dobro.

Hvala. Izvolite gospođo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

poštovani zastupnik Borić.

sad će govoriti poštovani zastupnik Bojan Glavašević. Izvolite.

Prvo čitanje, prijedlog zakona br. 456.. Predlagatelj je Klub zastupnika SDP-a i Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, može odnosno možemo,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 na položaju da nam iznese osnovne podatke o ovom prijedlogu zakona, izvolite. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Pred skoro kraj otplate zove me ZABA da otkupim svoj kredit za 20 tisuća ja odgovaram da nemam te novce i da ću nastaviti plaćati u ratama. Nakon toga mi se više nisu javljali, niti naplaćivali kredit, pa sam zvala pitati zašto. Iz banke odgovaraju kako ja kod njih više nemam kredit, moj kredit je prodan agenciji Svea ekonomi, u panici sam jer nikad nisam čula da se kredit iz banke može prodati, kakva je to agencija, nikada čula da takvo što postoji i onda je za mjesec dana počeo moj pakao, to sve skupa traje 15.g., a glavnica je odavno otplaćena, kamate otišle u nebo, konstantno maltretiranje s njihove strane. Poznato mi je što ljudi prolaze, mi smo digli kredit 15 tisuća kuna i redovito otplaćivali rate odjednom su nam javili da su naš dug otkupili i svaki dan nas zvali deset puta. Digli smo kredit kad nam je sin operiran dva puta u 14 dana, trebalo nam je da možemo ići iz Karlovca za Zagreb, išli smo 4 puta dnevno za Zagreb jer nam nisu dozvolili da budemo sa sinom u bolnici, bio je beba od 7 mjeseci. Naš dug je na kraju iznosio 36 tisuća kuna, naš je sin već u školu krenuo kad smo uspjeli otplatiti to sve, mislili smo gotovo je, kad nam je odjednom stiglo još 7 tisuća kuna duga zbog troškova opomena i kašnjenja, izludili su nas, od 15 tisuća kuna dug se pretvorio u 43 Nakon godina urednog plaćanja, ali i ostanka bez posla otvaram pravo na smrzavanje kredita koji mi pripada. Za vrijeme toga banka prodaje moj kredit agenciji B2 Kapital, ja za to saznajem tek godinu dana nakon kad sam htjela nastaviti s plaćanjem, kažu iz banke da njima više nisam dužna i da se obratim agenciji, tada je počeo pakao, plaća mala, a od nje su mi uzimali sve što im je dozvoljeno, meni nije ostalo ništa. Okej, nekako se mirim s tim, neka se otplaćuje jer što više uzimaju manje sam im dužna, ali ne ne 7 godina iza mene dug je bio 1.500 eura, sada kažu 4.200. Kamata cijelo vrijeme guta novce. Pitam se kako kamata može na taj način dizati dug, kako sam svaki put sve više dužna? Izlaza nema, moju podršku imate. Ovo su tek neka od svjedočanstava ljudi čiji se život pretvorio u pakao jer su se našli u raljama agencije za naplatu potraživanja, u raljama utjerivača. Neki ljudi nisu pazili i to treba reći, ali mnogi, mnogi su se u ovoj situaciji našli bez svoje odgovornosti. U ovoj situaciji su se našli zato što primjerice u vrijeme krize, pandemije ostali bez posla, ostali bez primanja. Njihovi su dugovi prodani. Međutim, njihovi dugovi nisu prodani nekome na čiji se rad pazi, čiji rad država kontrolira, ne, prodani su agencijama za naplatu potraživanja koji posluju u sivoj zoni. Koji posluju na taj način da njihove matične kuće u drugim državama ostaju šokirane kolike su profitne marže koje ostvaruju u Hrvatskoj, veće nego bilo gdje drugdje u Europi. Od svih tvrtki iz koncerna naše hrvatske podružnice ispadaju najprofitabilnije. A zašto? Jer njihov rad nije reguliran. Ja sam vam pročitao tri životne priče, tri priče ljudi koji su nam se javili koji su ih bili spremni podijeliti s nama s građanima ove zemlje. Tri životne priče, ali ljudi u takvim situacijama je daleko više. Utjerivači dugova danas po procjenama raspolažu sa portfeljem teškim 5 milijardi eura. To nisu tisuće, to su stotine tisuća hrvatskih građana. Stotine tisuća hrvatskih građana kojima mi možemo pomoći. Pomoći sa ovim zakonom o kojem danas ovdje raspravljamo ali isto tako i sa prijedlogom Zakona o obveznim odnosima kojeg smo prije nekoliko tjedana uputili u proceduru koji bi trebao regulirati još dvije stvari. Jedno je uračunavanje odnosno da kod svakog plaćanja mora biti otplaćen barem dio glavnice kao i priča oko zastare, apsolutne zastare određenih dugova iz potrošačkih odnosa i ovo. Da se dug ne može prodavati bez pristanka dužnika i da se može prodavati samo onima čija je djelatnost regulirana, uređena i koje se nadzire koji ne mogu maltretirati ljude, maltretirati njihove susjede, maltretirati njihove poslodavce. Bili smo i na razgovoru i sa HNB-om i tamo nam i tamo nam viceguverner priča kako su i njega osobno zvali za njegovog susjeda. Jel to dopušteno? U EU nije ali se čini. I mi ga pitamo što on poduzima da se to spriječi, pa vi imate određeni nadzor nad onima kojima su banke koje vi pratite, koje vi nadzirete prodali svoja potraživanja. Znate što odgovara, nazvao sam direktora te agencije i rekao mu da to više ne čini i moj broj su makli sa liste. Riješio svoj problem, ali problem tog građana zbog kojeg su ga zvali i svih ostalih je ostao. je ostao. EU je donijela pravila, donijela je direktivu, Hrvatska ju još nije implementirala. Dok ona ne bude implementirana u svojoj punini, ali i tada ovaj zakon koji je predložen, a koji bi ponavljamo trebao spriječiti prodaju dugova bez pristanka dužnika i prodaju onima koji nisu regulirani može biti prvi korak u zaštiti hrvatskih građana koji su se ponavljam često bez svoje krivnje našli u situaciji da ne mogu, ne mogu podmirivati svoje obveze. Na nama je da odlučimo hoćemo li zaštiti njih ili ćemo agencijama za utjerivanje dugova omogućiti da i dalje budu jedan od najuspješnijih biznisa u Hrvatskoj i da za svoje matične kompanije ubiru milijarde. Odluka je jednostavna. Hoćemo li štititi građane ili ćemo štititi utjerivače. I prije nego što predam riječ kolegici Kekin, poštovani državni tajniče nadam se da ćete nakon nas uzeti riječ. I kada budete uzeli riječ da ćete odgovorili na jedno vrlo važno pitanje. Trenutno je u proceduri navodno, to proizlazi iz odgovora kojeg je Vlade tek jučer uputila Hrvatskom saboru priprema za implementaciju direktive kroz zakon koji bi trebao urediti, regulirati napokon djelatnost utjerivanja dugova. Međutim, vi, kad kažem vi mislim na ministarstvo ali i Vladu odbijate reći tko je u radnoj skupini koja priprema taj zakon. Ja vas molim da sada to odgovorite. Mi zastupnici u Hrvatskom saboru, ali i hrvatska javnost imaju pravo znati tko su ljudi koji će krojiti sudbinu stotina tisuća hrvatskih građana koji su se našli u raljama utjerivača dugova. Molim vas da ono što odbijate odgovoriti medijima danas ovdje kažete javno pred svima nama. Hvala i molio bih kolegicu Kekin da preuzme.

Dvije i pol godine vi to odbijate učiniti. Odbijate sve naše zakonodavne inicijative, odbijate sve naše amandmane, a istovremeno institucije koje bi te iste građane trebale štititi peru ruke od odgovornosti. Potpuno je nevjerojatno, ali istinito da niti jedna agencija u RH ne nadzire agencije za naplatu potraživanja. To uključuje i HNB. Podsjetit ću vas da je guverner Vujčić doslovce rekao da jednom kada krediti građana izađu iz banke, dakle jednom kad se prodaju, a smiju se prodati očito jer se prodaju stalno, HNB više nema nikakvu moć da ih nadzire, ništa ne vrijede njihove visoke funkcije, njihove sulude plaće, ništa to ne vrijedi. Oni više nemaju moć, a nema niti jedna druga institucija u RH. Radi se o tržištu procijenjene vrijednosti više od 40 milijardi kuna. Moj frizer je bolje reguliran od tog tržišta. Moja lokalna pekara je bolje regulirana od tog tržišta. Radi se o industriji koja profit zarađuje na način da otkupi dugove u prosjeku za 25 do 30% njihove vrijednosti, a naplaćuje ih minimalno 100% njihove vrijednosti. Razlika je njihov profit, na račun naših građana. Mnogi građani žale se da nemaju uvid u stanje duga. Da nemaju pojma koliko im je dugovanje, da ne znaju kolika im je glavnica u trenutku kad se njihov dug prodaje, da su se kamate pripisivale odnosno prepisivale na glavnicu pa su se onda na to određivale nove kamate novim ugovorima. Žale se na agresivno ponašanje agencija za naplatu dugova, da ih se dnevno naziva nekoliko puta, da im se dolazi doma, da im se zovu susjedi, rodbina, ukućani, djeca, da im agencije, mislim je li znate na kakvo ponašanje to liči? Mi smo to zvali kamatari. Da im agencije prikupljaju i obrađuju podatke i dužnika, ali i članova kućanstava i naposljetku, da postoji jasna sumnja da agencije međusobno te podatke razmjenjuju. Znamo od nedavno da je Agencija za zaštitu osobnih podataka zbog neadekvatnog čuvanja osobnih podataka izreka upravnu novčanu kaznu voditelju obrade agenciji za naplatu potraživanja, jednom od najvećih igrača u ovoj utakmici, B2 Kapitalu d.o.o. u iznosu od 2 265 000 eura, dakle više od 17 milijuna kuna. Zašto je dobio kaznu B2 Kapital? Ovako kaže Agencija za zaštitu osobnih podataka, jer nije na jasan i točan način informirao svoje ispitanike o obradi njihovih osobnih podataka putem obavijesti o toj obradi. Potom, jer nije sklopio ugovor o obradi osobnih podataka sa izvršiteljem obrade za uslugu praćenje jednostavnog stečaja potrošača i time ugrozio sigurnost osobnih podataka 83 896 ispitanika. Jer nije poduzimao odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kod obrade osobnih podataka i tim nepoduzimanjem je došlo do kršenja sigurnosti osobnih podataka svih ispitanika, njih najmanje 132 tisuće. Kaže AZOP, dakle voditelj obrade najveći stupanj odgovornosti snovi zbog nepoduzimanja mjera zaštite budući da je upravo zbog manjkavosti u takvom sustavu sigurnosti došlo do nesigurne obrade. Da su zapravo B2 Kapital u potpunosti izgubio nadzor nad kretanjem osobnih podataka njihovih ispitanika i da nisu mogli i znali i htjeli objasniti uzroke neovlaštenog izvlačenja osobnih podataka, ali osim toga, kad je Agencija za zaštitu osobnih podataka tražila njihova očitovanja da su činili sve kako bi odugovlačili taj proces. Dakle dodatno oni nisu ni surađivali sa Agencijom za zaštitu osobnih podataka. Dakle zaključno, kaže AZOP, radi se o kršenju više odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka i to od strane jedne od vodećih kompanija u području naplate potraživanja koja si nije smjela dopustiti da obrađuje osobne podatke velikog broja ispitanika na netransparentan i nesiguran način. AZOP ističe kako je u konkretnom slučaju riječ o mogućoj individualnoj kaznenopravnoj odgovornosti, dakle počinjenju kaznenog djela, što je u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova, koje bi trebao sada provesti kriminalističko istraživanje, vidjet ćemo kako će to završiti. Ono što je apsurdno je da smo imali više puta u ovih 2,5 godine dakle dvoznamenkasti broj puta zakonodavne inicijative kojima se ovo moglo spriječiti, vi ste ih redom odbijali i sad će država kazniti ove koje ste vi mogli urediti i priskrbiti 17 milijuna kuna kazne, ista ona država koja građane ostavlja na milost i nemilost tim agencijama. Ovim zakonom koji je zajednički prijedlog Kluba Možemo! i Kluba SDP-a, mi želimo zaštititi naše sugrađane kao potrošače, želimo jačati financijsku sigurnost građana, ali isto tako, želimo pomoći pri sprječavanju pranja novca, o tome će govoriti moje kolegice u pojedinačnoj raspravi jer upravo je ovaj teren onaj preko kojih razne 3D Rade i ostali dolaze do velikih bogatstava kad kupe neki dug usput kad idu na plac. Naš prijedlog je vrlo jasan, mi tražimo da se svi potrošački krediti koji se nalaze u bankama ne mogu, ne smiju prodati agencijama za naplatu potraživanja. Dakle to je ono što je ključno i to je nešto što je u okviru zaštite potrošača koji je u skladu sa svim našim zakonima, propisima, Ustavom i direktivama jer sada agencije za naplatu potraživanja nisu ni na koji način regulirane. Dodatno, kada potrošač sklapa ugovor o kreditu s bankom, tada se na taj ugovor odnose i posebni opći uvjeti poslovanja banaka, Zakon o kreditnim institucijama i niz direktiva koje reguliraju prava potrošača u kreditnim institucijama. Ta zaštita je sveobuhvatna i izlazak iz okvira te kreditne institucije, prijenos dugovanja na pravnu osobu koja to nije, dakle koja nije u tom okviru uvijek znači teži i lošiji položaj potrošača u odnosu na novog vjerovnika, a takav prijenos ugovora koji znači pogoršanje položaja potrošača kod novog vjerovnika je zabranjen Zakonom o kreditnim institucijama i povlači solidarnu odgovornost banke za štetu koja bi time bila počinjena potrošaču, dakle mi to već imamo u zakonu, međutim Zakon o kreditnim institucijama kao niti jedan drugi zakon koji je u ovom visokom domu donesen ne određuje tko je nadležan za prevenciju prodaje tih dugova koja bi mogla značiti pogoršanje položaja potrošača. Je li to HNB u sklopu svoje funkcije nadzora nad prodajom plasmana koju ima sukladno svojoj odluci o prodaji plasmana? plasmana? HNB kaže da nije. Je li nadležno Ministarstvo financija, Hrvatska agencija za nadzor financijskih institucija? Kažu da nisu. Je li nadležno Ministarstvo gospodarstva u sklopu kojeg je Uprava za zaštitu potrošača? Kažu da nisu. Tko onda može prevenirati ili ko može post festum utvrditi da je potrošač došao u nepovoljniji položaj nakon prodaje potraživanja Agenciji za naplatu potraživanja, a uvijek je došao u lošiji položaj? Nitko ne može jer vladajuća većina to ne želi. Pod ovaj zakon spadaju i važno je da naši građani to čuju, upravo oni krediti koji su bitni za njihov životni standard, dakle stambeni krediti, mali potrošački krediti, dakle krediti kojima ljudi ne kupuju da bi uvelike investirali nego mali krediti koji im omogućavaju normalnu kvalitetu života. Nije nikakva tajna da kao što sam rekla ovako uređenje odnosno ne uređenje ovog polja služi da bi se omogućilo pranje novca, dakle ako ovo ne prihvatite vi dodatno potičete pranje novca uz to što dozvoljavate maltretiranje i osiromašivanje hrvatskih građana. Dakle imate povijesnu priliku danas raspravljati, a za 10 dana glasati o ovome, da se zaustavi ova praksa i da se zaštiti stotine tisuća ljudi godišnje koji su izloženi agresivnom ponašanju Agencije za naplatu potraživanja. Možemo stati na kraj nekontroliranoj prodaji dugova naših građana koji funkcioniraju bez ikakvog nadzora,

a mogli se obadva zajedno ovdje, pa da tako, ko stigne prvi. Gospodin Daus. **Daus, Emil (IDS)** Hvala lijepa g. potpredsjedniče. Koleba Grbin, Klub IDS-a naravno da podržava ove izmjene, posebno iz aspekta što cijeli sustav nije reguliran. Ovo vidimo ko jedno prijelazno rješenje koje bi zaštitilo građane dok se ne riješi sveobuhvatno cijeli sustav. Al ono što me podsjeća i ovo danas je ko i prošli tjedan kad smo imali Klub IDS-a jedan prijedlog zakona, raspravu o Zakonu o građevnoj inspekciji gdje je Vlada također ko i sada dala svoje mišljenje gdje prepoznaje problematiku, ali ne prihvaća prijedlog oporbe. Pa dal je došlo vrijeme napokon da se počne zanemarivat dnevnopolitička situacija i da ako je nešto dobro se prihvati, pa i kad predloži oporba, molim vaš komentar. Hvala lijepa. Odgovor. to je bio Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnim nagodbama gdje je Vlada tada na čelu sa SDP-om prihvatila čitav niz amandmana koji su došli sa strane HDZ-a, a neke amandmane SDP-a nisu prihvatili. Oni su tada gledali, nema amandmana u prvom čitanju kolega Boriću, dakle ne treba robovati time time ko je nešto predložio. Sjetite se primjerice samo Zakona o obnovi, kolike stvari smo predlagali 2021., pa se moralo čekati 2.g. i izgubilo vrijeme. koji su žrtve utjerivača nemaju više ni dana za čekati, moramo im pomoći odmah. ispričali ste ljudske priče kako se bore sa svim razno raznim agencijama o naplati duga odnosno kolko njihova prava kao zaštita potrošača nisu poštovana. Sad jedno pitanje vrlo konkretno. Budući da se Vlada poziva da tek će to raditi kada donesu novu direktivu, ja ću sad pročitat Direktivu 2005.g., od 11. svibnja 2005.g. o nepoštenoj poslovnoj praksi poslovnih subjekata u odnosu prema potrošačima, odjeljak 9., čl. 9. pitam zašto Vlada, a tu točno piše kako se treba postupati kad se potrošači nalaze jel, čak i ova nova direktiva se poziva na ovu direktivu, tko je odgovoran da se ova direktiva koja je već na snazi nekoliko godina u RH ne primjenjuje u zaštititi potrošača u ovome konkretnom slučaju? Hvala lijepo. **Radin, Peđa (SDP)** Hvala. Ovo šte ste rekli ispravno je i u svojem odgovoru Vlada je de facto priznala da ne koristi alate koje ima na raspolaganju kako bi zaštitila potrošače. Ljudi koji su žrtve utjerivača po zakonu se tretiraju kao potrošači, imaju sva prava koja imaju svi potrošači u RH i EU, samo što ta prava za njih ne vrijede jer se propisi koje je EU donijela da zaštiti ljude ne primjenjuju. Ali i kad spominjete ovu Direktivu iz 2021., pa ne trebamo čekat zadnji dan da ju implementiramo u RH i to je na tragu onoga što je kolega Daus govorio, pa ne treba čekati 29. prosinac. Ako smo dobili škare, ako smo dobili sukno na nama je hoćemo li to skrojiti na vrijeme i pomoći ljudima ili ćemo čekati zadnji dan,

da reguliraju njihov rad odnosno rad tih agencija. Ono što ja imam kao osnovanu sumnju je razlog tome što je recimo jedan od viceguvernera stekao vrlo vrijednu nekretninu upravo kupujući jedno takvo potraživanje od jedne takve agencije. A kad govorimo o mišljenju Vlade koja odugovlači sa regulacijom rada agencija onda imam osnovanu sumnju da je to zbog toga što se takvo što omogućuje i njima bliskim ljudima poput primjerice bivšeg ministra Paladina ili još nekih zaslužnika. Da li mislite da je to razlog zašto se onemogućuje regulacija rada ovih agencija ili ste vidjeli nekakvu drugu razinu zabrinutosti u HNB-u do koje ja ne mogu doći?

da banke ne žele prodati njihov kredit utjerivačima. Zamislite? Ljudi zovu HNB da bi se požalili na situaciju, da eto kad će oni više to prodati da dođemo u ralje utjerivača. Jel' mogu ja to vjerovati? Naravno da ne mogu. Koji je razlog zašto to ne žele napraviti? Sigurno, sigurno da se zvono za uzbunu pali kada pročitaš da je jedan od tih koji donose odluku i sudjeluju u donošenju odluka na razini HNB-a na taj način se fino i solidno okoristio i obogatio, fino i solidno. Možda i ovo što se tiče Paladina i to je moglo pomoći da se sa ovime odugovlači. Ali činjenica ostaje sljedeća.

Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani kolega, dakle Agencije za naplatu potraživanja evidentno zloupotrebljavaju osobne podatke građana, izvode svašta. Dakle, u pokušaju utjerivanja dugova uznemiravaju i same građane i njihovu rodbinu, prijatelje itd. Tome svemu sigurno kumuju i banke koje zapravo daju te podatke. Još veća tragedija u cijeloj priči što su evo imali smo prilike i u nekoliko navrata vidjeti da su iscurili osobni podaci građana, 77000, pa preko 180000, pa podaci maloljetnika. Mislim što maloljetnici imaju u ovoj cijeloj priči ako je dužnik živ. I sad se tu nešto spekulira da e to treba kazniti agencije. Pa što je njima sa ovakvim velikim prihodima koje imaju godišnje što njima ta kazna znači. Što bi vi rekli što zapravo treba napraviti osim naravno prihvatiti ovaj zakon koji smo predložili? **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Odgovor. **Grbin, Peđa (SDP)** Upravo to curenje podataka pokazatelj je koliko se ljudi dovodi u nepovoljniji položaj kada se njihovi dugovi prodaju agencijama. Njihov rad nitko ne nadzire, nitko ne pazi na to da oni poštuju zakon, da oni poštuju propise koji su na snazi za sve nas u Republici Hrvatskoj. Ispravno kolegica Kekin govori kad kaže da je frizerska profesija ili pekarska profesija više regulirana nego ona utjerivača dugova. I to je sramota to je sramota. Šteta koja ti može nastati kad tvoji podaci izađu vani, budu zloupotrijebljeni može biti za pojedinca nenadoknadiva. Zato ova kazna nije dovoljna i zato mislim da bi ljudi koji su se našli u toj poziciji trebali iskoristiti prava koja imaju i kroz kolektivnu tužbu zatražiti i naknadu štete koju su pretrpjeli. Ali ključno je izbjeći da se takvo ili slična curenja ponove, a to je moguće samo i isključivo i jedino regulacijom i ni na koji drugi način, a mi to možemo napraviti već sljedeći petak na glasanju,

što mislite politički, ali i ljudski o onome što smo čuli ovih dana od Vlade da oni podržavaju smjer u kojem mi idemo, ali eto kao i obično nisu spremni sad razgovarati o tome, nego će oni kroz neko vrijeme dati još bolji, još sveobuhvatniji, još pametniji prijedlog, maltene u razmjerima napravit će još ljepši i još stariji most. No šalu na stranu i drugo što mislite o tome da se pojavio jedan zanimljiv surogat, da sad više nije dovoljno da doslovce raskasapljujemo ljude koji se nađu u problemu sa Agencijama za naplatu potraživanja, nego sad taj cijeli proces širimo i na njihove potencijalne poslodavce koji isto tako mogu biti zblokirani ako te ljude zaposle. Osim što ne mogu platiti, pa gdje će pobogu i svi ti ljudi raditi. Hvala lijepo. **Grbin, Peđa (SDP)** Dakle, što se tiče ovog još ljepšeg i bolje i starijeg prijedloga mislim od 2021. kada je direktiva donijeta bilo je vremena da se ona implementira. Dakle, sve je tu na stolu. Vlada je to mogla napraviti već u siječnju 2022. godine da je htjela. Nije, nije i to je činjenica. I sada govore o nekakvim rokovima, a ne znamo tko sjedi u radnoj skupini. Nadam se da ćemo taj odgovor dobiti danas. Danas je prilika za popravni ispit. Što se tiče ovog drugog, pa to može dovesti do situacije da netko tko ima kredit može ne dobit posao, jer će poslodavac zaključiti da mu je to pretjerani rizik. Mi na taj način diskriminiramo ljude, dovodimo ih u nepovoljniji položaj i to je potpuno neprihvatljivo i sa stanovišta poslodavaca, ali još više dužnika. Martina (SDP)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega evo spomenuli ste da mnogi naši građani su se našli u nemogućnosti otplate dugova zbog događaja na koje nisu mogli utjecati primjerice bolest, stečaj poslodavca, gubitak radnog mjesta, sudužništvo, pandemija. Sve su to rizici na koje oni nisu mogli utjecati. Naravno da se dugovi moraju podmiriti, ali nužno je zaštititi građane od rizika, jer činjenica da dosadašnji propis nije dovoljno ponudio pravne sigurnosti u tom dijelu. Da ne govorimo o rastu troškova života za što građani nemaju nikakvu mogućnost kontrole, nego je to isključivo odgovornost Vlade kao i visina plaće koja ne prati rast inflacije. Sve to utječe na mogućnost otplate kredita primjerice. Ovim prijedlogom se zapravo omogućava veća uključenost građana, omogućuje se pravna sigurnost ali i povećava odgovornost za upravljanje svojim financijama. Po vašem mišljenju da li država u dovoljnoj mjeri omogućava financijsku pismenost građana i pruža dovoljno pravnih savjeta. …/Upadica Ispričat ću vam situaciju jedne meni bliske osobe koja je obolila od karcinoma, prije toga je radila solidno plaćen posao. Nakon više povrata, operacija, postaje invalid, profesionalna sposobnost za rad, invalidnina je danas 200 eura. Ona svoj dug nije više mogla plaćati, nije mogla, ne da nije htjela, nije mogla jer su joj primanja postala 5 puta manja. 5 puta zbog bolesti. Nema te financijske pismenosti koja tu može pomoći. Tu jednostavno odluka društva da ljude koji se nađu u takvim situacijama, a prebrojni su, zaštitimo. No, to ne znači da kroz građanski odgoj i druge, financijski odgoj, ne trebamo pomoći tome da naši ljudi bolje znaju koji su rizici kojima su izloženi, ali nikada neće moći u … .../Upadica: Hvala./... … potpunosti znati, nikada. I zato država ih mora štititi. **Radin, Karolina (OIP)** Ovaj prijedlog zakona je bespotreban i u naravi jest opravdavanje i zaštita guvernera Vujčića i njegovog sudjelovanja u kriminalu. Vi navodite da HNB odobrava i nadzire prodaju potraživanja koji čine banke, u drugom dijelu teksta govorite da HNB nema mehanizme nad prodajom potraživanja. HNB protupravno tolerira da ugovori ne sadržavaju iznos za koji se prodaju ta potraživanja. Upravo banke i lihvarske agencije uz asistenciju HNB-a skrivaju te iznose. Razlog tomu je jasan, da prikriju protuzakoniti karakter zelenaštva i lihvarstva, to je potpuno jasno. Znači postojeći Zakon o HNB-u se ne provodi, HNB asistira u kršenju i Zakona i uredbe GDPR. To jest nadležnost i HNB-a i DORH-a. Vi iz SDP-a, naravno, štitite Vujčića jer ste ga vi i postavili. **Radin, Furio (Nezavisni)** Odgovor. **Grbin, Peđa (SDP)** Naravno da štitimo Vujčića, sve trčimo od toga, ali dobro. Ako smatrate da je ovaj Zakon nepotreban, nećete glasati za njega. Ako želite pomoći ljudima koji su se našli u ovoj nezavidnoj situaciji, podržat ćete ga i to je to. Ne može biti jednostavnije od toga. Hvala. Poštovani kolega Grbin, ja bih se volio vratit u područje, ono što bi rekao čovjek, zdrave logike pa vam postavit jedno jednostavno pitanje, što mislite, koliko ima onih zainteresiranih kao što je viceguverner HNB-a, kao što je direktorica agencije i mnogi drugi da na onih 40 milijardi kuna kojima te agencije raspolažu lobiraju da se ovakav zakon ne donese? Očito jako puno. Očito jako puno, odnosno očito dovoljno da ovo ne bude prihvaćeno kao što je Vlada u svojem mišljenju, kao Ali, da otkrijemo koliki je njihov stvarni utjecaj upravo zato tražim da nam se kaže jasno, imenom i prezimenom tko sudjeluje u radnoj skupini za izradu zakona da vidimo nisu li ti i takvi direktno zainteresirani pustili pipke, pustili pipke i u ovu priču. Hvala.

isprika, isprika pogrešnog navoda, dakle ovoga, poslodavce se može ovršiti samo ukoliko su ispunjeni kumulativno neki uvjeti, a ne može netko iz agencije doći i ovršiti poslodavca i još jedna napomena. Taj zakon na koji se agencije pozivaju je na snazi od 1996. g., a zove se zakon o ovrhama, prema tome, stavimo stvari na svoje mjesto. Drugo, htio bih vas pitati, s obzirom da piše u čl. 1 da se potraživanje može prodati samo kreditnoj instituciji. Koji bi to bili motivi osim humanitarnih da druga kreditna institucija kupi od jedne kreditne institucije potraživanje koja ova ne može naplatiti? Dakle, nije na meni da se brinem za interese kreditnih institucija, na nama je kao na parlamentu i po svim uredbama da brinemo za slabijeg u tom odnosu, a slabiji je uvijek potrošač, kolega Pavić, a kreditne institucije će same odlučivati kada i kome izdaju kredite i pod kojim uvjetima. Dakle o tom se, o tome se radi, a ne da mi kažemo da one mogu prodati bilo kome i na taj način nimalo ne zaštititi potrošača. Što se tiče Ovršnog zakona, da, to je točno, oni koriste odredbu Ovršnog zakona kako bi ovršili poslodavca ako, ako je zaposlen dužnik i to je zaista problematično i u svojoj krajnjoj konsekvenci može dovesti do diskriminacije prilikom zapošljavanja. Ja bih također, primijetila da kolege s ove strane sabornice očito žele da ova tema što prije završi, što je razumljivo, niste nijednu repliku digli, što je neuobičajeno, a i razumljivo jer je ovo, naravno, neobranjivo, jer je ovo naravno kao i mnoge druge stvari. .../Upadica: Hvala. Hvala./... Kolega Borić, mogli ste se javit za repliku … .../Upadica: Hvala. Bez polemike. Idite na kavu zajedno pa se razgovarajte. Ne morate ovdje polemizirati tako, mislim jer onda sam žrtva ja.

nemojte mi, nemojte mi reći koga moram pozvati jer ja znam koga moram pozvati, ako predstavnik Vlade će htjet govoriti, on će dići ruku i govorit će. (SDP)** Poštovane kolegice i kolege, pozivam vas sve u ime Kluba zastupnika SDP-a, ali vjerujem i u ime Kluba zastupnika Možemo! kao predlagatelja zakona da podržite ovaj Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o kreditnim institucijama. Ovaj Zakon je pojas za spašavanje žrtvama predatorskih agencija za naplatu potraživanja. Ljudima koji nisu svojim neodgovornim ponašanjem zapeli u kreditna dugovanja, ljudima koji ne žive od špekulacija nego od svoje plaća i svog rada, koji su kredite uzimali, ne iz hira nego iz nužde i zbog toga što su, što na drugi način nisu mogli riješiti ključna životna pitanja. Ali su u nekom trenutku svog života ostali bez posla, smanjila im se plaća, razboljeli su se ili su uslijed drugih životnih okolnosti svoje dugove više nisu mogli pravovremeno podmirivati. Ovaj Zakon nije poziv ni poticaj na neplaćanje dugova ili, ne daj Bože, neizvršavanje svojih obaveza. Svima je jasno da se dugovi moraju plaćati, oko toga nema spora. Jasno je to i našim blokiranim građanima koji su upali u nevolju. Ali, dugovi se moraju plaćati na jedan zakonit, ljudski i primjeren način, a ne beskrupuloznim utjerivanjem kojim ljudski životi i sudbine ne znače apsolutno ništa. Donošenje novog zakona, odnosno izmjena zakona je nasušna potreba i obaveza države da zaštiti svoje najranjivije građane, da zaštiti egzistenciju i ljudsko dostojanstvo svakog čovjeka i pravnu državu u kojoj nitko nije i ne bi trebao biti iznad zakona. Treba to jasno reći. Ljudi o kojima danas govorimo su žrtve agencije koje na njihovoj nesreći i siromaštvu zgrću milijune i besramno se bogate. One su iznad Zakona o kreditnim institucijama, iznad Zakona o obveznim odnosima, Kaznenog zakona, Ovršnog zakona, Zakona o zaštiti osobnih podataka, one su iznad države iznad vlade. Njima nitko ništa ne može, tako barem kaže HNB i HDZ-ova vlada, oni su se proglasili nenadležnima. Tim agencijama je dozvoljeno kupiti kreditni dug od banke bez pristanka dužnika, bez obavijesti dužniku da je njegov dug prodan i da više nije dužan banci nego nekoj agenciji, bez da dužnik zna koliko je dužan i koliko dugo će biti dužan. Ako je suditi po praksi, najčešće doživotno jer do otplate glavnice nikada neće ni doći. Uz dugove su prodani odnosno predani agencijama i osobni podaci koji nisu smjeli biti ni prodani, a još manje, ni predani, a još manje prodani, kao npr. brojevi telefona. I ne samo dužnika nego i njihovih jamaca, susjeda, djece, pa ih utjerivači dugova maltretiraju, zovu od jutra do mraka, prijete, pritišću na sve moguće i nemoguće načine. Jedna privatna agencija ni od koga regulirana, a s kojom neki građanin nikada nije bio u poslovnom odnosu raspolaže s osobnim podacima tog građanina, odnosno s desecima tisuća osobnih podataka ljudi. Dolaze te iste agencije do poslodavaca dužnika sa zahtjevima sa provedbom ovrha nad plaćom, nalaze one načine i da nakon pravomoćnih sudskih presuda o osobnom bankrotu i otpisom dugova, da vam objasne da ste njima i dalje dužni, kao što se nalaze i načini i razne smicalice da aktiviraju i utjeruju čak i one dugove koje su otkupili, a koji su u zastari. U svemu tome građani su bespomoćni i prepušteni sami sebi u borbu Davida protiv Golijata. I što onda trebamo očekivati? Kako da se ti ljudi snalaze, da su pod takvim pritiscima? Što da rade, što im ostavljamo kao mogućnost? Da puknu, da naude sebi ili drugima, to je jedno od rješenja koja bira HDZ i ova Vlada koju vidimo i u današnjoj raspravi, pravi se mrtva. Mi pak smatramo da se nešto mora učiniti i to odmah. Postojeći zakon je poguban i nepodnošljiv za velik broj hrvatskih građana koji imaju kreditna dugovanja. HNB i Vlada godinama guraju glavu u pijesak i odbijaju bilo kakvu pomisao, a kamoli akciju ili reakciju da bi se zaštitila temeljna prava potrošača i dostojanstvo naših građana. HDZ odbija stvoriti pravni okvir koji bi nadzirao i sankcionirao postupanje stjecatelja koje dovodi dužnika u nepovoljni položaj u pogledu njegovih potrošačkih prava. Agencije za naplatu potraživanja ne nadzire zapravo nitko. Dugovi se prodaju tko zna kome i pod kojim uvjetima. Kao što je ovdje već rečeno, pokušali smo razgovarati s HNB-om da se uključi u reguliranje na ovog područja, naišli smo na zatvorena vrata, apsolutne nezainteresiranosti i nebrige pod krabuljnom maskom nenadležnosti. Međutim, ovakvi ignorantski i razočaravajući pristup HNB-a još je ništa u odnosu na onaj Vladin pa smo tako eto, jučer konačno dočekali očitovanje Vlade na naš prijedlog zakona u kojem odbijaju ovakav zakonski prijedlog i kažu građanima, čekajte, pomalo, ima još vremena. Ovo što predlažu SDP i Možemo!, nije dovoljno, zamislite, nije dovoljno u odnosu na što? Na njihovo ništa. Mi smatramo i stoga i predlažemo ovaj Zakon da zaštita hrvatskih građana od utjerivača dugova ne može više čekati, ona je potrebna sad i odmah i prilika je da se to napravi ovdje, ovdje, a svako odbijanje i odugovlačenje rješavanja ovog pitanja idu isključivo na ruku utjerivačima dugova i lobijima koji iza njih stoje. Našim zakonom želimo postaviti jaki okvir institucionalne i pravne zaštite građana i to na način da stjecatelj dugovanja pri prodaji plasmana koji proizlaze iz potrošačkih ugovora mogu biti samo kreditne institucije koje su pod nadzorom HNB-a. Nadalje, Nadalje, želimo da se osigura jednaka razina sigurnosti i zaštite potrošačkih prava za sve ugovorene strane i da se onemogući prodaja plasmana izvan kreditnih institucija, a da se sama prodaja uvjetuje pristankom dužnika koji se ne može dati ranije od 60 dana prije prodaja plasmana. Zašto ne može se dati ranije od 60 dana prije prodaja plasmana? Pa da ne bi postao jedan od uvjeta samog sklapanja ugovora. Naši su nas građani birali da ovdje brinemo o njihovim interesima, a ne o interesima onih koji žele profitirati na ljudskoj nevolji pa vas sve skupa još jednom pozivam da podržite ovaj Zakon i ponovit ću, ovo nije samo pitanje dugovanja, ovo je pitanje dostojanstva, egzistencije, zdravlja, života naših građana, pitanje zaštite potrošača, njihove privatnosti, osobnih podataka, pitanje zaštite i sigurnosti od stavljanja u nepovoljniji položaj i pitanja, na kraju krajeva, funkcioniranja pravne države. Nemojmo dozvoliti da nečinjenjem utječemo na osjećaj koji mnogi od ovih građana koji su se našli u ovakvim nevoljama imaju, a to je da ne samo da su prodani njihovi dugovi nego da su prodani i oni.

Ne, ne, ne, jako ste hrabri kad se treba, kad treba bacati fore iz klupe, kolega Borić, podsjećate me, znate Draguljče, onaj lik iz crtanog lika, onaj pas u onim utrkama koji onako cereka cijelo vrijeme, da, Draguljče je dobar nadimak za vas u dobroj vjeri, ali jako ste hrabri kad se treba smješkati, smješkati iz klupa, kada treba bacati fore iz klupa, ali dođite tu, prijavite pojedinačnu raspravu

ono lijepo./... Ali neke stvari ne treba reći lijepo, znate zašto? Zašto što nije lijepo kada stotine tisuća naših građana lihvarske agencije ugnjetavaju, maltretiraju, zovu im obitelj, njihove poslodavce ovršuju, to nije lijepo. Je l' o tome trebamo lijepo govoriti? Je l' trebamo ih nazivati agencijama za naplatu potraživanja ili ih trebamo nazivati ono, onime što jesu? Lihvari. Li-hva-ri, koji krše zakon sponzorirano od ove Vlade njihovim nedjelovanjem i ako želim nešto isprovocirati, želim isprovocirati odgovor. Želim isprovocirati da državni tajnik koji ovdje sjedi se očituje u ime Vlade za ovom govornicom da dođe i da kaže, ne, Vlada ne prihvaća ni ovu vatrogasnu mjeru. Već godinama ne prihvaća vatrogasnu mjeru, ne želi ništa godinama napraviti, direktiva je tu. Želim isprovocirati da kolegice i kolege iz vladajuće većine dođu za ovu govornicu pa svojim imenom i prezimenom na onome ekranu da građani vide tko od tko od njih imenom i prezimenom kaže da ne želi stati na njihovu stranu. To želim isprovocirati. Da, to želim isprovocirati. Ako imam pravo na odgovor kada nam se smiju iz ovih klupa, ako da je ovo neka tema koja je nebitna, odgovorit ću na to, odgovorit ću na to, da. Predsjednik Vlade nema problema sa ovakvim odgovorima. Ne biste ga ni vi trebali, kolegice i kolege. Ako vas želim isprovocirati, da svojim imenom i prezimenom, kao što je svatko od vas i od nas dobio određeni broj preferencijalnih glasova na svoje ime i prezime za ovom govornicom, imenom i prezimenom kažete kakav je vaš stav, da se ne sakrivate iza mišljenja Vlade u kojemu se beskrvno poziva na nekakvu direktivu, kao da su direktive nešto što dolazi s neba, kao da se o svakoj direktivi naše zastupnice i zastupnici u EP-u nemaju priliku očitovati, kao da na Europskom vijeću naš predsjednik Vlade nema priliku o svakoj od tih stvari govoriti. Ne, ne. Želim vas isprovocirati da dođete ovdje i da svojim riječima, građankama i građanima RH kažete što mislite. To želim. Da. Na to vas apsolutno želim isprovocirati. I ako vas prozivam za kukavičluk, to je politički kukavičluk. To nije kukavičluk osobni jer ovdje ne govorimo o osobnim stvarima, ovdje govorimo o političkoj hrabrosti zato što se kladim, kolegice i kolege, da nitko ovdje nema problema s idejom da se zabrani prodaja dugova lihvarima, ne općenito čak, tu se možemo razlikovati, neki to smatraju tržištem, ja osobno se ne bi složio s time jer mislim da ne možete i da je nemoralno zarađivati na tuđoj bijedi i tuđem siromaštvu. Da, nemoralno je i ja bih to zabranio, skroz, ali imamo tržište političkih ideja. Netko je na vlasti pa napravi po svom, okej, će prilike i za druge da naprave po svom. Ali, sakrivati se iza mišljenja Vlade u kojemu, kao, napravit ćemo nešto sveobuhvatnije, a godinama ne rade sveobuhvatnija i kad im netko kaže jednostavno je jer je uistinu jednostavno zabraniti prodaju duga lihvaru da se to eto ne može jer se čeka direktiva. Kao da to nije nešto što se nas tiče i kao da u svakoj od tih direktiva Vlada RH ne daje svoje mišljenje o kojemu se raspravlja na Odboru za europske poslove, na Odboru za financije u ovom konkretnom slučaju. Imenom i prezimenom dođite, građankama i građanima ovdje reći, do 17 sati i 28 minuta možete prijaviti pojedinačne rasprave. Ajde, da ne bude prozivanje. Neću vas prozvat nego ću vas pozvat. Pozivam vas, svakog i svaku od vas da prijavite pojedinačnu raspravu i da o ovome govorite sa ove govornice, a ne dobacivanjem iz klupa jer to je hrabrije. To je hrabrije i to je poštenije. Ja sam zastupnik u HS-u, kolegice Perić, tetko sa 'ladnom trajnom. To sam ja. **Radin, samo trenutak. Ja sam potpuno razumio što vi želite reći, siguran sam da ste i vi razumjeli što ja hoću reći, Ja sam samo citirao Đorđa Balaševića./... imenom i prezimenom)** Kolega Glavaševiću, vi i ja se taman malo opet zbližimo i sprijateljimo i onda vi održite jedan ovakav govor i s njim sve upropastite. Zašto ste ih nazvali, kako ono, kukavicama, kukavicama? Pa dali ste im kompliment. Zašto ih niste otvoreno i izravno nazvali pokvarenjacima i lopinama jer upravo to i jesu. Zašto je ovo što rade pokvareno? Pa eto zato što su odbili jedan dobar oporbeni prijedlog jer nije sveobuhvatan, nije sveobuhvatan. A zašto su lopine? Pa zato što na otkupu potraživanja netko uvijek dobro zarađuje, tvrtke kao npr., a šta ja znam, pada mi prva na pamet 3D Rada i slični, dakle to je ubijanje hrvatskih građana. Ne trebate građane ubiti samo puškom, ubijte im egzistenciju, ubijte im nadu i mogućnost da svoja dugovanja na pošten način vrate, to je HDZ. Bojan (Nezavisni)** Odgovor na repliku. Kolegice Orešković, ovako, ja ne znam ni za koga od ovih ljudi da li je lopov ili nije, recimo ne znam da li je Draguljče ikad išta ukrao, mislim da nije, ali i ne znam za druge i ne želim zato o tome govoriti. Sa ove govornice i u ovome trenutku zapravo ako govorimo o tome to nije bila moja poanta, ima drugih tema na kojima im se to i može reći, ali ovdje sada je pitanje političke hrabrosti i političkog integriteta i zato sam govorio o političkom kukavičluku. (Hrvatski suverenisti)** Zahvaljujem predsjedavajući. Kolega Glavaševiću, kad čujem čekamo direktivu onda se često zapitam jesmo li mi još uvijek suverena država? Pa tko nas priječi u tome da kad vidimo problem i to problem koji pogađa brojne strukture našeg društva, ne samo građane koji su jednostavno se našli u nevolji, nego investitore, dioničare Dalekovoda, pa i sa potraživanjima Dalekovoda se isto trgovalo, pa IGH, pa mogla bi ja i tvrtke nabrajati, znači kad vidimo problem tko nam priječi kao suverenoj državi da sami riješimo taj problem, uredimo naše zakonodavstvo, zašto bi čekali nekakvu direktivu koju će pisat neko tko uopće ni ne zna naše probleme koji su ipak malo možda i specifični? Hvala. Kolegice Vučemilović, slažem se s ovim što govorite. Mi nismo morali čekati direktivu niti u jednome trenutku, ali i kad je stigla ta direktiva koja kao da je stigla odnekud kao uputa, a ne nešto što smo sukreirali i onda se nije dogodilo to, ali znate o čemu se radi? Vratio sam se jučer iz Stockholma sa sastanka svih Odbora za europske poslove u Uniji i ta ideja da se nešto mora naprosto nije točna. Hrvatska delegacija koju sam predvodio se izborila za vrlo konkretne stvari u zaključcima te konferencije koji oblikuju političku budućnost EU, gdje smo mi našim argumentima bili snažniji od nekih zemalja koje su se recimo protivile tome da se o BiH i Kosovu govori, o njihovoj političkoj budućnosti u EU. Mi smo EU, mi sukreiramo sve, pa i te direktive, a onda kad ljudi ne izađu na europske izbore onda će se žaliti da zašto…/Upadica

Znači kada znate jel, a ovdje ja mislim svi znamo danas jel u saboru, zna Vlada jel da je to crno tržište nelegalno pa čekat nešto 6 mjeseci, a znate da je nešto nelegalno jel, ne znam zašto …/Govornik se ne razumije/…zašto ne bi onda trgovina cigaretama pustili 6 mjeseci, pa onda ćemo mi za 6 mjeseci? Znači usvojite ovo sada, pa onda mijenjajte direktivom, ali sve nešto što je nelegalno se mora suzbit odmah nikakvim čekanjima, pogotovo ako javno priznate da znate da je to nešto nelegalno jel i to me čudi jel kad isti sekund kad znate da je netko nešto napravio i kad znate da je aktivnost nelegalna to me čudi da se čeka, a javno se prizna za nelegalnost jel, to je ta spora država u odnosu šta se događa na tržištu. **Radin, Furio (Nezavisni)** Oprostite moram reć tu stvar, ovdje mi je na vrhu jezika. Ja sam bio zastupnik kad su ovaj u bifeu sabora bile cigarete bez markice. Bojan (Nezavisni)** Kolega Lalovac, vi ste također u pravu, ali znate u čemu je stvar? Ovo što mi pokušavamo napraviti je stavljanje flastera na ranu iz koje krv lipti, to je ono što mi pokušavamo ovdje napraviti, zato što se igramo hrvatske političke igre u kojoj vladajućima nudimo minimum minimuma znajući ovo što vi govorite, znate tko je u pravu, kolegica Krišto kada kaže da je taj, da je, da je ovdje u pitanju kriminal gdje se ovi u HNB-u prave kao da se to njih ne tiče. Kad sam im poslao pitanje prije nekoliko mjeseci o tome da mi daju broj i strukturu prodanih dugova, znate šta su rekli? Pa ni nemaju podatke, oni nemaju podatke, a trebali bi to nadzirati. Te agencije tzv. ti lihvari to treba, to treba sve poprijavljivati i to sve treba i završit će na sudu, vidjet ćete. Poštovani kolega Glavašević, upravo smo vidjeli kako jedna stilska figura koja se doduše nije svidjela potpredsjedniku sabora može dovesti do pogotka u sridu. Dakle ključni problem što ovdje zapravo prisutna većina šuti, šuti predstavnik Vlade, šuti Odbor za zakonodavstvo, šuti Odbor za financije, ja bih vrlo otvoreno rekla prave se svi mrtvi. Zašto? Zato što im je politička moć važnija od pomoći sugrađanima, dakle ono što Vlada govori govori zapravo jedan već viđen scenarij, mi ćemo sveobuhvatnim prijedlogom zapravo donijeti i bolji zakon nego što vi predlažete baš onako kako su to učinili kad je trebalo pomoći roditeljima njegovateljima. Dakle, ajmo kupiti malo vremena pa ćemo u zadnji čas dok nas EU ne stisne zbog europske direktive predstavit sebe kao političkim spasiteljima, svemoćnicima koji će najbolje učiniti za svoje građane, a zapravo oni čine zlo jer ne …/Upadica: Hvala./… prihvaćaju niti jedan prijedlog oporbe.

ne, ne, ono je bio sino, sino, ono je bio neadekva, oni ade, po meni neadekvatan, a po gospodinu Glavaševiću, ja ne kažem da nije u pravu, sinonim, ali ne stilska figura. Izvolite. Izvolite. ali u konkretnom slučaju ja smatram da se, da se u Hrvatskom saboru i u političkim govorima apsolutno treba govoriti i može govoriti figurativno ako želimo time ilustrirati poantu, ako želimo time ilustrirati poantu. I ne slažem se da su, da je Odbor za financije u konkretnom slučaju da šuti. Nije, dobacuju iz klupe. Dobacuju iz klupe, a ovo tetka sa ladnom trajnom je citat Đorđa, iz pjesme Đorđa Balešavića zato što, kao što je tetka sa ladnom trajnom mrko gledala pjevača u svatovima tako isto evo u ovom konkretnom slučaju jedna druga tetka sa ladnom trajnom mrko gleda mene zato što govorim istinu.

prodajom potraživanja onda je moje pitanje u skladu sa tim stihovima, a kakve to tajne te teke sa hladnim trajnama tek skrivaju. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Izvolite odgovor. **Glavašević, Bojan (Nezavisni)** To je jedno jako dobro pitanje, a s obzirom da smo u opusu Đorđa Balaševića ima jedna druga pjesma koja se zove Bluz mutne vode koja vama kao Podravcu kolega Jakšić je sigurno bliska iako je Drava u nekim dijelovima uglavnom bistra, ali Bluz mutne vode je sjajna pjesma koja može opisivati i koja zapravo daje odgovor na vaše pitanje. Jer interesantno, imamo ljudi koji su se okoristili agencijama i onime što, čime se te agencije bave, uvijek imaju nekako, mislim ne kažem da je to namjerno ali slučajno, ali statistički mrvicu onako značajno slučajno ovaj imaju nekakvu člansku iskaznicu HDZ-a, a sad svašta se rodi u mutnoj vodi od Đorđa Balaševića.

kojim se kupuje vrijeme da bi se i dalje pogodovalo i ostavljalo prostor velikima da love u mutnom i bogate se preko leđa najranjivijih i onih najosjetljivijih u ovom slučaju blokiranih građana. Nisu čekali direktivu kad su radili Zakon o radu da bi isto tako pogodovali velikima i štitili platforme od radnika, tada im nije trebala direktiva da preuranjeno stanu na stranu velikih na štetu radnika, platformskih radnika i malih kao što im ovdje

i mislim da smo možda čak i benevolentni ako to nazivamo samo političkim kukavičlukom, a ne prozivamo i u tome ne vidimo i ne tražimo nešto više od toga iako bismo mogli, ima materijala, ima materijala. Mijenjali su Zakon o radu 100 puta, ja sam im to rekao nekoliko puta s ove govornice. Šta vas sprječava da i ovaj zakon izmijenimo sad ovako, zaštitimo ljude od lihvara, od onih koji se bogate na ljudskoj bijedi i na ljudskom siromaštvu. I onda kad donesete mislim vaš prijedlog zakona pa svi ćemo glasati za to. Ne, ne, ne treba do zadnjega ostaviti prostora lihvarima da se bogate na grbači najsiromašnijih ljudi, da ih i na najgore moguće načine da ih maltretiraju. Pa pobogu samo kad čovjek čuje priče krv uzvrije i dođe čovjeku da im stane na kraj, normalnom čovjeku barem. Hvala lijepo gospodin Glavašević, vidjeli ste nikakva opomena nije pala, sve je bilo u redu, a tema je vrlo ozbiljna. S time se možemo svi složiti da je i vrlo ozbiljna. Gospodin Troskot, ispred MOST-a. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege i poštovana javnosti koja pratite ovu tematiku s obzirom da nas sve ovo tangira. Današnje izlaganje ću zapravo započet sa glavnom poantom cijele ove priče oko naplate potraživanja, a to je da se sve ove godine ova situacija odnosno cijeli ovaj, ova kompleksnost nije rješavala iz jednog prostog razloga, a to je da osobe koje bi trebale nadzirati ovu cijelu situaciju i trebale to rješavati nije im u interesu da se to riješi. Ponavljam, dakle osobe koje su direktno involvirane u cijeli ovaj proces nije im u interesu da se to riješi. Možda će neke danas iznenadit ali znam šta se događalo u HNB-u i kad je bio guverner HNB-a pohvalio sam Ministarstvo financija jer su krenuli sa prijedlogom za ove agencije za naplatu potraživanja i tom sastanku Hrvatske narodne u HNB-u svi ti guverneri, viceguverneri su krenuli mudrovat tko bi unutar financijskog sektora ili općenito trebao biti taj nadležan koji bi nadzirao agencije za naplatu potraživanja. I onda Vujčić i svi ti guverneri koji kao rade nekakav posao, vratit ću se tek na njih, su rekli pa možda bi trebala Porezna uprava, možda bi trebalo Ministarstvo financija. A onda još netko mudriji tko je sjedio tamo i slušao to pompozno bahato ponašanje Hrvatske narodne banke koje bi kakti trebalo provoditi monetarnu politiku, a nema ih nigdje. I reko pa gospodo to Ministarstvo financija sa čijim se ekonomskim politikama ne slažem upravo radi na suzbijanju inflacije, a to je vaš osnovni posao. I osobe unutar Hrvatske narodne banke su ušutile, jer ako vam Ministarstvo financija čiji nije to posao, znači fiskalna politika da ide u suzbijanje rasta cijena a monetarne politike nema nigdje i nema ih nigdje u objašnjavanju, nema ih nigdje u kreaciji politike i onda još pompozno na cijeli financijski sektor kaže e pa Porezna uprava, znači još baca lopticu na Ministarstvo financija i na sve ostale aktere unutar financijskog sektora da bi trebalo radit, odnosno nadzirat Agenciju za naplatu potraživanja. Što se tiče HNB-a kako vi očekujete da će vodstvo Hrvatske narodne banke, da će oni napraviti išta po pitanju Agencija za naplatu potraživanja i svih onih kredita koje prodaju banke prema Agencijama za naplatu potraživanja? Tko Vujčić? Pa tu sam ga pitao dok je bio u Hrvatskom saboru koga ćete stavit za licenciranje ako vi dobijete kao Hrvatska narodna banka Agencije za naplatu potraživanja? Jel' možda Romana Šubića pa se počeo smijat. Taj čisti master šef, centralni bankar ovdje se smije i ismijava cijelu hrvatsku javnost. Zašto sam mu postavio Romana Šubića? Jer je tu guverner, odnosno vice guverner koji sjedi u upravi banke i gleda cijeli bankarski sustav Republike Hrvatske i to na nekoliko razina hoćete kroz tjedne izvještaje, kroz mjesečne izvještaje, kroz superviziju banaka, kroz bonitetne regulative. I upravo taj nekretninski lešinar Roman Šubić, evo imenom i prezimenom, nekretninski lešinar itekako ima informaciju. Ovdje je bilo rečeno da nemaju informacije, itekako ima informaciju da je kredit sa nekretninom prodan Agenciji za naplatu potraživanja i isti taj nekretninski lešinar Roman Šubić od te agencije kupuje nekretninu po puno nižoj cijeni i to na temelju nečije muke, jer tu je nekretninu netko zbog neplaćanja dugova morao prodati, odnosno nije više mogao plaćati kredit. I taj nekretninski lešinar kojeg brani guverner ovdje tu smijući se cijeloj javnosti kupuje tu nekretninu. Kako vi očekujete da će HNB koja ima HNB koja ima master šef guvernera, koja ima nekretninskog lešinara kao viceguvernera, koja ima inkriminiranog ministra gospodarstva, koji ima osobu kao što je Švaljeg koja laže službeno u istragama lagala je i vi očekujete da će te osobe nadzirati Agencije za naplatu potraživanja? Ali kad smo kod nekretninskog lešinarenja, kad smo kod zaštite potrošača, kad smo kod pravnog provođenja države koja je razlika između nekretninskog lešinarenje recimo Romana Šubića koji sjedi kao viceguverner u Hrvatskoj narodnoj banci i trebao bi nadzirati te agencije i recimo nekretninskog lešinarenja Frane Barbarića. Koja je razlika? Ovaj će na sudbinama drugih ljudi kupit svoju kuću, izgradit si svoj dom, a ovaj će na sudbini mnogih potrošača koji su redovito plaćali priključke, koji su plaćali svoje radove da bi došla mreža električne energije do njihovih kuća i njihovih uvala. Dakle, sa našim novcem izgradit svoju privatnu vilu. Koja je razlika između tih svih nekretninskih lešinara? Koja je razlika tu? Koja je razlika između potrošača s jedne strane koji plaćaju svoje račune, koji plaćaju svoje kredite ili recimo Frane Barbarića koji ne mora dizat kredit da bi izgradio sa našim novcima, da bi izgradio svoju vilu. vidite kako je to povezano, kako recimo Metkior Ćurin koji u svojoj uvali tamo nit je platio 50% troškova po zakonu što je trebao da elektronska mreža dođe do njegove uvale Hrvatska elektroprivreda našeg novca s druge strane mu uplaćuje novac da on napravi kabliranje prema svojoj kući i dobije besplatnu struju. Koja je razlika između svih tih nekretninskih lešinara? Hrvatska HANFA jel' bi ona trebala nadzirati ove agencije za naplatu potraživanja? Žigman? Tko? Kada sam počeo istraživati, dakle sve te relacije između HNB-a i HANFA-e i neuključenost HANFA-e u određene procese a trebalo je. Primjerice INA to je kompanija koja kotira na Zagrebačkoj burzi, ima svoju cijenu i kao takova HANFA mora nadzirati takve situacije. Nigdje ih nije bilo po pitanju plina. HANFA nije ušla unutra. I naravno Žigman kad sam krenuo to istraživati nazvao me na telefon i ponudio mi nekakve dokaze koje možete koristiti za neću uopće reći za šta se ti revizorski dokazi mogu koristiti, ali sigurno ne za revizorske procese. A koja je bila poanta? Da se na udbaški način ušutka sugovornik i to sam mu rekao na Odboru za financije. I vi mislite da bi Žigman koji tamo štiti svog štićenika Dalića odnosno štitio je Dalića tamo u upravi INA-e, da bi zaštitio potrošače s druge strane koji pate i koji plaćaju svoje račune i kojima dolaze Agencije za naplatu potraživanja kao lešinari i oduzimaju im apsolutno sve šta bi trebali imati. Vi mislite da će Žigman zaštiti te ljude? I onda kad imate takve ljude koji vode financijski sustav u upravama tih poduzeća da bi trebali zaštititi naše ljude kako mi možemo očekivati od takvih ljudi da će zaštititi naše ljude potrošače, ako njima u interesu nije zbog njihovih partikularnih interesa da se takva situacija riješi jer će uvijek biti jedan Roman Šubić koji će nadzirati nekretnine, kolaterale, kuće, sudbine ljudi koji propadaju pa da onda za 30% cijene kupi nekretninu po povlaštenim informacijama jer kao viceguverner HNB-a imaš povlaštenu informaciju. Nikad nije odgovarao za takvo nešto još će mu se pljeskati i reći vidiš kao si bio sposoban viceguverner HNB-a pa si si osigurano nekretninu na nečijoj sudbini. A koliko je takvih ljudi? 300 tisuća. Barabarić će se brinut za njih? Neće, zgazit će tamo ljude u HEP-u kao što gazi, gaze ovi financijaši unutar financijskog sustava gdje imate s druge strane 12 tisuća zaposlenih, nekoliko tisuća inženjera vrhunskih koji gledaju kako njihov gazda postavljen od Plenkovića direktno može graditi na poljoprivrednom zemljištu viletinu koja nije ni sa prostornim planom predviđena. Koja je razlika između Romana Šubića i Frane Barbarića, zašto oni mogu, a drugi ne smijemo? Po čemu su oni to tako povlašteni? Zašto Barbarić može izgraditi takvu viletinu ili Roman Šubić kupit tako na tuđoj sudbini 30 ovaj nekretninu po 30% vrijednosti cijene? Ljudima koji bi to trebali nadzirati nije u interesu da se ovo riješi. hvala lijepa gospodin Troskot. Gospodin Lalovac je sada na redu da govori u ime predlagatelja. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege, ja ću krenit možda danas korak dalje, a ono što je zapravo Vlada najavila donošenjem ove direktive koja je donesena zapravo 2021. godine jel. Vlada je rekla da će na jedan sveobuhvatan način analizirati odnosno pokriti ovaj dio tržišta i da će to pokriti zapravo ovom svojom direktivom. Da budemo iskreni sama direktiva ako ste je čitali, a čitali ste jel kome ona ide u korist. Znači ako ste ju čitali vidjet ćete da direktiva ide u korist financijskim institucijama, ona ne ide u korist zaštiti potrošača, ako je dobro pročitate i koja je cilj ove direktive ako ste je čitali. Cilj ove direktive je kaže, ako se nakupi veliki dio neprihodujućih kredita da to banke mogu legalno prodavati. To je cilj direktive odnosno cilj direktive je da razvija tržište agencija za naplatu dugova. Ljudi moji to je cilj direktive, to je cilj Europske komisije jel, to je njihov cilj i to piše tu. Znači nije cilj direktive donijet ćemo direktivu pa ćemo zaštiti potrošače jel da tu ne bi bilo, jer potrošači su već trebali biti zaštićeni prije ove direktive. O tome govorim danas. O tome sam govorio, onoj direktivi koju sam i ovdje počitao iz 2005. godine koja vrlo jasno govori kako se potrošači moraju štititi i trebaju štiti već 10-ak godina. Čak u ovoj direktivi Članak 21. jel se poziva na tu direktivu kaže ne, ne mi nećemo ići duboko u zaštitu potrošača nego je to, potrošači su već zaštićeni tom direktivom. Ljudi moji o čemu mi onda danas govorimo jel? Znači sve ovo što se danas događa na hrvatskom tržištu jel, sve što se događa je već implementirano kroz brojne direktive EU i ti potrošači su isti sekund trebali biti zaštićeni jel. Ova direktiva vam kaže da EU želi razvijati tržište duga. A zašto ga želi razvijati? Zato što kad se nakupi veliki dio duga u bankama, banke za sav taj dug koji je neprihodujući dug mora stvoriti dodatni kapital i mora otvoriti na njega dodatne rezervacije što znači da bankama to poskupljuje njihovo poslovanje, opterećuje ga i onda im je rekla direktiva budući da imate takav problem mi želimo da se rješavate toga duga, da oslobađate bilancu, da oslobađate bilancu da možete potaknuti rast gospodarstva jel. To je cilj direktive. E sad ja ovdje mogu postaviti jedno temeljno pitanje, to je ono što mislim i da se provodilo zaštita potrošača je potpuno jedno drugo područje jel. Cilj ove direktive je isključivo to. Razvoj sekundarnog tržišta dugova u Europi. Zašto? Zato što se sada postupa neujednačno između različitih europskih država, različito u Italiji, različito u Austriji, različito u Njemačkoj i ono što želi Europska komisija kroz ovu direktivu da potakne prekogranično trgovanje dugovima. I ona kaže budući da je to problem mi to želimo regulirati jer dosad to nije regulirano jel. Mi to želimo potpuno drugu priču jel. Ovo što se kod nas otvara priča građana i ovog uznemiravanja agencija to je već ljudi moji regulirano jel, pitanje je samo zašto se ne primjenjuje. O tome se postavlja pitanje jel. Nećemo mi ništa više riješiti ovom direktivom Znate šta još govori se u ovoj direktivi što ćemo govoriti. Oni stvaraju problem kada ti NPL-ovi u bankama dosegnu 15 ili 20% zbog tih rezervacija i dodatnog kapitala banaka opterećuje se cijeli sustava jel, u tome je problem jel. A znate li koliko NPL-ovi sad trenutno u Hrvatskoj? 3%, što znači da ova direktiva neće imati nikakvog utjecaja na prodaju potraživanja jer prodaja potraživanja je već izvršena.

Zahvaljujem. Dakle, na prvi pogled je Vlada rekla da ne prihvaća ovaj prijedlog jer ona smišlja neki novi koji će biti sveobuhvatan, a sad smo zapravo došli do srži, a srž je ta da će prijedlog Vlade, radni naziv tog zakona će biti Zakon o servisiranju i naplati potraživanja, po svojoj srži i svrsi biti suprotan intenciji ovog zakona jer dakle Vlada ne donosi direktivu nego direktivu koja već postoji na razini EU, ugrađuje u naš nacionalni pravni poredak i to zakonom, poentirali, cilj direktive na koju se Vlada poziva je poticanje razvoja sekundarnih tržišta ne prihodonosnih kredita i uvođenje zaštitnih mehanizama za kupce, dakle za kupce, za lihvare tih potraživanja, a ne za građane, građane se tom direktivom ne štiti, niti će se štititi tim prijedlogom Vlade, a kad bi se i štitilo razina zaštite bi bila svedena na to da ih se obavijesti da je njihovo potraživanje kupljeno, a ne da se traži njihova suglasnost kao što je intencija ovog zakona i drugo…/Upadica Radin: Da, vrijeme, vrijeme/…predavat će se i dalje koje kakvim tvrtkama, a ne samo drugim financijskim institucijama. Apsolutno u ovoj direktivi se zapravo najviše odnosi na agencije, na kupce koji kupuju ta potraživanja i nemojmo zaboravit da se ovom direktivom ne odnose sva potraživanja nego samo ona koja se nalaze u bankama, samo bankarska, ovdje nisu potraživanja koja se nalaze Telekoma i nekakvim drugih, oni su čak rekli vi to riješite, imate pravo riješiti svojim nacionalnim, nacionalnom diskrecijom i riješiti kako će se ti dugovi rješavati, nemojmo zaboraviti, ovdje su samo bankarski krediti jel. Znamo da se na tržištu dugova nalaze raznorazni dugovi, raznorazne komunalije, raznorazne T-com usluge itd., itd., Telekom usluge tako da i to je osnovno pitanje. Znači nije pokriveno i ovom direktivom sva potraživanja koja se nalaze na tržištu duga jel, nego isključivo bankarska da bi se čistila bilanca

zapravo cilj zaštititi potrošača. Vlada RH u svom mišljenju govori o direktivi koju će primijeniti do 29. prosinca 2023. u zakonu, ali ta će direktiva omogućit odnosno taj zakon omogućiti zaštitu kupaca. Pa mene sada zanima, ako postoje već direktive koje su već trebale biti implementirane u hrvatsko zakonodavstvo kako je moguće da jedna članica EU ne poštuje direktive EU odnosno de facto svoje zakonodavstvo? **Lalovac, Boris (SDP)** Hvala lijepa. Budući da je ovo dobro pitanje ja ću, morat ćemo otvoriti budući da naše institucije za zaštitu potrošača ne funkcioniraju jel mislim da bi trebali se postavit pitanje Europskoj komisiji jel, možda i Europskoj središnjoj banci organizirano kroz zaštitu potrošača jel da ono što su oni donijeli u Europskom parlamentu se u Hrvatskoj ne provodi, pa da se onda Vlada očituje na to kad ih neko bude iz Brisela pitao zašto ono što ste morali implementirati u RH, članici EU, ne provodite. Daus. **Daus, Emil (IDS)** Hvala lijepa g. potpredsjedniče. Poštovani kolega Lalovac, poštujem vas, ovo vam je struka i slušam s pažnjom kad pričate o ovakvim temama. Ako sam dobro shvatio s obzirom da meni nije struka, želite reći da će se nakon prijedloga resornog ministarstva o sveobuhvatnom zakonskom okviru kako su najavili u mišljenju Vlade vi zapravo očekujete još goru situaciju za potrošače ako sam dobro shvatio? Boris (SDP)** Hvala lijepa. Očekujem nažalost da će se baviti isključivo agencijama i njihovoj regulaciji koju kolko smo danas čuli na Odboru za financije će ipak doć pod HNB jel HNB je mislio da neće se baviti time jel, tako da će dobiti i taj dio posla budući da su izišli iz kreditnih odnosa jel, a budući da je cilj direktive kod visokih razina NPL-ova to registrirati, kod nas se nažalost već prodalo, u nas je toliko tržište razvijeno da je u nas ovo već zakašnjelo jel, jel ovo se donosi kada imate tržište 20% NPL u bankarskim kreditima i onda donesete da to ne bukne na drugoj strani, kod nas se to prodalo …/Govornik se ne razumije/… 5.g. i ova direktiva neće imati utjecaja na potrošača nažalost, imat će samo na agenciju. Al kako smo čuli da su sva potraživanja prodana, neće imati više šta regulirati. **Radin, Furio (Nezavisni)** Fala. Gospodin Brumnić. **Brumnić, Zvane (Nezavisni)** Poštovani kolega Lalovac, vi ćete se vjerojatno sjetit moje rasprave danas na odboru kada sam jasno postavio pitanje tajniku koji je tamo predstavljao Vladu da njihovo pozivanje na direktive EU ovdje vezano, ovu koju ste vi naveli i jednu drugu, onu o sekuritizaciji nemaju nikakve veze sa ovim problemom koji u ovoj zemlji buja već 10.g.. Tada je predsjednica odbora uporno prekidala moguću raspravu o tome, a mene zanima stvarno zašto se predstavnik Vlade ovdje ne digne i ne pokuša objasniti ovo o čemu govorimo. Ako mi svi čitamo na jedan način direktive, a vi ih uzimate u usta s potpuno druge strane onda bi bilo korektno s vaše strane da se dignete i to objasnite.

i građana, a u konačnici i nas ovdje kao saborskih zastupnika da će se na jedan sveobuhvatan način riješiti trenutni problem, nažalost neće. Ono što je činjenica i što se možda možemo pozivati, ja nisam pravnik, budući da je država propustila, propustila regulirati kada se to dogodilo da se vratimo i retroaktivno to riješimo, e to je sad pitanje ustavnih tužbi itd. jel, jel ovo sad što će se dalje događati neće se događati ništa. 50 milijardi kuna je već na tržištu. I da li se mi tu možemo pozvati da je država znala za to, a nije regulirala i nije htjela regulirati to tržište i da su se zbog toga građani našli u lošoj poziciji jedini što možemo je da kad budu donosili zakon, da se retroaktivno vrati, to reguliraju ili za buduća potraživanja

jedna od stvari u ovoj cijeloj groznoj priči o ovim lihvarskim agencijama je isto apsolutno vidim propust države je sljedeće. Primjer ste i vi svojevremeno, zapravo vrlo nedavno ste ga i vi spomenuli. Netko osnuje trgovačko društvo sa temeljnim kapitalom od 20000 kuna i nazove se Agencijom za naplatu potraživanja navodni znakovi. Idući dan figurativno ili u nekom vremenu otkupi dugove u vrijednosti nekoliko desetaka milijuna eura i da nitko u državi u institucijama ne postavi pitanje o.k. gdje, kada i od koga su ti novci ušli? Izvolite. **Lalovac, Boris (SDP)** Hvala lijepa. Znate u čemu je meni problem kod ovih direktiva kada bankarski sektor je strogo reguliran sektor. Vi da bi dali određeni kredit morate imati procedure, morate zadovoljiti banka, ovaj kapital, onaj kapital, razno razne vrste kapitala rizik. Znate što se može dogoditi? Sada se događa, to je po meni pitanje i za Europsku da date vrlo regulirani proizvod, nije to bezveze reguliran banka prema potrošaču da je toliko strogo reguliran. Jel'? Date mu kredit, on nakon 90 dana ga ne vrati, date ga na tržište koje potpuno ne zadovoljava ove uvjete kapitala, kontrole itd. Ja ne znam koji je cilj ovoga svega, ali ako je bankarsko tržište toliko jako regulirano da mu se s druge strane otvara novo tržište bez ikakve regulacije i kontrole ulaza kapitala je vrlo opasno i zbog toga imamo pravo i postavljati ta pitanja. Hvala poštovani potpredsjedniče. Kolega Lalovac dobro je da ste otvorili ovu priču, ogolili stvar oko direktive. Ali čak i da je ona dobra i da ima utjecaj na potrošače rekli ste da nema, niti će imati to nas ništa ne bi sprječavalo da u srijedu kad bude glasovanje izglasamo ovaj prijedlog o kojem danas razgovaramo koji je dobar i koji može već u srijedu stat na stranu naših sugrađana. Međutim, treba vrlo jasno reći da se to u srijedu na žalost neće dogoditi. jer će vladajući tako glasati na prijedlog Vlade, a ono što najviše zabrinjava je da ni oni sami ne znaju zašto će morati u srijedu poslušati Vladu. Zato jer sa druge strane ove sabornice je naprosto muk i mi uopće ne znamo koji su

i da netko dođe sa tim prijedlogom usvojio bi se. Znate zašto? Ja sam bio ovdje u ovom Saboru kada je kolega Škibola koji je rješavao pitanje RBA zadruga, Vlada dugo vremena nije htjela onih isto slično pitanje, nije htjela usvojiti. Kada je došla ta ruka da podrži Vladu, a trebala ja tada jel' vrlo brzo, čini mi se da je Vlada tako napisala nekih sedam, osam članaka o tim zadrugama da se prihvate, da su oni došli sa svojim prijedlogom i preko noći su prihvatili jel' zato što je falila sedamdeset i šesta ruka. Na žalost. Imate taj primjer koji je konkretan iz Sabora. (Hrvatski suverenisti)** Hvala lijepa predsjedavajući. Poštovani kolega Lalovac, evo sad odbijen je prijedlog zato što nije sveobuhvatan, a vi ste sad lijepo rekli da ni direktiva nije sveobuhvatna. Jel'? Tako otpade taj njihov argument u vodu, odnijela ga je rijeka, poplava itd. Ono što mene muči u cijeloj toj priči je nešto što se pojavilo prošli tjedan u medijima, a to je da temeljem određenih članaka Ovršnog zakona mogu blokirati poslodavca koji zapošljava radnika koji evo stjecajem okolnosti ostao dužan bankama ili nekom drugom, nego tim kako ih neki zovu predatorima. Hajde ja ću reći Agencijama za naplatu potraživanja. Pitanje koliko je to u skladu sa našim Ustavom. To je evo meni recimo jedno pitanje o kojem razmišljam treba li možda tražiti i mišljenje Ustavnog suda o tome?

Ja mislim da imamo pravo na to kada Vlada, a mogla je reagirati nije reagirala da se vrati. Ja tu ne vidim nikakav problem ustavnosti, odnosno retroaktivnosti za ovo što ste i vi rekli da se vrate neke aktivnosti. Jer tu cilj zaštita potrošača, odnosno zaštita građana, onda nema, a Ustav štiti građane. Ja ne vidim zašto bi to bilo da je nešto protuustavno štititi građanina, ako je onaj koji je imao pravo da to regulira nije to, da je to propustio. Pa nije Ustav sveto pismo, Ustav je tu da štiti građane. **Radin, Furio

Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Mi danas ovdje raspravljamo o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o kreditnim institucijama koji su podnijeli kolege iz oporbe i čiji je cilj na neki način zaštiti interese građana, ali ja ću reći i gospodarstva jer se ovi krediti odnosno agencije ne odnose samo na građane nego se odnose i na gospodarstvu i to u pravilu ono manje gospodarstvo koje nema puno odvjetnika, nema puno veza, nema puno saborskih zastupnika koje pozna pa ih netko može preko banke razriješiti. Kolega Lalovac je maloprije rekao nešto što sam ja rekao na odboru i što je meni cijelo vrijeme bilo nelogično da jedna Vlada može u svom obrazloženju dostaviti doslovce laž, neistinu, napisati nešto što ne stoji. Znači postoje dvije odnosno treća direktiva ovu koju kolega Lalovac navodi o zaštiti potrošača. Jedna je bila direktiva koju smo donosili prije cca godinu dana o sekuritizaciji tih bankarskih kredita. Naravno tamo je tajnik tada branio da se to radi o najboljim kreditima i vjerojatno bi se trebalo raditi jer bi ti zapakirani krediti trebali osigurat likvidnost bankama pa onda biti prodani između ostalog mirovinskim fondovima. Znači tamo bi se trebali nalaziti najbolji krediti zbog kojih bi netko dobio likvidnost. A kakvi su onda ovo krediti? Ova direktiva koja se ovdje govori, govori o kreditima koji se ne mogu naplatiti, neprihodovnim kreditima, kreditima koje ste dali i od njih ne možete ništa uprihoditi. Zašto Europa donosi ovu direktivu? Kolega Lalovac to ovdje nije htio reći jer možda se ne želi posvaditi sa svim bankarima. Zato što su bankari odradili loš posao, a problemi banaka su problemi u konačnici svih nas jer su oni ustvari sustav. Oni su sustav bez kojega htjeli mi to priznati ili ne, ne možemo. I Europa se još od 2008. uporno bavi time da joj se ne dogodi 2008. koja se dogodila u Americi, koja se desila ako se dobro sjetite zbog nenaplativih kredita. Ovdje govorimo o nenaplativim kreditima, ovdje govorimo osim o tih nenaplativim kreditima o još jednoj stvari. O nekome tko je dao taj kredit, o nekome tko ga je uzeo i o nekome tko je dao nekakvu svoju imovinu u zalog. I tu se trebala pojaviti država. Ja sam nekad, neki dan s ove govornice rekao što bi građani trebali očekivati od države, da bude efikasna i da bude pravedna. Nemojte zaboravit, postavio sam pitanje predlagaču kad je ovdje govorio što misli zašto se ovo ne rješava, a ovo se ne rješava od tamo 2009., 2010. je to počelo onda je negdje 2015. puknulo. Ne rješava se jer je ova priča vrijedna 40-50 milijardi kuna ili nekakvih 7-8 milijardi eura, a tih 7-8 milijardi eura je netko kupio ili dobio za manje od milijardu, pa onda imate ono što se u trgovini zove RUC ili razlika u cijeni koja iznosi ajmo reći 5 milijardi. Ja vas kolege s desne strane pitam što netko sve može napraviti s 5 milijardi? Pa recimo može jednom viceguverneru omogućiti da kupi jeftinu kuću, pa može svojoj direktori odnosno direktoričinoj mami omogućiti ili baki šta li je već bilo, omogućiti da kupi jeftin stan. I to tako jeftin stan da je za te novce samo vraćen dug koji je koji je bio u toj agenciji. Osoba čiji je stan prodan nije dobila razliku jer nije bilo razlike jer je stan prodan jeftino i to u vrijeme kada u Zagrebu praktički ni po trostruko većoj cijeni niste mogli kupiti stan jer je ta trostruko veća cijena bila prejeftina. Pa vas ja pitam zašto imate problem sa ovim zakonom? Ja se mogu složiti sa svima koji kažu da ovaj zakon suštinski nije rješenje. Ovaj zakon će samo ovakav kakav je jednostavno zaustaviti da se ovo događa. Zašto će zaustaviti? Jer je, neće jedna kreditna institucija od druge kupovat loše plasmane, jednostavno neće. Znači ovo što je danas pred vama služi tome ako ne znamo ništa bolje, pa bar dok ne donesete to tzv. sveobuhvatno rješenje na temelju direktive koja nema nikakve veze s ovim, baš nikakve. Ja sam to danas pokušao hodao tu po saboru i svima objašnjavao da ja ne kužim zašto se netko poziva na tu direktivu jer u toj direktivi piše sve suprotno od ovoga što mi imamo ko problem. Sve suprotno piše. Piše da ćemo nenaplative potraživanja prodati nekome i onda to više neće biti naš problem. Doslovce to piše u direktivi jer kad ta nenaplativa potraživanja iziđu iz bilance banaka tada to više nije sustavan problem. Tada se ne može desiti problem u bankarskom sektoru, država točno zna koliko je banka kapitalizirana i riješili smo problem. A to nije ovaj problem koji mi imamo kod naših građana, a o tome se ovdje radi. Ovdje se radi o građanima kojima je netko dobrim dijelom oteo imovinu. Nemojte misliti da ako vam netko proda 50-kvadratni stan koji ste vi kupili i za koji ste otplatili pola kredita, a kad ste ga kupovali tada vam ni jedna banka nije htjela procijenit taj stan na više od 70% onoga pošto ste ga kupili, a onda ga proda u 50% te vrijednosti koja je vama preostala. Jel stvarno netko misli da ljudi u ovoj zemlji koji rade prosječno, za koliko, 800 eura mogu dva puta u životu kupiti stan od 60 kvadrata. To je problem. To je problem. Nije problem banka, nije problem regulacija banke jer je bankarski sektor najreguliraniji i nedavno smo donijeli još dva zakona koji te velike financijske konglomerate čuvaju da im se ništa ne dogodi, ne samo kao RH nego kao cijela Europa. Ukoliko neki od njih upadne u problem Europa kaže mi ćemo to riješit. Pa vas ja onda ovdje pitam, gdje je problem da zaustavimo ovo, doslovce da zaustavimo ovo što se dešava u agencijama za naplatu potraživanja? Ako treba sjednemo i razgovaramo sa svim sudionicima u tome i vidimo koje je pravedno rješenje i donesemo pravedno rješenje jer ovo danas što imamo je ulica, doslovce ulica. Evo ja ću podržat i mislim da ovo treba podržat jer će ovo zaustavit ovo što se danas dešava. Neće regulirat, ali dok se to ne regulira ovo treba zaustavit jer ovo uništava ljudske živote i to ih uništava zato da bi netko ostvario nelegalan profit. Ja nemam problema s poduzetnikom koji zaradi na radu, koji zaradi na ulaganju, al nemojte mi reć da je ulaganje kupovanje nečije nekretnine u 30% vrijednosti, to nije ulaganje, to je krađa. Gospođa Urša Raukar Gamulin, govorit će pet minuta u ime predlagatelja. Izvolite. Zahvaljujem. Ono o čemu sasvim sigurno danas treba govoriti isto tako da te agencije i te ta trgovanja dugovanjima su zapravo pranje novca i to ogromno pranje novce. Dakle, argumenti za to su kako strukturne tako i iskustvene naravi. Strukturno gledano Vlada AP-a je dozvolila da imamo industriju vrijednu više od 40 milijardi kuna koja funkcionira na način da ekstrahira ugovore i potraživanja iz kreditnih institucija koje su i nadzirane i kontrolirane i regulirane, otkupljuju ih za 25 do 30% vrijednosti, naplaćuje naravno 100% i razliku stavlja u profit i to naravno izvozi izvan ove zemlje. Nadalje, vi ste omogućili da to rade obične tvrtke koje su manje regulirane kao što smo već čuli nego recimo pekar, postolar ili frizeraj koju možete osnovati za 20.000 kuna, ne morate nikom ništa pravdati od kud vam recimo 10, 20, 50 milijuna kuna drugi dan za otkup paketa dugova od neke banke. I zaista bilo bi zanimljivo, gospodin je zaposlen da ga ne smetam, da nam kad će imat malo vremena možda odgovori od kud su ti novci i tko kontrolira od kuda agencijama za naplatu potraživanja sredstva za otkup plasmana od banaka? Evo gospodine ako ćete imat jednog dana malo vremena, možete li vi nama odgovoriti da li to itko u ovoj zemlji zna? A sad iskustveno. Sjetimo se samo slučaja Paladina što je AP svojim nepogrešivim radarom za sjajan kadar izabrao za spas obnove. Znamo kako je i to završilo. tu je isisavanje imovine IGH preko prodaje dugova, IGH dugova osiguranih tim IGH-ovim nekretninama, dugovi i obveznice osigurani nekretninama se prodaju faktoring tvrtkama i naravno agencijama za naplatu potraživanja od kojih onda Paladina evo čuda kupuje ta potraživanja za neki mali dio vrijednosti. Tako recimo za 20 … 7.000 eura kupuje potraživanja koja mu donose osam milijuna kuna vrijedne nekretnine u Palmotićevoj ulici u centru grada Zagreba, a IGH naravno ostaje bez te vrijedne imovine. On to naravno ne smije kupiti jer je on tada direktor IGH, ali onda sve kupuje preko svog odvjetnika. Tu je naravno i ortački ugovor majka svih HDZ-ovih mutnih poslova od '90.-tih na ovamo, e taj ortački ugovor sa Sergejom Gljadelkinom garantira da će obveznice osigurane nekretninama vrijednim 30 milijuna kuna kupiti za 200.000 eura. Od koga? Od građanima dobro poznate agencije za naplatu potraživanja B2 Kapital i tako bud zašto dolazi do vrijednih nekretnina u Slavonskom Brodu i zgrade IGH u Splitu, pribrojimo još i Palmotićevu ulicu. Dakle, ako želite doći do nekretnine koje su kolateral za određeno dugovanje prodajte dug nekoj od agencija za naplatu potraživanja, pa taj isti dug po niže dogovorenoj vrijednosti preko odvjetnika kupujete od te agencije. Svako dobio svoj dio, svi zadovoljni, a vi ste na kraju na ime kupljenog duga dobili nekretnine deseterostruko puta veće vrijednosti od onoga što ste platili. Imamo i rad u 3D jel trebamo i na to podsjećat? Uzet ću riječ u ime predlagatelja jer mi je premalo vremena, ako vas treba podsjetiti na čuvenu genijalku trgovkinju tekstilom koja je eto u par dana došla do nevjerojatnih zarada, ali doista ću si uzeti vrijeme u sljedećem u ime predlaganja da 3D Radu obnovimo sa svim detaljima potrebnim. Zahvaljujem.

imamo povredu poslovnika g. Brumnića. **Brumnić, Zvane (Nezavisni)** Poštovani predsjedavajući. Kolegica Urša je povrijedila poslovnik čl. 238. vrijeđajući ovdje predstavnika Ministarstva financija u čijem nadležnosti je Porezna uprava govoreći o tome u ovom Saboru pred svim onima koji su izabrali dva ministra financija tokom ovih svih problema da se tamo peru pare, ja ne mogu vjerovati. **Radin, Furio (Nezavisni)** A da to je povreda poslo…, to je povreda poslovnika, čekajte da vidim malo dal piše ironija ovdje, mogu gledati, ne, ne, dat ću vam opomenu

govornik ili govornica ne vrijeđa nekoga imenom i prezimenom ja tu ne mogu, ja to ne mogu ništa, ne da ne mogu ništa nego ne dozvoljavam jer mogu da, mogu i onda me mogu dat na Odboru za poslovnik jer ne bi bio prvi put, evo i sad sam isto. Zato ja ću donijet odluku, a možete odmah reć da ćete me dat na Odbor na poslovnik ionako tamo su naviknuti da budem,

bili koncentrirani u tom trenutku, ali je vrlo neprimjereno iskoristila, ja ću reć stilsku figuru iako se vi nećete s time složiti i vrlo tendenciozno je ukazala da je HDZ-ov ministar Paladina zapravo sa svojim vezama, sa ruskim kapitalom iskoristio nepovoljan položaj dužnika i dosta omastio onako brk putem upravo kupnje potraživanja od agencije. **Radin, Furio (Nezavisni)** Praktički vi u duhu poznatog sukoba na ljevici želite da kolegici Raukar Gamulin dajem opomenu? Neću, a neću ni vama ovaj put jer može tako? Idemo dalje, g. Daus replika. Hvala lijepa g. potpredsjedniče. Poštovana zastupnice Raukar Gamulin, iz rasprave dosada istina nismo čuli vladajuće, ali od onih koji su se javili vidjeli smo da podržavaju ovaj prijedlog izmjena zakona jer je dobar ako ništa drugo kao jedno privremeno ili među rješenje do nekih sveobuhvatnih kako ih je najavila i Vlada u svom mišljenju koje istina je negativno, ali da se iščitati što je izravno, što neizravno da stvarno nešto ne štima u ovom sustavu. s obzirom da Vlada neće prihvatiti da li je to po vama samo zato jer je, jer vladajući neće prihvatit oporbe ili od oporbe prijedlog ili možda stvarno je u interesu nekome da se sve to ne prihvati i da ostane takvo kakvo je, hvala. Urša (Možemo!)** Uvaženi kolega Daus, pa prošli tjedan smo imali raspravu o vašem prijedlogu da se nekako omogući bolja kontrola građevinskoj inspekciji sa komunalnim redarima, to je odbijeno iz istog razloga kao i ovo, a to je zato što je prije svega to oporbeni prijedlog, nijedan oporbeni prijedlog ma koliko on bio dobar, točan, istinit, isključivo za dobrobit naših građana, neće u ovoj sabornici bit prihvaćen dok je Vlada ovdje ta krželijanska kompaktna većina od 77, koja diže ruku za bilo što, uopće nit ne razmišljaju. A druga stvar, da, postavlja se pitanje zašto to ne žele, u ovom konkretnom slučaju postavlja se pitanje na temelju ovoga što je živa istina i svi znamo te podatke kome se izlazi u susret? Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice, postavlja se pitanje kapitala agencija koje su otkupljivale dugove jel. Znači budući da je bankarski sektor, to sam govorio, jako strogo reguliran jel, na razini EU, razini EU, na razini i puno šire jel, ukupni kapital banaka u Hrvatskoj vam je negdje 25 milijardi kuna jel i da bi ta financijska institucija dala nekome financijsko potraživanje mora imati ogroman kapital jel. se ne razumije/… se dogodi da iste te agencije koje imaju 20 tisuća kuna kapitala kupuju ista ta financijska potraživanja u vrijednosti 40 milijardi kuna znači o toj nelogičnosti govorimo jel, o tome bi ja vrlo rado volio pitati Europsku komisiju jel i zato je i Europska komisija rekla moramo to regulirati jel, ali nažalost u Hrvatskoj se već prodalo 40 milijardi Urša (Možemo!)** Zahvaljujem kolega. Da, u Hrvatskoj se već prodalo. Tržište, tvrde da je tržište, postoje ti podaci, tržište svake godine okreće tih 40 milijardi. Zašto ovu državu već godinama, sjetimo se i pučke pravobraniteljice koja upozorava na Agencije za, za otkup potraživanja, sjetimo se toga da mi kao oporba, mi iz Kluba Možemo!, vi iz SDP-a, već godinama zazivamo raznim prijedlozima govorimo da se to treba regulirati i to je ono pitanje koje ja gospodinu, evo opet je zaposlen, pa me ne čuje, postavljam pitanje odakle agencijama koje se osnivaju sa 20 tisuća kuna odakle im drugi dan 20, 30, 40, 50 milijuna kuna za otkup paketa dugova od banaka, da li je to itko u ovoj zemlji se zapitao, od odgovornih? Nije. Zahvaljujem. Kolegice Raukar ja smatram da HDZ naprosto nema nikakvu ideju državnosti i države koja ima obavezu štititi vlastite građane. Jedino tako mogu interpretirati njihovo nečinjenje, njihovo uporno i tvrdoglavo odbijanje bilo kakvih inicijativa koje štite slabiju stranu. Građane, u ovom slučaju potrošače. Vi ste se u svojoj raspravi dotaknuli srži problema kod onih otkupa potraživanja koji se odnose na nekretnine i ona ovršne postupke koji zapravo predstavljaju čisto lihvarenje nad građanima jer se u ovršnom postupku nekretnina prodaje debelo, debelo ispod tržišne vrijednosti praktički budzašto i netko na tome debelo zarađuje. Pri tome se osnovni dug ne smanjuje za taj iznos jeftino prodane nekretnine nego on i nadalje egzistira. E to je pravno nesređena država i čak i da usvojimo ovaj amandman, ovaj zakon koji je doista za sada dobar …/Upadica: Hvala./… ovaj glavni problem lešinarenja ne bi bio otklonjen. Da, teško je uopće razumjeti da se godinama, znači institucija ove države pučka pravobraniteljica upozorava na ovaj problem, evo ja sam uzela tamo i imam npr. iz 2019. to je prije 4 godine, imate i prije iz 2018. Znači institucije čak osim i stranaka, klubova saborskih, pojedinaca saborskih zastupnika, zastupnika ovih civilnog društva koje se bavi ovim problemom, svi upozoravaju na taj problem, a vladajući okreću glavu i ne žele ga riješiti. U ovoj direktivi za koju kolega Lalovac sasvim sigurno zna puno bolje od mene da ona regulira zapravo to tržište u smislu agencija još uvijek u toj i takvoj direktivi postoje izrazito točne i precizne odredbe zaštite potrošača.

Nemojmo se praviti gluhi i slijepi. Znači imamo otvoreno kršenje zakona i umjesto da se ono sankcionira kao što se to događa u drugim europskim državama vi predlažete donošenje zakona koji kaže da se zakoni ne smiju kršiti. Pa to je potpuni apsurd. SDP je imao vlast i dopustio je bujanje tih agencija za vrijeme svoje vlasti. Gospodin Lalovac je bio ministar financija i dopustio je da te, te agencije da krše zakone. To je činjenica. I on sad moralizira. Dakle, ovo nije pitanje samo HDZ-a. Šef B2 Kapitala Nebojša Popović iz Beograda navodno je u rodbinskoj vezi sa istaknutim SDP-ovcima. Taj B2 Kapital je došao za vrijeme SDP-a. Dakle, nema razlike HDZ, SDP. A vi iz Možemo koji ste produžena ruka budimo realni krupnog kapitala i udbaškog poduzetnika Tedeschia vaša maksimka je zaštita Bandićevog kriminala i lopovluka. Dakle, moramo otvoreno reći Zagreb nikada nije bio prljaviji nego što je danas. Jedino što radite je građanima prodavati maglu jel tako? …/Upadica: Hvala./… Dosta je toga svega. **Radin, Furio (Nezavisni)** Odgovor.

Hvala gospodine potpredsjedniče Vlade. Kolegice Raukar Gamulin, počeli ste govoriti o 3D Radi, znam da nije dovoljno vremena, ali možda možete nešto još reći o tome, o tome u ovome vremenu koje imate za repliku. Hvala. Urša (Možemo!)** Pa evo ususret izlaganju Klubu HDZ-a prisjetimo se naše drage Rade 3D,

i potraživanja Dalekovoda. Ona naime naravno zna za potraživanja Dalekovoda i ona je to kupila, ali vrlo zgodno za poček 30 dana. I onda je to prodala za 5 dana, ali je isplata za 15 dana. Znači gospođa Rada, umirovljenica koja prodaje tekstil, igle, konce i te stvari u roku od 6 dana ima čiste zarade preko 9 milijuna kuna, platila je ona sve poreze naravno jer ona radi po zakonu,

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Pa evo ovo je dokaz kako su kolege sposobni od svega napraviti sprdačinu pa tako i od ovog zakona jer ovaj zakon ima svega 2 članka ali što je najžalosnije s ovim zakonom zaista se niti sveobuhvatno, niti bilo što rješava jer kaže se prodaja se može izvršiti isključivo drugoj kreditnoj instituciji. Dakle, sve ono što je problematično zamislite kupit će neka druga kreditna institucija. Stvarno genijalno. Ali ajmo se vratiti na meritum. Dakle, prijedlog ovog zakona Vlada pa tako ni Klub HDZ-a ne prihvaća jer s ovim se ne rješava apsolutno problem koje ova Vlada i mi ovi vladajući ovdje sa svojim imenom i prezimenom i integritetom itekako smo rješavali probleme građana. Pa npr. evo vidite otpisan je dug za više od 150 tisuća građana koji su imali dug do 10 tisuća kuna i to je bilo stanje sa 31.12.2017. i deblokirano je preko 6 tisuća građana. Donijeli smo Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama, donijeli smo Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, donijeli smo zakon o izmjeni i dopuni Zakona o stečaju potrošača. U Zagrebu je tako deblokirano 28.743 građanina, u Splitu preko 4.300, u Osijeku 3.701, u Rijeci 3.842, otpisano je preko milijardu i 338 milijuna kuna od čega je 846 milijuna kuna duga i 492 milijuna kuna kamata. Dakle, s ovim se zakonom ne rješavaju evo i ovakvi problemi jer ako Vlada ima u svom planu da u trećem kvartalu upravo rješava i donosi zakon koji će riješiti ne samo ove probleme nego i pitanje nadleštva i reguliranje odnosa sveobuhvatno u cilju bolje zaštite dužnika onda je važno to riješiti i prije i poslije kupoprodaje potraživanja. Ono što bih još htjela istaknuti, a da je ovdje zakon zapravo manjkav, a spomenuto je još i prethodno broj ne prihodovanih kredita pao je sa 17% na 3%, to su zadnji podaci s kojima raspolažemo. Da, sve ovo što se događalo, događalo se ima pravo kolegica i u razdoblju prije ovih dviju vlada i zamislite čuda najedanput nam ti i takvi dijele lekcije, a sve ono što je trebalo rješavati, pa čak ako se osvrnemo i na Zakon o predstečajnoj nagodbi pa niste se tada pitali zbog čega i kako su se tada potraživanja formirala, kako su neke tvrtke gubile na vrijednosti i kako su zapravo otišle u bescjenje. Prema tome, kada pogledamo sve ono što sa ovim zakonom želite tobože riješiti građanima onda je bolje da svoje neznanje ne pokazujete. Ono što želim još kazati da je broj blokiranih građana smanjen evo sada npr. u zadnjoj godini za preko 13.000. Ono što FINA evidentira da je u ovom periodu je smanjeno i broj blokiranih, ali je smanjen i nominalni dug. Vladine mjere koje su od 2018. i koje su uključivale i otpis dugova znatno je popravilo stanje zaduženih pa i bez obzira na pandemiju i sve ono što se događalo u prethodnom periodu broj blokada je počeo padati. Sve to možemo zahvaliti i onoj činjenici da je došlo do rasta plaća, da je došlo do rasta mirovina i da su upravo u tom periodu isto tako građani upravo iz tog razloga mogli i servisirati mnoge svoje dugove. Prema tome, sve ono što se radilo i radi dokaz je da je od 2016. na ovamo rast plaća veći za 40% i da je to više nego u prethodne četiri vlade, da je rast mirovine isto tako prosječne za 31%, a da ne govorim o tome koliko je došlo do rasta zaposlenih odnosno pada nezaposlenih. zapravo najbolji način na koji možemo rješavati probleme građana, a da ne kažemo od ovih pet odnosno šest i sedam milijardi skoro eura od početka i krize i pandemije i potresa čime se itekako mi nosimo da bi pomogli upravo građanima da ne osjete da ne osjete upravo težinu i rast cijena kako energenata tako i svih ostalih proizvoda. Evo to je dokaz koliko se radi, koliko se napravilo, a vaša nemoć je upravo utoliko veća što od svega pravite cirkus. Poštovani predsjedavajući. Vi ste povrijedili čl. 238. st. 1. točku 1. gdje jasno piše da se ne smije ne govoriti o temi. Kolegica iz HDZ-a od svoje rasprave od šest i po minuta je ravno 17 sekundi govorila o temi i to samo u točci kada je govorila koliko su smanjena potraživanja odnosno koliko ima nenaplativih kredita trenutno u bankama, a ima ih toliko malo zato što su svi …/Upadica Radin: Hvala./… prodani agencijama. **Radin, Furio (Nezavisni)** Čekajte samo malo da mi ovaj to opet ću vam dat riječ i neću vam dat opomenu za ovo drugo što ćete reć. A recite mi ukratko što ste mi htjeli reć? Da vam piše u čl. 238. da zastupnik tijekom iznošenja … ne smije govoriti o temi koja nije predmet rasprave. Kolegica je u svojoj raspravi govorila ravno 17 sekundi o temi ove rasprave.

i zato ćemo sad ćemo staviti jedan plašt nad tim problemom, tako ćemo ga pokriti i nećemo dat opomenu ni jednome ni drugome. Može? Hvala lijepa. Marina (Nezavisni)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Da, u pravu ste svi znamo da nemate običaj prečesto davat opomene, ali ja smatram da ste ipak trebali reagirati kada je kolegica Perić na samom početku svojeg izlaganja, ajmo reć izašla iz okvira s jednom riječju koju ja neću ni ponovit, ako ste slušali vjerovatno ste čuli dok s druge strane priča o rješavanju problema građana, a ovakav prijedlog zakona koji bi doista se oslikao kao briga o građanima naziva posprdnim imenima. Dobro, možda mi je izmaklo, al niste rekli čak ni članak. …/Upadica se ne razumije./… Jeste dobro. To je sve, to je jedna tipična replika, ali danas se osjećam nekako dobro pa vam neću dat opomenu. Jel može? E tako. Al nemojte bit, samo nemojte bit grubi jer ako budete grubi ću vam dat opomenu jel može? Ajmo dalje, g. Peđa Grbin u ime predlagatelja. Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Prije svega moram se referirati na ovo, zadnje dvije povrede poslovnika vi možda ne smatrate da je radnjama koje su poduzete od strane kolegice Perić povrijeđen poslovnik i to je vaše puno pravo, međutim niti kolega Brumnić niti kolegica Opačak Bilić u svojim izlaganjima nisu replicirali, dapače, vrlo konkretno su se referirali na određene stvari u izlaganju koje se imaju smatrati povredom poslovnika. Za to ne može ići opomena i to nažalost brojni predsjedavajući u zadnje vrijeme sve češće krše. Jedno je replika, Bože moj i ja često posegnem za tim institutom i primim tu opomenu, kolega Borić isto znamo da smo je zaslužili i ne bunimo se …/Upadica Radin: Dobro./… al ovo to nisu bile. No vratimo se … **Radin, Furio (Nezavisni)** Pardon, pardon sad moram intervenirat. Ispravit ću, sad ću vama dat opomenu što radite moj posao. Zahvaljujem. …/Upadica Radin: Molim./… Kolegice Perić stvar je vrlo jednostavna, ako niste zadovoljni ovim prijedlogom nemojte glasat za njega to je vaše puno pravo. Nitko ovdje ne zavrće ruke, niko ovdje ne lupa čekićem po prstima, jednostavno iznosimo argumente. Argumenti su jednostavni ili želimo pomoći građanima ili želimo pomoći utjerivačima ili želimo pomoći onima koji su žrtve ili želimo pomoći onima koji su nasilnici. Situacija je potpuno jasna. I drugo, zakon može imati jedan članak, ali dalekosežne posljedice i ja ne razumijem kako netko tko je na čelu Odbora za financije ne razumije razliku između regulirane djelatnosti pod nazorom. Bježite, tako je, pobježe neki bi rekli auf wiedersehen. Mi nećemo, mi se na tu razinu spuštat nećemo, to je vaša odluka. Dakle, razlika postoji između djelatnosti koja je regulirana, koja se nadzire, koja se kontrolira i one koja to nije. EOS Matrix ima sjedište u Njemačkoj, hrvatska poslovnica im je uspješna, iznenađujuće uspješna, SVEA ekonomi kako ime kaže u Švedskoj, opet šokirani kako to odjednom u tako maloj zemlji taj posao cvjeta. Zašto? Jer nema nikakve regulacije, nema nadzora, mogu raditi što god hoće i zbog toga su uspješni. Ne mogu na ovaj način maltretirat ni u Finskoj, ni u Norveškoj, ni u Švedskoj i ono što ne rade doma rade u Hrvatskoj. A zašto? Jer im Hrvatska to pušta. I nemojte se vraćat u 2014. i da ja sad prozivam da je Hrvatska udruga agencija za naplatu potraživanja osnovana za vrijeme Ive Sanadera, boli me briga za vremena Ive Sanadera, mi živimo sada u 2023. i u 2023. ovo možemo pitanje je samo, samo jedno želimo. Ova strana sabornice želi, ova strana sabornice ne želi. Točka. Hvala. Hvala lijepa. Čekaj, čekaj, čekaj … g. Grbin poznamo se dugo, Ja sam imo ovdje sa ovog mjesta imo sam kritiku da npr. predsjednik Sabora ne daje opomene, a da ja dajem opomene, onda dođete vi i kažete mi da sam trebao dat opomene i da nisam dao opomene. nemojte, nemojte to je prijateljski rečeno nemojte, nemojte, a rekao sam neću dat opomene da ipak završimo tu točku itd., to je važna točka jel da šta ćete raditi s mojim s mojom opomenom, preprodat ćete je na Hreljiću mislim ne znam. Dajte dopustite da koji put budem i blaži kako ne bi to sve pretvorili, pretvorili u cirkus. To je ozbiljna tema pazite, a vi ste ju sami predložili jel da oću reći i to je jako ozbiljna tema. Ako sad hoćete možete dat povredu poslovnika, al ja na vašem mjestu ne bi dao. Peđa (SDP)** Poštovani g. potpredsjedniče. Čl. 238. baš direktno u cijelosti razlozi za izricanje opomene, ono na što vam pokušao ukazati je činjenica da kolege Brumnić i Opačak Bilić u načinu na koji su iznijeli povredu Poslovnika nisu izašli iz okvira članka 238., nisu. Oni nisu replicirali, nisu iznosili svoje drugačije gledište o nekoj temi. Oni su samo ukazali da određeni dijelovi rasprave nisu bili u skladu sa Poslovnikom i na to vam ukazujem i ja sada. (Nezavisni)** Ja sam na to odgovorio da za takve stvari obično ne dajem opomenu. Jel' da, jel' da sam to odgovorio? E

u jednom dijelu povrijedili članak 237. gdje ste ulazili u rasprave sa zastupnicima. Iako vaše opaske su ovako duhovite, ali mislim da to nije u redu da činite. I drugo. Mislim također kao i kolega Grbin da ste zastupnike neopravdano kaznili samo zbog toga što nisu, oni nisu zloupotrijebili Poslovnik da bi replicirali, nego da bi upozorili na eventualno kršenje Poslovnika što nije kršenje Poslovnika. **Radin, Furio se./… Hoćete me slušati što imam reći? Što se onoga tiče da ja ulazim u raspravu slažem se sa vama. Hoćete da si dam opomenu? Mogu si dati opomenu ako hoćete, ali bilo bi glupo.

A čujte, ovaj kako bih vam rekao neću više ulaziti u rasprave, ali međutim ovaj hoćete da ne ulazim više u rasprave? Hoćete da više ne ulazim u rasprave da ili ne? …/Upadica: Ulazite,

Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Da se vratimo malo u zbilju i u ozbiljnu. Mi u IDS-u naravno da pozdravljamo ovaj Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o kreditnim institucijama, a koje su predložile kolegice i kolege iz oporbenih Kluba SDP-a i Možemo! jer bez obzira na vlastitu odgovornost svakog građana RH za sve svoje postupke moramo znat ipak da jedan dio građana zbog spleta okolnosti na koje nisu mogli utjecati jednostavno nije imao sreće i ne mislim naravno ovdje, bar ne toliko, na one koje je do bezizglednih situacije dovela možda njihova lakomost ili nešto drugo već naprotiv prvenstveno mislim na one koji su došli u nezgodne situacije zbog okolnosti koje su bile izvan njihove moći utjecaja, da li se radi o gubitku posla korisnika kredita, možda bolesti ili smrti bračnog, vanbračnog partnera, roditelja, djece koji su bili nosioci kredita, a njihovi nasljednici duga nisu kreditno sposobni, dal se radi možda o jamcima koji su morali nastaviti plaćati kredite koji nisu redovno plaćali oni koji su morali, da li priče poput onih koje smo čuli na početku od strane predlagača itd., itd., nažalost mnogo je takvih sudbina. Ali čak i da stavimo sve to sa strane iako je to teško, ali da stavimo sve to sa strane mislimo da je apsolutno opravdano ovakvo reagirat s Prijedlogom zakona o izmjeni Zakona o kreditnim institucijama i zato ćemo prilikom glasanja podržati ovaj prijedlog, podržati jer smatramo da je ovo dobro rješenje, pa makar privremeno dok se sveobuhvatno ne regulira cijeli sustav, a da pritom zaštitimo one najmanje zaštićene, a to su dužnici. I da sustav ne štima možemo iščitati u mišljenju Vlade koja je negativno na ovaj prijedlog reagirala izmjena zakona, ali u kojem se navodi kako će Ministarstvo financija uputiti tijekom godine u saborsku proceduru prijedloge zakonskih akata s ciljem postizanja sveobuhvatnijeg sveobuhvatnijeg zakonodavnog okvira, znači problem je prepoznat i tamo. I ovo me podsjeća košto smo već 2-3 puta ovdje prokomentirali na prošlotjednu raspravu o IDS-ovom prijedlogu Zakona o građevinskoj inspekciji gdje Vlada također u svom mišljenju prepoznaje problematiku, ali ne prihvaća prijedlog oporbe jer kad neki prijedlozi dolaze od strane oporbe tada se to jednostavno ne prihvaća i to je još jednom dokaz da zapravo parlament služi izvršnoj vlasti, a ne da je izvršna vlast ovdje na kontroli parlamentu. Šteta jer kao i prošlog tjedna s našim prijedlogom zakona, tako i ovaj današnji prijedlog zakona dva oporbena kluba imaju za cilj pomoći riješiti problem, barem privremeno, dok se i ako se uopće problematika ne bude riješila sveobuhvatno. I u takvim prilikama kada je zaštita građanskih prava u prvom planu mora nadstranačko biti iznad dnevnopolitičkih tema, ali izgleda da smo ipak još godinama daleko od toga. Kroz koji mjesec možda će doći i prijedlog od strane Vlade odnosno resornog ministarstva u kojem će najvjerojatnije biti inkorporirano i ovo što se danas predlaže, dal u ovom, dal u malo drukčijem obliku ili u jednom od svih onih članaka vjerojatno će se nalaziti i ovaj u prijedlogu izmjena predmetnog zakona i zašto onda ne podržati odmah, osigurati zaštitu dužnika u ovom razdoblju dok se ne provedu sveobuhvatne izmjene zakonodavnog okvira ili možda stvarno košto su neke kolegice ili kolege rekli nije u interesu nekome da to riješi. Ponavljam još jednom,

Hvala lijepa. Poštovane kolegice i kolege, evo ja bih još jednom naglasila ključne probleme vezane uz Agenciju za naplatu potraživanja i ključne prijedloge našeg zakona za koji smo uvjereni, dakle sigurni da bi već sada mogli pomoći desecima tisuća građana koji doživljavaju brojne zloupotrebe od strane Agencija za naplatu potraživanja. Prvo rekla bih da problem nereguliranih Agencija za naplatu potraživanja postoji već 15.g., već 15.g. to nitko nije riješio, a zloupotrebe u praksi kako smo vidjeli i pratili u medijima intenzivirali su se posljednjih nekoliko godina, o čemu su izvještavali dakle ne samo mediji već i sama pravobraniteljica u svom izvještaju. Mi već 2 i pol godine, dvije i pol godine u ovom saboru govorimo da se rad Agencija za naplatu potraživanja mora regulirati, da je dužnost Vlade, sabora i države općenito da zaštiti prije svega građane odnosno potrošače u ovom slučaju kao slabiju stranu, dakle dužnost Vlade i sabora odnosno dužnost države je da zaštiti građane, ne banke, ne kapital, već građane kao slabiju stranu. Nabrojat ću samo neke datume i prilike kada smo govorili zapravo o nužnosti da se rad agencija što prije regulira. Dakle u ožujku 2021.g. govorili smo o tome povodom Nacionalnog plana zaštite potrošača ovdje u saboru, onda u listopadu 2021. povodom opet Zakona o zaštiti potrošača, zatim u siječnju 2022. temeljem Zakona o stečaju i Zakona o stečaju potrošača, onda u veljači 2022. temeljem provedbe Nacionalnog programa zaštite potrošača onda opet u rujnu '22. temeljem Zakona o kreditnim institucijama da bi onda početkom '23. uputili sami prijedlog zakona koji je sada u čitanju da bi se što prije građanima, građanima pomoglo. Da ne kažem da smo tražili i HNB koji ima za to ovlasti da stavi moratorij na prodaju dugova agencijama za naplatu potraživanja međutim ni to, ni to se nije dogodilo. Dakle, to su neke od prigoda kada smo tražili da se ovaj problem riješi, no HDZ i vladajuća većina to nisu, nisu učinili. Mogli su reagirati bezbroj puta, ali to nisu napravili. Radi se zapravo o istom manevru koji se dogodio kao što je to bio slučaj s roditeljima njegovateljima. Dakle, nakon što se na problem upozorava godinama vi onda dođete u sabor i kažete nam da vam treba više vremena da ćete napraviti bolji zakon, sveobuhvatniji zakon, a 2,5 godine niste napravili ništa, a za problem prije nego što je postao akutan znalo se preko 15 godina. Ako sada ni ovo ne prihvatite i zato vrlo vjerojatno, mislim ne vrlo vjerojatno nego sigurno šutite i ništa ne govorite jer se ovo ne da obranit. Ovo je neobjašnjivo i neobranjivo da se nešto takvoga dakle ne prihvati 2,5 godine. Isto tako je potpuno neobjašnjivo da 2,5 godine se institucije u Hrvatskoj loptaju oko odgovornosti i tvrde da nisu odgovorne za rad agencija za naplatu potraživanja. Dakle, ispada da nije odgovoran HNB, pa je onda i HANFA rekla da ni ona nije odgovorna, pa onda nije odgovorno ni Ministarstvo gospodarstva, pa ni državni inspektor kada sam ga osobno pitala da li nadzire rad tih agencija. Dakle, nitko nije odgovoran, u pitanju tko je odgovoran nema također odgovora već više od 2,5 godine i koja je posljedica toga, nikome ništa. Dakle, kada se pitamo zašto građani gube povjerenje u institucije onda pogledajte šta su te institucije radile 2,5 godine da zaštite svoje građane. U tome je osnovni problem. Vidimo sada i da je AZOP kaznio jednu takvu agenciju za naplatu potraživanja zbog neadekvatnog čuvanja osobnih podataka i to je kaznio sa 17 miliona kuna. I onda ona država koja ništa nije napravila da zaštiti zapravo potrošače će ubirati kazne koje dolaze agencijama za naplatu, naplatu potraživanja. Dakle, potpuni apsurd. No, ono što bih tu htjela posebno istaknuti da u cijelom ovom postupku banke su te koje uopće nisu odgovarale, dakle banke u ovom slučaju uopće nisu odgovarale iako Zakonom o kreditnim institucijama, kreditne institucije tj. banke su solidarno odgovorne dakle ako dužnik dođe u pravno ili stvarno lošiji položaj kod stjecatelja no tko bi to trebao utvrditi da li je stvarno došao u lošiji položaj kod stjecatelja, e to opet ne znamo jer se ne provodi jer kažu institucije da nitko, da nitko nije odgovoran. I to i sama ta činjenica pokazuje koliko su zapravo institucije neodgovorene prema zaštiti osnovnih ustavnih prava građana. I na razini EU i u Hrvatskoj potrošači su u poslovnim odnosima s korporacijama i bankama opet napominjem slabija strana, dajmo to, dajte to razumite i zato trebamo imati različite mehanizme da se zaštite potrošači. No, usprkos tome što mi dozvoljavamo da se čak i dugovi iz ugovora, dakle oni potrošačkim, potrošačkim i stambeno potrošačkom kreditiranju, dakle oni koji su za životnu egzistenciju nužni, da se prodaju agencijama za naplatu potraživanja i da time zapravo iz potpuno reguliranog okruženja i odnosa koji imaju kreditne institucije potrošač ulazi u potpuno neregulirano područje agencija za naplatu potraživanja. Kaže gospođa iz HDZ-a da mi ovime ništa ne rješavamo jer ionako kreditne institucije mogu proizvesti dugovanje. Dakle, kreditne institucije su regulirane, one su regulirane dok agencije za naplatu potraživanja nisu. I zato želim ponoviti još jednom naš zahtjev. Prvo, tražimo da se potrošački krediti ne mogu prodati agencijama za naplatu potraživanja već samo drugim kreditnim institucijama jer su jedino one u ovom trenutku regulirane Zakonom o kreditnim institucijama i štite potrošače. I drugo, tražimo nešto što bi trebalo biti najnormalnije, a to je da se potrošački krediti ne mogu prodati bez pristanka dužnika i da taj pristanak se može dati najranije 60 dana prije prodaje dugovanja da ne bi postao uvjet za sklapanje kredita. U sadašnjoj situaciji koju imamo građane se doslovno predalo na pladnju agencijama za naplatu potraživanja i nije im se dalo baš niti jedan instrument zaštite prava, niti jedan pravni lijek, niti jednu instituciju koja bi ih mogla zaštiti od ovakvog predatorskog ponašanja agencije. I završit ću s onim s čim sam i počela, dužnost Vlade, dužnost sabora, dužnost svake države je prije svega da štiti svoje građane, ne banke, ne krupni kapital već svoje građane u ovom slučaju potrošače koji su slabija strana u postupku. Zahvaljujem. Hvala i vama. Gospođa Raukar Gamulin u ime predlagatelja, 5 minuta. Urša (Možemo!)** Zahvaljujem. Obećala sam podsjetiti nas opet na našu dragu Radu 3D, pa eto ajmo sad to malo se podsjetiti u detaljima. Dakle, gospođa je toliko verzirana u poslovnim transakcijama da je u roku od 6 dana zaradila točno 9,4 milijuna kuna. Kako je to njoj uspjelo? Ona je lijepo osnovala firmu, pa je otkupila potraživanja Dalekovoda između placa i trgovine i nekad tu uspješnu firmu u vrijednosti od 12,2 milijuna kuna ili 1,6 milijuna eura. U vlasničkoj strukturi Dalekovoda je i firma iz Malte Construction Line, to moramo zapamtiti, mali detalj govori o nevjerojatnoj sposobnosti i poslovnom Rade 3D, naime ta potraživanja kao što sam i rekla je otkupila s počekom od 30 dana, dakle nije ih odmah platila ali ih je posjedovala. No, posjedovala ih je samo 6 dana jer gle čuda neviđena od nje ih otkupljuje upravo tvrtka Construction Line, ali pazite sad za 23 milijuna kuna ili 3,1 milijuna eura i to s rokom isplate od 15 dana. Ja se nadam da svi dobro pratite i da postaje jasna genijalnost Rade 3D, dakle od Construction Line-a dobiva novac u roku od 15 dana i onda mirno isplaćuje potraživanja Dalekovoda gdje je poček 30 dana, a kako je prošao tek 21 dan genijalka Rada 3D ima dovoljno vremena da na miru i bez nervoze isplati kupljena i već prodana potraživanja od Dalekovoda. Znači sve je obavila bez ijedne svoje kune. I nije teško izračunati da je teta Rada 3D u šest dana zaradila sitnicu od 11,5 milijuna kuna dobiti ili 9,3 milijuna kuna nakon plaćenog poreza na dobit jer naravno naša junakinja radi sve po zakonu pa tako naravno i plaća porez na davanja. A da, da ne zaboravimo, potpunom igrom slučaja umirovljenik sa pola milijarde na žiro računu i senzacionalna poslovna žena gospođa Rada 3D supruzi su i roditelji također vrlo talentiranog sina Josipa Škugora koji s pajdašima na prodaji plina zarađuje preko milijardu kuna. Moram reći zaista vrlo sposobna obitelj i to više nego sposobna. Ima još nešto, zanimljivo je i tko je prodao i tko je otkupio ta potraživanja od Dalekovoda, da se ne zamaramo s previše detalja pojednostavljeno stoje ovako stvari, Construction Line je suvlasnik Dalekovoda koji prodaje svoja potraživanja i ista firma Construction Line otkupljuje potraživanja od Dalekovoda od nenadmašne Rade 3D. I sad zašto Construction Line prodaje za 1,6 milijuna eura, a otkupljuje za 3,1 milijun eura? To je recimo jedno dobro pitanje. Koja su to poslovna genijalnost nadzire? Zbog čega je tako isplativo prodati nešto za manje novaca, a otkupiti za puno više? Ha možda je odgovor u osobama koje su stvarni vlasnici firme Construction Line. Naime, stvarni vlasnik je g. Josip Jurčević poslovni partner Pavla Vujnovca i suvlasnik jedne od tvrtki u sklopu Holdinga PPD-a, a Construction Line je novac za tu ingenioznu transakciju na kojoj je izgubio milijun i pol eura pribavio od tvrtke, također s Malte u stvarno vlasništvu Pavla Vujnovca. Sjećate se Pavla i ogrlice od pola milijuna eura koju je prenosio preko granice bez prijave jer siroti nije znao da je to carinski prekršaj, dakle taj g. Pavle Vujnovac posuđuje 3,1 milijun eura kolegi iz PPD-a Josipu Jurčeviću da otkupi potraživanja od Dalekovoda koji je isti Jurčević prodao Radi 3D za 1,6 milijuna eura. I ta posudba je izvršena prije bilo kakve transakcije, nevjerojatno kako su vidjeli unaprijed ne, imaju vjerojatno neku kuglu. Sjajni su ti ljudi iz PPD-a imaju nevjerojatan osjećaj za tajming samo nije jasno koja je tu logika njihovog poslovnog aranžmana. Sve kaže Vujnovac nije zabrinut za svoju posudbu nego se javno brani da je to bilo po zakonu. kao i ovaj slučaj Rade 3D jasno ocrtavaju čemu između ostalog služi tržište preprodaje dugova, prikrivaju transakcije između dvije osobe koje se ne smije povezati jer bi to otvorilo sumnju na …/Upadica Radin: Vrijeme./… kriminal pa se onda međusobna transakcija vrši putem

Zahvaljujem. Kolegice i kolege. Zastupnica Miloš je rekla da je odbijanje vladajućih da prihvati ovaj oporbeni prijedloge neobranjivo, eh pa ne znam mogu li se s tim složiti. HDZ zna kako će obraniti svoje odbijanje bilo kojeg oporbenog prijedloga i bilo koje inicijative. Oni naprosto žele demonstrirati silu, žele pokazati i dokazati da Parlament, HS služi isključivo za pokazivanje mišića izvršne vlasti, to je sva suština. To nazivam stanjem otete države, to nazivam stanjem uzurpacije vlasti, to smatram vrlo ozbiljnom pojavom koja ruši sve ono zbog čega su naši branitelji ginuli u ratu. Nekad nam je problem bila partija jel zbog toga smo išli u razdruživanje i stvaranje neovisnih država, a onda je partija postala HDZ. A sada više niti HDZ nije taj koji je svemoćan, danas je to jedan jedini čovjek zove se Andrej Plenković i to je sva suština. I zato sve što dolazi s ove strane, ova druga ne prihvaća jer se uopće ne radi ni o građanima, ni o državi, radi se o čistoj sili i političkoj moći, o njezinoj uzurpaciji od strane predatora ne u lihvarskim agencijama, predatora na vlasti. A kada govorimo o samom sadržaju ovog zakona, kaže se, ah ko to kaže? Pardon i to bih htjela napomenuti. Grozdana Perić. Dakle, mi ovdje u ovom prostoru u ovom ambijentu živimo pomalo izolirano od ostatka svijeta, od 151 saborskog zastupnika većina građana bi možda mogla onako nabrojati 10 do 15 koji se najčešće izmjenjuju pred Baščanskom pločom, za ove ostale većina građana niti ne zna. Tko je Grozdana Perić? Mnogi se pitaju. A meni je žao, meni je žao što većina građana zapravo ne zna tko je Grozdana Perić. I ja bi voljela da ovu njezinu današnju raspravu HRT, koji inače slabo prenosi sve što se ovdje događa, prenese u punom opsegu, u punom sadržaju u prime time terminu. Grozdana Perić pet minuta u ime ili 10 u ime Kluba zastupnika HDZ-a pa da Grozdana Perić pokaže tko su ti ljudi koji kroje sudbinu ove zemlje i njezinih građana. Kada Grozdana Perić kaže, šta vi oporba iskazujete tu svoju nemoć i neznanje, šta bi vi? Koga bi vi štitili? HDZ će to štiti. A pa to što nije štitio zadnjih sedam godina, pa to nema veze jel'? Bitno je da vi ne znate. Šta to imate u tom prijedlogu? To da se potraživanja ne mogu prodati agencijama, nego samo drugim kreditnim institucijama. Pa to je glupost! Jer onda bi ta potraživanja bila i nadalje regulirana i u nadležnosti HNB-a. Apsurdno! Ili druga stvar da je uopće za prodaju takvog potraživanja potreban pristanak dužnika. Zašto? Šta on ima pristat na nešto? Njega ima da se lihvari dok ne crkne. Evo to je poruka HDZ-a. A onda kažemo dobro, nije ni sveobuhvatno. Direktiva će reći kako ćemo to sveobuhvatno riješiti. Koja direktiva? Ni manje ni više Direktiva iz 2021. 2167 koja se odnosi na koga? Na kreditore, na kupce. Kaže se Vlada će donijeti Zakon o servisiranju i naplati potraživanja. To mu je za sada radni naziv, a njegov je cilj potaknuti razvoj sekundarnih tržišta neprihodonosnih kredita i uklanjanjem evo ovo je sad srž problema uklanjanjem prepreka i uvođenjem zaštitnih mehanizama za kupce kredita. Dakle koga štiti? Budući namjeravani sveobuhvatni zakon koji namjerava donijeti ova Vlada Andreja Plenkovića? E pa upravo ove lihvare protiv kojih se bori ova strana sabornice. Dakle farsa, naprosto farsa. načelno ja nemam ništa protiv da se i kupce tih kredita zaštititi, to je u redu, da dobiju bolje informacije o tome je li potraživanje uopće naplativo i pod kojim uvjetima. To je u redu. Da se i te lihvare i te agencije negdje popiše da se registrira njihova tvrtka to je sve u redu. Ali na koji način to štiti građane koji su ostali bez svojih domova, koji su podignuli kredite koji zbog čitavog niza životnih okolnosti u nekom trenutku života nisu mogli vraćati, a onda kada je netko otkupio njihovo potraživanje za 20 ili 30% vrijednosti našli su se otprilike u sljedećoj situaciji. Dakle recimo da je kredit iznosio 100 000 eura. Sa kamatama i troškovima dospio je do 175000 eura. Agencija za naplatu potraživanja kupila ga je za svega 25 ili 30. Od toga je u naplati tog potraživanja krenula od instrumenata osiguranja. Za velike stambene kredite to su najčešće nekretnine, a nekretnine u ovršnom postupku na tzv. bubnju prodaju se ne na prvoj, nego na drugoj ili trećoj javnoj dražbi kada se ta nekretnina i njezina vrijednost može dati u bescjenje, pa je taj dužnik ostao bez nekretnine koja je prodana za budzašto recimo za nekakvih 25000 eura, a bilo je i nižih cijena, 25. Ponavljam njegovo potraživanje, odnosno njegovo dugovanje je iznosilo 175000 eura. Dakle, kao prvo neko vrijeme je kredit otplaćivao prije nego što je zapao u probleme, dakle neke troškove je imao, neku zaradu je i banka uprihodovala. Od dignutih 100 jedinica, dakle 100 000 eura dospio je na 175, ostao bez nekretnine za 25 a i nadalje je u dužničkom ropstvu za 150 000 eura. To je problem kojeg ova država ne rješava. Doduše, ne rješava ga niti ovaj zakon, ali privremeno zaustavlja daljnje trendove dok se ne sredi pravosuđe, dok se svi drugi problemi naprosto ne počiste. Da Vlada doista zna nešto bolje i pametnije od ove strane sabornice kao što to Grozdana Perić tvrdi, onda bi ako ništa drugo mogla poslušati prijedloge predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića koji se baš potrošačkim pravom bavio ne samo u svom posljednjem izvješću koje je Vlada usvojila sa figom u džepu, nego i u svom programu koje je čitava sabornica objeručke prihvatila, pa je on ukazao da bi se problem dužničkog ropstva mogao riješiti time da se uvede drugačiji način uračunavanja troškova. u hrvatskom pravnom sustavu na temelju Zakona o obveznim odnosima pravilo glasi da se prvo podmiruju troškovi kamata, pa tek onda troškovi postupka dakle odvjetnički troškovi i drugi troškovi, a tek onda glavnica. I to je ono što trajno stvara novi i novi dug koji je praktički u jednom trenu za mnoge naše građane nerješiv. Kada bismo uveli pravilo da kamata tijekom postupka u nekom trenu zastaje ili da se prvo plaćaju troškovi glavnice, odnosno glavnica, pa troškovi postupka, pa tek onda kamata koja kažem u nekom trenu imala i zastoj svog trajanja tada ne bi došlo do ovog akceliranja u samom iznosu duga koji kažem u jednom trenu potaje neisplativ. Sve su to mala rješenja koja ova Vlada Andreja Plenkovića ignorira, ignorira ih već duže od šest godina, uskoro i sedam, ignorirat će ih do kraja ovog mandata. I poruka je vrlo jasna. Dakle, umjesto da se stalno borimo za to da dobre prijedloge, dobre inicijative koje predlaže lijeva strana sabornice sabornice ova druga prihvati, jer eto to bi bilo u interesu svih hrvatskih građana. Naprosto treba te iste građane pozvati da o ovoj, upravo ovoj i ovakvoj Vladi na sljedećim parlamentarnim izborima kažu dosta, da ih naprosto pošalju jednom za svagda u ropotarnicu povijesti. A nakon toga se i mi ostali trebamo prisjetiti svih danih riječi, svih obećanja, svih zakonodavnih inicijativa, pa ako neku od njih treba i nadopuniti hajmo sve glave na stol i sastaviti prijedlog koji će naše građane jednom za svagda zaštititi od kojekakvih predatora bili oni u lihvarskim agencijama

svoje izlaganje u ime kluba reći što misli o njoj, ali očito da nema hrabrosti nakon što je gospođa Perić nedavno rekla da je ona nitko i ništa. Pokušava joj se sada osvećivati ovdje na govornici tako da je proziva stalno kad nje nema, pa ako ima šta reći neka njoj to kaže kad je ovdje. Inače gospođa Perić je zastupnica HDZ-a koja uredno obavlja svoj posao u skladu sa zakonom i sa ovlastima koje Dobro, to ovaj baš i nije bila povreda poslovnika, a što se tiče toga mislim da nije dobar običaj bilo koga poimenično prozivati i predbacivati kolegama izravno, a pogotovo kad ih nema, ali uopće nije dobro da se na osobnoj razini, načelno politički, načelno politički je to naravno naša i obveza, ali na osobnoj razini nikad nije dobro, naravno da morate dobiti opomenu, ovaj, a sada će u ime predlagatelja govoriti poštovana zastupnica Mirela Ahmetović. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Pa teško mi je biti moguće odgovoriti izravno kolegici Grozdani Perić koja je ovdje imala raspravu u ime kluba baš vezano uz njezinu raspravu u ime kluba kada je ona nakon svoje rasprave napustila sabornicu, a ja bih onda samo iskoristila priliku i uopće ne ciljala osobno nego podsjetila javnost i sve vas ovdje da je gđa. Grozdana Perić u ime Kluba HDZ-a prijedlog zakona SDP-a i zeleno-lijevog bloka nazvala sprdačinom, citiram dakle kolegica je u ime kluba zaključila da je prijedlog zakona koji pokušava zaštititi dužnike od lihvarskih agencija nazvala sprdačinom i to je fakt. Prijedlog zakona koji predlažemo mi iz Kluba SDP-a i zeleno-lijevog bloka neće regulirati u potpunosti rad Agencija za naplatu potraživanja, ali će spriječiti njihovo lihvarenje i maltretiranje dužnika, zaštitit će slabiju stranu, da onu slabiju stranu koju štiti i Ustav RH i u koji se svi kunemo ovdje, svi mi ovdje prisutni i svi mi koji smo položili prisegu i obećali da ćemo štititi Ustav RH. Ako hoćete trebamo štititi čl. 3., dakle poštivanje prava čovjeka i socijalne pravde, ako hoćete trebamo štititi i čl. 37., sigurnost i tajnost osobnih podataka i zabranu njihova korištenja i uporabe bez zakonske osnove. I da ne citiram više ustav, mislim da je i ljudski dovoljno podsjetiti da bismo trebali uvijek nedvojbeno stat na slabiju stranu, a između lihvarskih agencija i dužnika odnosno potrošača valjda nam je svima jasno tko je slabija strana i nisu svi dužnici zbog vlastite neodgovornosti dužnici, oni su dužnici iz raznih razloga na koje nisu mogli utjecati. Primjerice zbog bolesti, čuli smo jednu osobnu priču gdje je jedna osoba zbog bolesti izgubila onaj iznos plaće kojom je mogla podmirivati svoja dugovanja i sada krpa kraj s krajem. Drugi razlozi mogu biti gubitak radnog mjesta, ništa neobično, treći razlozi mogu bit stečaj poslodavca, sudužništvo, pandemija, da ih ne nabrajam, nisu svi dužnici neodgovorni. Posebno osjetljiva skupina dužnika su umirovljenici, njih 40 tisuća gdje ako ne plate iz svoje male mirovine, podsjećam govor o nominalnim mirovinama koje su podizane, ne o realnim mirovinama, ako ne plate svoje dugovanje ti umirovljenici onda riskiraju gubitak nekretnine, a ako umru onda se ganja njihove nasljednike. Ko ih ganja? Lihvarske Agencije za naplatu potraživanja. HNB nema nikakvu ingerenciju nad njima, kako mi se čini ne žele ni imati, meni osobno kao članici Antikorupcijskog vijeća je sasvim dovoljna informacija da je viceguverner HNB-a kupio gle čuda jedno takvo potraživanje i stekao visokovrijednu perspektivnu nekretninu za vrlo mali novac, pa ko se onda čudi zbog čega HNB ne želi regulirati Agencije za naplatu potraživanja. Vlada ne želi pomoći. Zbog čega? Jer priprema sveobuhvatan zakon, baš onako sveobuhvatan kakav priprema i za roditelje njegovatelje. Samo je jedna odluka, ili ćete stati na pravu stranu povijesti ili nećete, ili ćete stati na stranu slabijega ili ćete stati na stranu moćnika koji će za vrlo mali novac steći vrlo vrijedne nekretnine i uništiti ljudske živote, na saborskoj većini je odluka ma kakva sprdačina od ovog prijedloga zakona bila. Hvala lijepo predsjedavajući. predsjedavajućeg da je jedna od kolegica u iznošenju stajališta kluba izrekla, a dakle tim riječima „sprdačina“ se naziva jedan prijedlog zakona koji bi zasigurno ublažio agresivne taktike koje provode Agencije za naplatu potraživanja. No evo htjela bi vas pitati dakle kako zapravo komentirate odnos evo predstavnika Vlade koji ovdje sjedi u dvorani i koji nije uzeo riječ i nije prema javnosti obrazložio zašto se uopće prijedlog zakona dakle to bi evo bilo minimalno korektno što bi se trebalo učinit, dakle kako komentirate takav odnos dakle niti uzeti riječ, u konačnici i odbiti zakon, dakle negativno na negativno. **Ahmetović, Mirela (SDP)** Hvala lijepa. Pa uobičajeno je da se prilikom prijedloga oporbe zapravo u sabornici nalazi vrlo mali broj predstavnika vladajuće većine koji u pravilu odšute tu raspravu, u pravilu. Ono što je indikativno je da ovaj put šuti i predstavnik Vlade iako ima vrlo jasno sročeno mišljenje Vlade pa ga može, eto, ponoviti ili barem obraniti nekakvom direktivom kako oni to vole. Međutim, ono što je također, moja nada i vjera je da se ipak i članovi vladajuće većine, pa i sam predstavnik Vlade kao ljudi slažu sa stavovima oporbe i sa svim notornim činjenicama jer su notorne, koje su danas ovdje od oporbenih zastupnika iznesene. Međutim, politička moć Andreja Plenkovića kao predsjednika HDZ-a, što on poistovjećuje sa predsjednikom Vlade je prevelika u odnosu na političku moć i hrabrost i saborskih zastupnika HDZ-ove većine, ali i predstavnika Vlade odnosno državnog tajnika. Poštovana kolegice. Pa evo već sam naveo, ponovit ću da je ovo zasigurno jedno rješenje s kojim možemo pomoći našim sugrađanima i kao što ste i sami rekli, da stanemo na stranu onih koji su u ovom trenutku slabi, nazvati nešto u nedostatku argumenata i mogućnost uopće kvalitetno sudjelovati u raspravi sprdačinom je zapravo pokušaj omalovažavanja i onih koji su potpisali ovaj prijedlog, a prije svega i oni koji su taj prijedlog napisali i uputili ga u proceduru, a na kraju muk sa vladajuće strane sve govori, a i onda kad su govorili, bilo bi bolje da nisu jer umjesto da su omalovažili nas, omalovažili su zapravo sami sebe. **Ahmetović, Mirela (SDP)** Da. Ono što ja mogu ponoviti i ponavljat ću i citirat ću konstantno dakle nazivanje prijedloga zakona koji bi stao na stranu slabijih u odnosu lihvarskih agencija i dužnika odnosno ljudi na rubu svoje egzistencije sprdačinom, znači da isti klub, ista osoba promatra nevolju milijun ljudi koji su pod nekom, nekim oblikom dugovanja ili, u Hrvatskoj, ili 400 tisuća ljudi koji su pod ovrhom zbog nekog oblika dugovanja ili 40 tisuća umirovljenika koji su upravo pod ovakvim terorom agencija zapravo, sprdačinom. To je za njih sprdačina. I to je razlog zbog čega se i naš prijedlog da zaštitimo te ljude, da zaustavimo lihvarenje i maltretiranje agencija za naplatu potraživanja nazvano zapravo prijedlogom sprdačina. **Totgergeli, Miro (HDZ)** Hvala poštovani potpredsjedniče HS-a, kolegice Ahmetović, kao predlagatelja pitam vas, zašto predlažete ovaj Zakon sa jednim člankom Da je neprovediv, to vam je tijekom svoje rasprave objasnio kolega Brumnić kad je detaljno rekao da to se ne može provesti. Drugo, zašto predlažete zakon koji je štetan za dužnike, postojeće dužnike čiji su prodana potraživanja jer to vam je objasnio kolega Lalovac jer nema u vašem prijedlogu zakona retroaktivnog djelovanja. I treće, zašto predlažete nešto što je štetno za dužnike jer brišete stavak u kojem upravo piše da dužnici ne smiju doći u nepovoljniji položaj nego što su bili kod kreditora, a taj stavak brišete. To vam je u svojoj raspravi objasnila kolegica Kekin. Zašto predlažete takav prijedlog zakona? zakona, prijedloge izmjena loših zakona zbog, u kojima se mijenjaju samo iznosi iz kuna u eure, a onda pod izlikom sveobuhvatnih prijedloga odlažete prijedlog zakona koji bi pomogao slabijoj strani, primjerice, danas ovim dužnicima? Zbog čega to činite? Zbog čega branite ono u što ni sami ne vjerujete? Koga se bojite? Zbog čega šutite svi ih Kluba HDZ-a? Zašto ne raspravljate? Zašto nas vi svojom argumentacijom ne uvjerite, ne uvjerite da smo mi u krivu i da naš prijedlog slabijima i neće pomoći dužnicima?

Dobro, to je bila replika naravno, pa vam moram dati opomenu. Ovaj, sada će govoriti poštovana zastupnica Karolina Vidović Krišto.

Dame i gospodo, Winston Churchill je dao formulu kako ne riješiti problem, osnujte komisiju i problem se neće riješiti. Upravo po Churchillovom modelu vladajući strukture štite postojeći nepravedni poredak donošenjem zakona kako bi se postojeći zakoni poštivali. Molim vas. Nije u Hrvatskoj problem kako su zakoni formulirani, već je problem kako se zakoni primjenjuju. Kada bi se B2 Kapital ili EOS Matrix u Austriji ili Češkoj ponašali kako se ponašaju u Hrvatskoj, onda bi ekspresno završili u zatvoru. Naravno, u zatvoru bi završilo i čelništvo narodne banke jer postojeći Zakon o HNB-u je jesan, po njemu HNB skrbi da banke poštuju zakone. Upravo HNB ne provodi zakone i omogućuje postojanje lihvarskih agencija. Ako banka lihvarskoj agenciji proda svoja potraživanja prema klijentu, a klijent nije dao suglasnost da banka smije agenciji dati njegove podatke, onda je ta transakcija protuzakonita jer po europskoj uredbi GDPR ne smiju se davati osobni podaci bez suglasnosti te osobe. Drugo kršenje zakona koje HNB tolerira bankama jest činjenica da u ugovorima koje dostavljaju svojim klijentima, ali i sudovima nema iznosa za koji je prodano potraživanje. Svatko zna da ugovor mora imati bitne sastavnice kako bi bio pravovaljan, što znači predmet prodaje i iznos koji se plaća za isti. Znači lihvari kupe 100 tisuća eura bankovnog potraživanja za 20 tisuća ali od dužnika potražuju 100 tisuća plus zatezne kamate koje su u Hrvatskoj iznimno visoke. Kako se zove ovakav pristup u uređenim državama? On se zove lihvarstvo i zelenaštvo koje u Europi, ali i u Hrvatskoj kazneno djelo. HNB bi po zakonu morao zbog GDPR-a, ali i navedenih lihvarskih i zelenaških ugovora morao zabraniti prodaju potraživanja na ovaj način. Osobno poznajem slučajeve u kojima hrvatski sudovi prihvaćaju ugovore sa zacrnjenim iznosima kao valjane dokaze. Voljela bih vidjeti da običnom građaninu primjerice Porezna uprava prihvati ugovor o kupnji stana sa zacrnjenim iznosom i obračuna porez na temelju njegove izjave. To se naravno ne događa, a upravo to čine sudovi koji donose presude u korist lihvara na temelju zacrnjenih falsifikata. Jasno je da se postojeći zakoni ne provode i da institucije kao što su HNB i DORH ne rade sukladno hrvatskim zakonima i europskim uredbama. Upravo je to razlog zašto lihvarske agencije u Hrvatskoj postoje i zašto teroriziraju hrvatske građane. Motiv za ovaj prijedlog zakona jest manipulacija. Vi iz SDP-a koji ste provodili skandalozno i protuustavni Ovršni zakon kakav ne postoji nigdje u EU i koji terorizira naše građane. Istovremeno ste donijeli i predstečjani zakon kojim ste opraštali milijarde svojim tajkunima i sad ovim prijedlogom glumite suosjećanje s obespravljenim građanima. Hrvatska javnost je već desetljećima suočena s prozirnim manipulacijama po kojima je SDP tobože pošten i bori se za malog čovjeka, a HDZ je tobože borac za nacionalne hrvatske interese. Jasno treba reći SDP nije nikakav borac niti je stranka koja ima moralni kredibilitet, dapače, SDP je HDZ-ov stariji brat u korupciji, a HDZ nije nikakva stranka nacionalnih interesa već je obična organizacija za zaštitu privilegija gramzljivih, korumpiranih skupina u Hrvatskoj. Inače ovih dana svjedočimo HDZ-ovoj predstavi i tobožnjoj svađi s Miloradom Pupovcem te savezu s generalom Prkačinom koji bombastično govori o hrvatstvu, a glasuje skupa s HDZ-ovom većinom i Pupovcem. Vi iz SDP-a i vaš ideološki klon možemovskih nesposobnih ekstremista i vaš saveznik HDZ doista mislite uvijek istim metodama varati hrvatske građane? Sjetite se Abrahama Lincolna i njegove formulacije o dugoročnosti i uspješnosti varanja naroda. Hrvatskoj ne trebaju ovakvi novi zakoni, već adekvatna primjena postojećih zakona. To pretpostavlja promjenu vladajućih struktura od ustavnog dubioznog suda i Porezne uprave do HNB-a i odgovornosti vas iz HDZ-SDP-a koji ste obnašali ili obnašate dužnost otvoreno kršeći zakone i obespravljujući hrvatske građane. Slijedom navedenog protiv sam ovog pamfleta kojeg nazivate prijedlogom. Vladavina prava koja je temeljna vrijednost EU ne poznaje iznimke pred zakonom, Hrvatska jest članica EU i vrijeme je da počnemo zakone primjenjivati upravo kako trebamo na europski način. predlagatelja sad će govoriti poštovani zastupnik Bojan Glavašević. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. ajde recimo, ali nije to isto kao kad imate pojedinačnu raspravu, 17,28 minuta kad je bio rok za prijavu je prošao i vi niste raspravljali. Kolegica Grozdana Perić je u svojoj raspravi u ime kluba HDZ-a koja je bila usput budi rečeno žalosna zato što nije provela je više vremena govoreći ono što je Vlada napravila nego o ovome zakonu, a zapravo je vrlo ironično da je promašila poantu jer ako vam ako imate lihvarsku agenciju koja vam sjedi na grbači, koja vam ne samo da vas ovrši nego i vašeg poslodavca jednog, drugog, pa onda vas treći poslodavac neće ni zaposliti zato što zna što čeka. Vi nećete osjetiti povećanje plaće o kojima je govorila gospođa Perić, kolegica Perić. Ako vam lihvarska agencija sjedi na svim primanjima, ako nije regulirana i može raditi što hoće džaba sve što je rekla kolegica Perić jer to je ono što vam pokušavamo cijelo vrijeme objasniti. To nije kreditna institucija koja je kupila dug, kreditne institucije su regulirane. I mi želimo zabraniti prodaju dugova lihvarima jer za njih vrijedi manje pravila nego za bilo koga drugoga zato što su to lihvari, a ne kreditne institucije, ništa od onoga što je rekla kolegica Perić ne stoji. Ali ona to nije shvatila i ona je to nazvala sprdačinom. Sprdačina je u parlamentarnom radu, to je bio citat kolega Borić, znači ne znam čime sam onda to povrijedio poslovnik, ali imat ćete priliku objasniti. Nazvati to sprdačinom, a zapravo ne shvaćajući o čemu je uopće poanta i koja je poanta ovoga nažalost govori nešto drugo. Kolegica Perić kao prvo zato što nije shvatila nazvala to sprdačinom, a nije shvatila iz jednog jednostavnog razloga, zato što kolegica Perić nije nikada bila progonjena od lihvara. Kolegici Perić niko nije sjeo na plaću, niko nije zvao članice i članove obitelji kolegice Perić, prijetio njenim članovima obitelji i njezinoj obitelji, niko ju nije maltretirao telefonskim pozivima u gluho doba noći. Kolegica Perić je uživala svaku vrstu zaštite koju može u ovome društvu netko uživati i politički i svakako drugačije. Ona i po svojim primanjima pripada u jednu društvenu skupinu koja najčešće neće imati problem sa ovakvim sa ovakvim nazovi agencijama. Mislim i kolko mi je drago za kolegicu Perić zato što nikome to ne želim pa ni njoj, toliko mislim da je zapravo žalosno, žalosno što kolegica Perić, a i klub HDZ-a samim time jer je govorila u ime HDZ-a to nije razumio jer nitko u klubu HDZ-a nije bio progonjen od lihvara, nitko u klubu HDZ-a očito, a ni u Vladi nije to razumio što znači kada te, proganjaju. I u tome je stvar, ali stotine tisuća građana RH, mnogi od njih glasaju siguran sam i za HDZ, imaju taj problem. Ono o čemu mi govorimo ovdje nije stranačko pitanje zato što ljudi o kojima govorimo su, podržavaju bilo koju stranku, svejedno je, nebitno je, ovo je pitanje odnosa prema državi. Ovo je pitanje toga da država mora štititi svoje ljude. Kolegica Ahmetović je o tome govorila i mnogi od smo o tome govorili. Ako vi ne budete podržali ovaj zakon, a možete ga podržati ili ne podržati to će biti vaša povijesna sramota, vaša povijesna sramota jer, dobro, tu ću se zaustaviti ali samo imajte to na umu. Vaša povijesna sramota jer sa saborskom većinom niste zaštitili interese stotine naših građanki i građana.

On želi da mi raspravljamo o nečemu što mi smo procijenili na način na koji mi želimo raspravljati. Mi njih ne upozoravamo kad oni ne raspravljaju o nekim zakonima i držimo da je to njihovo politički stav. Što se tiče teme, bili ste vi u ministarstvu, bio je Peđa šef oporbe, mi smo tada stajali iza nekih problema pogotovo Raiffeisen štedionica, govorili smo vam slične stvari, predlagali zaključke koje ste odbijali, niste ništa napravili. Vi ste ovdje, Peđa je tu i danas govorite o povijesti i nekakvim stranama.

**Lerotić, Marin (IDS)** Hvala. Poštovani kolega slažem se s vama i mislim da bi ovo trebalo biti nadstranačko pitanje oko kojeg bimo se svi trebali složiti pa makar i ako može biti recimo utemeljeno da možda ovo nije sveobuhvatno rješenje. Bez obzira na to može se podržati i prihvatiti pa kasnije ići u sveobuhvatno rješenje, a i ovo što je rekao kolega Borić i ako su se u prošlosti radile neke graške i možda nekad se nisu usvajali oporbeni prijedlozi dok je možda bila lijeva vlada, onda se sada može naučiti na pogreškama, može se pokazati da se može biti i bolji pa se onda i podržat dobar prijedlog zakona jer evo sad je tu ta prilika. Ali evo da li mislite da će se po uputama Vlade donesti kvalitetno rješenje ili mislite da se neće i da iza ovog svega stoji nešto puno više? Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Glavašević. **Glavašević, Bojan (Nezavisni)** Hvala gospodine potpredsjedniče sabora i hvala kolega Lerotić. Ja ću reći ovako, kolega Borić radi vrlo sličnu grešku kao i kolegica Perić jer u njegovoj premisi onoga što je izgovorio stoji jedna ogromna rupetina koja se zove, ok neka smo mi pogriješili, neka. Vi ste na vlasti 7 godina skoro 8, što je vas sprječavalo u zadnjih 8 godina da problem riješite bez nas? Što vas je sprječavalo u tome da stanete na stranu u 8 godina? Zdravko Marić je tamo sjedio i najavljivao bit će ove godine, bit će iduće godine, dogodine u Jeruzalemu. Zdravko Marić dok je još bio ministar je govorio o tome 5 godina minimalno. S ove strane sabornice vas pozivamo da riješite problem ovih ljudi. Ako smo mi pogriješili, ako mi nismo napravili rješenje, a što je vas u zadnjih 8 godina sprječavalo da to učinite? Neznanje vam nije isprika. Sada će govoriti poštovana zastupnica Urša Raukar Gamulin. Ajde nemojmo iz klupa. Dakle, mnogo se toga danas reklo, trebalo bi vjerujem još malo podsjetiti i na činjenicu da agencije za naplatu potraživanja ne zlostavljaju samo dužnike i njihove obitelji i susjede nego i njihove poslodavce. traže da poslodavac isplaćuje plaću dužnika njima, a ako to ovaj odbije onda prijete blokadom računa cijelog obrta ili firme. FINA na pitanje je li to moguće odgovara. Nastavno na vaše pitanje je li moguće da agencije zatraže ovrhu na tvrtkama u kojima rade njihovi dužnici odgovor je potvrdan. Prema važećem zakonu dužnici se ne smiju naći u lošijem položaju nego što primjerice banka proda njihov kredit nekoj od agencija za naplatu potraživanja, postavlja se pitanje zašto bi itko od poslodavaca zaposlio nekog od dužnika jer dolaze u opasnost da se provede ovrha nad cijelom tvrtkom ili nad cijelim obrtom. Banke to ne rade, banke ne prijete poslodavcima ovrhom tvrtke zbog zaposlenika koji je njihov dužnik. Dakle, potpuno je jasno da je dužnik u lošijem položaju nego što bi to bio kao dužnik banke. Na pitanje portala Index o prijetnjama agencija za naplatu potraživanja prema poslodavcima koji zapošljavaju dužnike, Ministarstvo financija nije htjelo odgovoriti. Naime, rekli su kako je to pitanje za Ministarstvo pravosuđa. Ministarstvo pravosuđa je odbilo odgovoriti na pitanje portala Index, neslužbeno se doznaje kako su odbili jer misle da je to domena Ministarstva financija. I tako se mi vrtimo u zatvorenom krugu. I gađane se doslovno na pladnju predaje agencijama za naplatu potraživanja nedavši im niti jedan jedini instrument zaštite prava, niti jedan jedini pravni lijek, niti jednu jedinu instituciju koja bih ih mogla zaštiti od predatorskog ponašanja lihvarskih agencija. Istovremeno te iste agencije su protekle godine imale ove prihode, EOS Matrix 73,6 milijuna eura, odnosno više od pola milijarde kuna, a profit im je iznad 100 milijuna kuna. B2 Kapital imao je prošle godine prihod od 47,9 milijuna eura odnosno 361 milijun kuna, a od toga je gotovo polovica profit tvrtke. Profit im je na razini 150 milijuna kuna. Pa ajde, nađite, molim vas, još neku industriju u kojoj je odnos profita i prihoda na toj razini. Barem usporedivo. Nema je. I tko je sve to dozvolio? To je dozvolila vlast Andreja Plenkovića i zato ovdje danas ne govorimo zapravo o odgovornosti tih lihvarskih agencija. Govorimo o odgovornosti Vlade i ovog Sabora što je stvorila ovakve zakonske rupe da bi tvrtke koje ostvaruju milijunske dobiti na utjerivanju dugova mogle te dugove utjerivati bez ikakvih, ikakvih pravnih ili institucionalnih prepreka bez obzira na prava građana, zaštitu dostojanstva građana, zaštitu potrošača, zaštitu, na kraju krajeva, drugih gospodarskih subjekata u Hrvatskoj. El Dorado je stvoren za one koji vrijednost ne stvaraju nego je ekstrahiraju od drugih, a plaćaju oni koji imaju najmanje i od kojih većina u tom položaju nije završila zbog obijesti nego zbog teških životnih okolnosti i zato je potpuno jasno, vladajući HDZ se odbijanjem ovog prijedloga izmjena zakona jasno, nedvosmisleno stavlja na stranu tih lihvarskih agencija, a protiv više stotina građana koji trpe u dužničkom ropstvu, maltretirani, progonjeni, bez ikakvih prava i bez ikakve zaštite države. Kolega Totgergeli ima repliku, izvolite. **Totgergeli, Miro (HDZ)** Hvala potpredsjedniče HS-a. Kolegice, pitao sam to i kolegicu Ahmetović pa mi nije odgovorila pa pitam vas kao predlagatelja. Zašto predlažete zakon sa jednim člankom koji je neprovediv? Da je neprovediv, objasnio je kolega Brumnić detaljno. Drugo, sami ste sad pročitali što je u postojećem zakonu ide u prilog dužnicima i kako ih se štiti, zašto taj stavak brišete ovim svojim prijedlogom zakona? To što ste rekli da je u postojećem zakonu, zašto to brišete? I treće, znate i sami da ovim svojim prijedlogom ne pomažete dužnicima kojima su već prodana potraživanja. To vam je detaljno objasnio kolega Lalovac. Zašto niste predložili retroaktivno djelovanje tog zakona?

onemogućuje momentalno rad agencija za .../nerazumljivo/... naplaćivanje potraživanja, apsolutno da. Drugo, to pomaže na način da se isto tako tako zabrani tj. onemogući da se, da se takva praksa na bilo koji način dalje održava, a ja ću vas pitati, dragi kolega, direktiva je iz '21. Što ste vi čekali? Direktiva koju ću vam citirati u sljedećem ću se javiti u ime predlagatelja koja jest za regulaciju agencija i tog crnog tržišta, u tome ćete vidjeti, ja ću vam čitati, a vi ćete slušati, što sve u toj direktivi postoji za zaštitu ljudi,

Zahvaljujem. Kolegice Raukar, istina je da je prošlo 7 godina, ali ako HDZ ostane na vlasti, proći će još 7, a stanje za dužnike i za sve one čija su potraživanja otkupljena, ostat će isto, ako ne još i gore. Želim demantirati ono što je rekao zastupnik iz redova HDZ-a Totgergeli da je ovaj prijedlog neprovediv, to je apsolutno netočno. Prijedlog ima dvije odredbe. Vrlo jednostavne, vrlo jasne. Prva je da se potraživanje ne može prodati bez pristanka dužnika, dakle ne može biti jasnija odredba čija je implementacija toliko kristalno jednostavna u praksi. Dakle, ako sam ja dužnik, a jesam jer imam kredit, doduše, ja ga sa svojom plaćom bez problema otplaćujem, ali recimo, da u nekom trenu to više ne mogu, ovaj Zakon traži da se bez mog pristanka ne može promijeniti kreditor, ne može se promijeniti vjerovnik u tom poslovnom odnosu. A druga odredba kaže da ako se već potraživanje i prodaje, da se može prodati samo drugoj kreditnoj instituciji. Također, jednostavno, također, provedivo, a cilj ove vrlo, ja bih rekla dobro osmišljene ideje je taj da nadzor nad tim proizvodom, financijskim proizvodom i nadalje ostane u rukama HNB-a kao regulatora jer su banke, čuli smo to od zastupnika Lalovca su izrazito regulirana djelatnost. Za sva potraživanja banke moraju imati svoje osiguranje, podliježu nadzoru HNB-a i imaju čitav niz drugih obaveza koje, eto, im ne dopuštaju da se ponašaju kao što se to ponašaju lihvarske agencije. Prema tome, na koji način štitimo građane, tako što kažemo neće se ništa ustupiti drugoj osobi bez da na to sam pristaneš i drugo, ta druga osoba može također biti financijska odnosno kreditna institucija kao što je bila i ova prva s kojom si i sklopio prvi ugovorni odnos jer svaki naš građanin kad je dizao kredite, kad ih je dizao dizao ih je u banci, znao je s kim posluje, a ono što se događa na tržištu zato što ova država ne želi zaštititi građane je to da naši građani više ne znaju tko je nevolja, tko je vrag koji im sjedi s druge strane, nemaju nikakvih informacija o toj tvrtci, o pravoj vlasničkoj strukturi, ta vlasnička struktura se ne vidi iz izvatka iz sudskog registra trgovačkih sudova, tamo će pisati neka mama od Škugora koja je osnovala tvrtku sa ne znam minimalnim temeljnim kapitalom, a žena koja se čitav život bavila pletivima sasvim sigurno nema 10-tak ili 20 ili 30 milijuna, tada tada je to bilo kuna, danas je neka druga valuta, za otkup bilo kojih i bilo čijih potraživanja, što znači da se kroz Agencije za naplatu potraživanja pere prljav novac. Dakle pored one ekstra zarade koja je omogućena po samom slovu zakona imamo i crno tržište i ubrizgavanje crnog novca koji se kroz poslovanje ovakvih agencija jednostavno opere, dakle kupio si s novcem koji nije tvoj, čak nisi ni platio nego eto neko je rekao evo ja ću ti sad to dat, pa ti onda kao kupiš, pa onda kad pet puta preprodaš zaradiš, koliko ste ono kolegice Raukar rekli na kraju…/Upadice iz

ne možemo utvrditi tko je bio sa bilo koje strane ugovornog odnosa, naprosto crni novac koji se legalno ubrizgava u redovite financijske tokove ove zemlje. Pa šta je to nego plac, šta je to nego cirkus, šta je to nego najgora vrsta države, otimačina, pljačka, izrabljivanje naših građana predanih u ruke predatora i država ne poduzima ništa. Treba jasno reći, nije oporba tome kriva, dali smo nekakav oporbeni prijedlog, vi ste ga odbili, naprosto treba doista probuditi sav onaj bijes građana, njih je još uvijek 200 tisuća koji su u situaciji ovršenih i blokiranih i reći im da ova Vlada Andreja Plenkovića ne želi po pitanju zaštite njihovih prava poduzeti apsolutno ništa. E to je ta glasačka mašinerija i činjenica je da su u zadnjih nekoliko godina upravo te skupine utišane, al utišane su zato što su zapravo postale apatične, rezignirane, odbačene, i nadalje postoje, glasačka prava im još uvijek nisu oduzeta, treba im samo dati razlog da glasaju za nekoga. **Reiner, Željko (HDZ)** Imamo dvije replike, poštovani zastupnik Glavašević najprije. Hvala g. potpredsjedniče sabora. Kolegice Orešković, u jednom dijelu svoje rasprave govorili ste o tome kako HNB nadzire banke, prodaju dugove i to, ali to nije točno, to je možda na papiru tako i trebalo bi biti tako, ali HNB to ne radi. Ja sam ih pitao po strukturi i broju prodanih dugova od strane kreditnih institucija, odgovor službeni od HNB-a koji sam dobio da oni te podatke nemaju. Kako nemaš podatke ako, ako si zadužen za to? Mislim to je samo jedna u nizu, pričajući o sastancima u HNB kolegica Benčić i kolega Lalovac i kolega Grbin su iznijeli čitav niz bizarnih detalja oko toga, a uzmemo li u obzir činjenicu da je jedan od viceguvernera dobrano omastio brk upravo sa ovim lihvarskim agencijama ja mislim da tu ovaj nije samo pitanje nemara nego zapravo zlonamjernog nemara. Da, nažalost je to točno. Kada sam govorila o tome što bi HNB mogao ili trebao raditi onda definitivno mora imati sve alate da nadzire banke, poslovanje banaka i plasman, naplatu bilo kakvih kredita. HNB bi to mogao i morao moći, ako to ne može onda, onda je doista crno na bijelo jasno da je u pitanju nešto drugo, izravna namjera vlasti da naprosto svoju državu i svoje građane isporuči tvrtkama koje vrlo vjerojatno nemaju niti zakonit i legalan izvor svojih financija, a imaju isto tako i kvarne namjere po pitanju doslovno unošenja crnih financijskih tokova u platni sustav jedne zemlje, to potkopava temelje države, a zašto je tome tako u Vladi Andreja Plenkovića mislim da je jasno kada se vidi koga je stavio TĆ za viceguvernera. Urša (Možemo!)** Zahvaljujem. Poštovana kolegice, ja bi vas molila da komentirate tj. odgovorite mi na pitanje da li je naš prijedlog izmjena ovog zakona sprdačina ili je sprdačina kako se vladajući odnose u ovoj raspravi prema tome, čak štoviše zločin, odbiti ovakav prijedlog zločin prema stotinama tisuća građana

je 238. jer kolegica govori da mi radimo neki zločin, a ustvari kolegica Raukar Gamulin besramno obmanjuje javnost i sve dužnike čija su potraživanja prodana govoreći da bi ovim prijedlogom bilo šta njima išlo u prilog. A njezin kolega Lalovac koji je i predlagatelj tog istog prijedloga jasno i glasno za ovom govornicom kaže da to nikome ne bi pomoglo jer nema retroaktivnog djelovanja.

To ne znači da nema drugih čija potraživanja mogu biti otkupljena. Ovaj prijedlog je dobar i ja ću ga podržati. A znate što će sprdačina, samo sprdačina koja nije nimalo smiješna to što će krajem godine Vlada navodno uputiti svoj prijedlog, eto ovaj vaš je traljav, ne valja jer vi tu kiptite neznanjem i nemoći, a oni će eto na kraju godine reći kako će oni zaštiti te iste dužnike. Znate kako će ih zaštiti? Tako da će predložiti novi zakon koji većinu svojih odredbi usmjerava na kupce potraživanja i štiti njihova prava kako bi se na tržištu ta potraživanja lakše mogla dalje kupovati i preprodavati pa i izvan granica RH. Evo, to je sprdačina u režiji HDZ-a. Povredu Poslovnika je ponovo dignuo kolega Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Članak 238., kolegica Orešković govori nama da smo pokvarenjaci, a u svojoj raspravi kaže da je nanjušila birače kojima treba pomoći ovaj zakon kao ona je to sama rekla ne, ja ne znam da li je netko pokvarenije nešto izgovorio, pa će im ona pomoći sa zakonom koji ne rješava njihove probleme, ali će ih uvjeravat da rješavaju kao što su i 2015. problem otvorili Lalovac koji je to omogućio, danas više nije tu i onda nam prodaju priče kako će oni to nešto spasiti, a sami znaju da neće. I to je pokvarenjaštvo i nama to govori danas ovdje jer mi ne znamo pročitati jedan članak zakona. Dobro, moram dati i za to opomenu, imate 3 opomene, pa ovaj nemate više, oduzimam vam riječ do kraja rasprave o ovoj temi. Kolega Totgergeli je dignuo povredu, povlačite, dobro, hvala lijepa. Sada će u ime predlagatelja govoriti poštovani zastupnik Miro Totgergeli. Izvolite, joj oprostite Bojan Glavašević. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Drago mi je da je kolega Totgergeli još tu zato što ova intervencija se tiče upravo odgovora na pitanje koje ste dva puta ranije u raspravi postavili. Dakle, vi smatrate, vaše pitanje je imalo dvije premise. je da je zakon, da ga nije moguće provesti, ali to uopće nije točno. Mislim kao prvo ako država kaže da se dugovi smiju prodavati isključivo kreditnim institucijama užasno je jednostavno provesti. Znate kako? Banka provjeri da li je firma koja želi otkupiti dug kreditna institucija ili ne, ako nije ne proda, ako je može prodati naravno uz, po zakonima drugim koji to reguliraju. Ja ne vidim točno di bi tu bio problem sa provedbom ovog zakona jer ovaj zakon ne zabranjuje, ovo što smo mi uputili ne zabranjuje prodaju dugova kompletno samo, samo omogućava da se dugovi prodaju kreditnim institucijama. Zašto? Zato što se na taj način osigurava ista razina zaštite koju su imali kod onoga gdje je dug nastao. Vrlo je jednostavno provesti to, vrlo jednostavno. Znači provjeriš jel neko kreditna institucija ili neko nije kreditna institucija, ako nije kreditna institucija kaže ne možeš kupiti dug, neću ti prodati. Problem riješen, halo. A znate šta je super kod ovog prijedloga našeg zakona? Zato to ako razno razni EOS Matrixi i B2 Kapitali i slični njima žele nastaviti poslovati na tom tržištu, e onda se moraju ponašati kao kreditne institucije. I to je sve. ne to znači ne možeš maltretirati ljude, ne možeš progoniti ljude, ne možeš ih dovoditi u lošiji položaj od onoga koji već imaju, ne možeš biti predator. To to znači, nego se moraš ponašati po pravilima koja ova država Hrvatska ima inače u takvim situacijama. Naravno da će banka htjeti prodati dug bilo kome, banka se hoće riješiti duga i oni će cviliti, banke će cviliti da ako se ovo napravi upropaštene su, mrtve su, ono gotove su. Nisu. Pogledajte im dobiti. Pogledajte dobiti banaka. Neće se, neće biti smak svijeta ako im samo kažemo e ekipa ajd smo nemojte lihvarima prodavati dugove. To je jedino i ne možete dugove prodavati odnosno morate dobiti pisani pristanak 60 dana prije nego što razmislite da prodate taj dug. to nije neprovedivo, to uopće nije neprovedivo. A to što jedan zastupnik u Hrvatskom saboru smatra da je, to ne znači da je to istina Bože dragi. To je mišljenje na koje kolega Brumnić ima pravo, ali to nije apsolutna istina. Nije ono, to nije, nije, nije to izrekao sa rukom na Evanđelju i sa katedre to izrekao kao u neku istinu u koju trebamo vjerovati pobogu. Nema tu nikakvog obmanjivanja to je ono što hoću reći, nema obmanjivanja. Ovo je jednostavna izmjena zakona zato što neke stvari u životu su doista vrlo jednostavne. Treba samo reći ne možemo prodavati dugove građana lihvarima. To je to. Znači to je jednostavna uputa i jednostavno pravilo koje zbilja nikome ne bi trebalo biti ni neprovedivo ni teško razumljivo. Nikome, a najmanje bankama koje imaju fenomenalne pravne timove kad im treba, fenomenalne. I meni je apsolutno jasno da njima to nije u interesu jer je ovo lakše. gleda, ona gleda profit, ona ne gleda opći interes i javni interes, niti treba, fain u redu, ali mi smo država, mi trebamo gledati javni interes i mi trebamo reći koja su pravila igre, to je poanta, to je poanta i ako Vlada nije u zadnjih osam godina napravila nešto da stane u zaštitu ovih stotina tisuća ljudi koji se progone, koje se maltretira, kojima se, koji se dehumanizira u krajnjoj liniji, pa evo mi smo dali samo primjer kako je to moguće riješiti sa jednim člankom zakona. Evo imamo repliku poštovanog zastupnika Totgergelia. **Totgergeli, Miro (HDZ)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Prvo, ovo niste uopće slušali raspravu kolege … da jeste bilo bi vam jasno šta je on objasnio. Drugo, zašto mičete ovim prijedlogom zakona st. 5. čl. 150. gdje i sami kažete da potrošač koji je došao u nepovoljniji položaj to se ne smije dogodit, zašto brišete uopće taj stavak? vi ste u svojoj pojedinačnoj raspravi detaljno objašnjavali u kakvom položaju se nalazi dužnik kojem je prodano potraživanje nekom kako ste vi to već nazvali …/Upadica a nećete reć javno s ove govornice da vašim prijedlogom zakona nijedan od tih postojećih dužnika čije je potraživanje prodano neće doć u nimalo povoljniji položaj jer kolega Lalovac vam je rekao nemate retroaktivnog djelovanja u ovom prijedlogu zakona. Zašto i to niste stavili? On sam je to objašnjavao sa govornice da je to nužno i potrebno da bi se zaštitili takvi dužnici. Dođete s takvim prijedlogom zakonom, nas uvjeravate da mi nešto lupamo bez veze, a zakon koji ste predložili vam je stvarno jadan. Kolega Brumnić dignuo je povredu poslovnika. U čem je povrijeđen poslovnik? **Brumnić, Zvane (Nezavisni)** Poštovani predsjedavajući. Povrijeđen je čl. 238. kolega Glavašević ga je povrijedio citirajući kolegu iz HDZ-a koji je rekao nešto što ja nisam rekao. Ja sam rekao da će ovaj zakon riješit neke stvari odnosno zaustavit nepravdu, a da neke stvari neće riješit ko što niti jedan zakon ne rješava sve. su se neke druge stvari mogle propisat ili kroz ovaj ili kroz neke druge zakone jesu, ali uvrijedit mene citirajući nešto što ja nisam rekao nego što je insinuirao …/Upadica Reiner: Dobro./… kolega iz HDZ-a mislim da je stvarno nepravedno. **Reiner, Željko (HDZ)** To nije bila nikakva povreda poslovnika pa i vama dajem opomenu. Druga je a to se zove cheri piking, mislim poruka koju mi šaljemo je nešto drugo. Ako pro futuro želimo zaštititi ljude od predatora vaši jedini, ono jedino što vi uzmete iz toga je e a šta je s ovima koji su prije i zato ne, zato ne. Znači mi nećemo, pazite koji je smisao vašega argumenta, mi nećemo zaštititi ubuduće ljude od takvih stvari jer ovaj prijedlog zakona ne radi ništa retroaktivno. To je logika. Pa onda ko ih šljivi. Jel tako? Onda nek se događa nek im se događa ista sudbina samo zato što evo ovim prijedlogom zakona niste napravili ništa za ove prije što nije. Mislim koja je to logika izokrenuta? Kolega Totgergeli dignuo je ponovo povredu poslovnika. U čem je on povrijeđen? to pro future u ovom trenutku je svega 3% onih koji su nenaplativa potraživanja, glavni problem i sve ovo što ste govorili se ustvari odnosi na vrijeme koje je iza nas. I nisam uzimao slučajno kolegu Lalovca jer je on bio i ministar financija kad se i to događalo jako dobro to kuži i zato je jako dobro tu i objasnio da bez retroaktivnog djelovanja mi ustvari onim tisućama koje je spominjo kolega Grbin ustvari ne pomažemo

Sada će govoriti poštovana zastupnica Jelena Miloš. Izvolite. na koji Vlada zapravo odbija ovaj prijedlog, a to je neobjašnjivo i neobranjivo. Ne da se zapravo nikako, nikako se ne da objasnit zašto Vlada odbija zaštitit građane od zloupotrebe agencije za naplatu potraživanja, nikako osim šutnjom i to šutnjom evo kao što iskazuje predstavnik Vlade koji do sada u nekoliko sati rasprave nije rekao niti jednu jedinu riječ. Smatram da je osobito problematična kultura u Saboru odnosno nedostatak demokratske kulture i da Vlada neće da razgovara sa saborskim zastupnicima ako nisu u većini, neće da razgovara o zakonu ako dolazi od strane oporbe i to zakonu koji štiti građane odnosno koji štiti potrošače. Ali sada bih ipak htjela reći nešto o još jednoj instituciji koja je mogla nešto učiniti, a nije i vrlo vjerojatno neće, a to je HNB. Naime, prije mjesec dana uputili smo pismo guverneru Vujčiću u kojem smo ukazali na dva incidenta s curenjem podataka građana iz agencije za naplatu potraživanja. Mi smo tada od HND-a tražili da dakle dok se ne donese zakon kojim će se regulirati agencije, da HNB privremeno izmjeni odluku o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija i to na način da se stavi moratorij na prodaju plasmana koji proizlaze iz potrošačkih ugovora, a onda koji uključuju naravno i stambeno potrošačke ugovore o kreditu. HND naime odobrava prodaju plasmana iznad određene vrijednosti propisane odlukom o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija dakle odobrava ili ne odobrava i pri tom odobravanju mora osigurati da se primjenjuje garancije zaštite potrošača propisana čl. 150. Zakona o kreditnim institucijama, a posebno sljedeće činjenice, a to je da dužnik ne smije doći u pravno ili stvarno lošiji položaj od onog u kojem je bio s izvornim vjerovnikom odnosno s kreditnom institucijom. Ta garancija jednakog pravnog i stvarnog položaja dužnika dolazi u pitanje jednom kada mu vjerovnik umjesto kreditne institucije postaje agencija za naplatu potraživanja i to zbog brojnih razloga koje smo navodili, dakle zbog potpunog nedostatka regulacije rada Agencija za naplatu potraživanja, zbog sumnje da agencije međusobno razmjenjuju podatke, da prikupljaju podatke i o osobama koje bi mogle biti potencijalni dužnici, a ne samo onima koji su ugovorne strane, da u svojim bazama imaju podatke o maloljetnim osobama odnosno djeci itd., itd.. Podsjećam još jednom da je prema Zakonu o kreditnim institucijama kreditna institucija solidarno odgovorna ako dužnik dođe u pravno ili stvarno lošiji položaj kod stjecatelja, dakle banke su isto tako odgovorne, banke uz državu koja je ovo pitanje propustila regulirati već nekoliko godina. Dakle mi smo tražili od HND-a da se o ovome očituje, no nismo dobili pisani odgovor, niti bilo kakvo djelovanje po pitanju moratorija na prodaju plasmana od strane banaka prema Agencijama za naplatu potraživanja, a koje HND može napraviti. Smatramo da ovakvo postupanje gdje se loptica odgovornosti prebacuje sa HNB-a na Ministarstvo financija, onda s Ministarstva financija na Ministarstvo pravosuđa i onda natrag u krug zapravo, jasno pokazuje koliko su naše institucije neodgovorne prema zaštiti osnovnih ustavnih prava građana, hvala. U ime predlagatelja sad će govoriti poštovani zastupnik Bojan Glavašević. Izvolite. Odlazećem kolegi, znači članak koji predlažemo glasi, prodaja plasmana u smislu st. 1. ovoga članka s osnove ugovora o potrošačkom kreditiranju i stambeno potrošačkom kreditiranju nije dozvoljena bez izričitog pristanka dužnika koji se može tražiti najranije 60 dana prije prodaje plasmana, a prodaja se može izvršiti isključivo drugoj kreditnoj instituciji. Takav prijedlog st. 5. čl. 150. bolje, značajnije, sigurnije osigurava dužnike po svemu, zbog čega kolega? Zbog toga što su kreditne institucije u Hrvatskoj regulirane i pod nadzorom, a agencije nisu. Druga stvar, pristanak dužnika, sve to nije navedeno u čl. 150. st. 5. na koji se vi pozivate. Dakle mi ovom izmjenom dajemo zaštitu dužnicima da neko vrijeme onemogućavamo rad lihvarskih agencija i onemogućavamo pranje novca u režiji Škugor Rada 3D, Vujnovac, PPD, Paladina i ekipa, a sad evo gospoda iz HDZ-a su otišla, pa kolega vama iz Ministarstva financija, direktiva koja je na kraju 2021., ne sluša, možete me malo poslušat. Znači Direktiva od 24. studenog 2021.g. zaključila bih da je otada prošlo 2 i po godine, vi po toj direktivi niste učinili ništa. Ja naravno se slažem sa kolegom Lalovcem i dapače on je u tome sigurno vrstan stručnjak, da je ovo direktiva koja uređuje to, to tržište tih agencija, međutim čak i ta i takva direktiva određuje zaštitu dužnika i zaštitu potrošača, pa ću vam citirati dotičnu direktivu što sam obećala kolegama koji su pobjegli. Pružatelj usluge servisiranja kredita i kupci kredita uvijek trebaju djelovati u dobroj vjeri, pošteno postupati prema dužnicima i poštivati njihovu privatnost, dužnike ne smiju uznemiravati, niti im davati obmanjujuće informacije. Prije prve naplate duga i kad god to dužnici zatraže trebali bi im dostavit informacije o među ostalim obavljenom prijenosu, identifikacijske podatke i podatke za kontakt kupca kredita i pružatelja usluga servisiranja ako je on …/Govornik se ne nadalje oni pišu, mogućnost pristupa svim relevantnim informacijama trebao bi biti važan preduvjet za preuzimanje uloge kupca kredita i pružatelja usluge servisiranja kredita, te bi države članice to trebale osigurati uz istodobno poštovanje pravila o zaštiti podataka na razini Unije i na nacionalnoj razini. Zatim Poglavlje 1., odobrenje za rad pružatelja usluge servisiranja kredita. Podnositelj zahtjeva ima uspostavljene otporne upravljačke aranžmane i odgovarajuće mehanizme unutarnje kontrole uključujući postupke za upravljanje rizikom i računovodstvene postupke kojim se jamči poštovanje dužnikovih prava prava i propisa kojima su uređena prava vjerovnika iz ugovora o kreditu ili samog ugovora o kreditu, te poštovanje Uredbe iz 2016.. Podnositelj zahtjeva provodi primjerenu politiku kojom se jamči propise o zaštiti dužnika, te pravedno i razborito postupanje prema dužnicima uključujući i razmatranje njihovog financijskog stanja i potrebno upućivanje tih dužnika na savjetovanje o dugovanjima ili socijalnim službama ako su dostupni. Nadalje, podnositelj zahtjeva ima uspostavljene odgovarajuće i specifične unutarnje postupke kojima se jamči evidatiranje i obrada dužnikovih pritužbi. Idemo dalje, čl. 10., odnos s dužnikom, obavijest o prijenosu i naknadne obavijesti. Postupanje u dobroj vjeri pošteno i profesionalno pružaju dužnicima informacije koje nisu obmanjujuće, nejasne i netočne, poštuju i štite osobne podatke i privatnost dužnika, komuniciraju s dužnicima na način koji ne predstavlja uznemiravanje, prisilu ili nedopušten utjecaj. Zahvaljujem. Sada će u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a završno govorit poštovana zastupnica Dalija Orešković, izvolite.

Kolegice i kolege, Andrej Plenković je imao priliku da kao najdugovječniji predsjednik Vlade, najdugovječniji premijer ispiše svoje ime u povijesti i da iza sebe ostavi nekakav trag. Trag kojeg će Andrej Plenković iza sebe ostaviti je sluzav, sluzav od silne korupcije kojoj stalno gleda u oči, a loš i zao po još jednom obilježju, a to je po iskazivanju prezira prema građanima i prema državi. Što građani mogu zaključiti kada gledaju ove rasprave u Hrvatskom saboru? Mogu zaključiti da je vlast i iskazivanje sile i moći puno važnije od rješavanja problema koje smo svi zajedno i opozicija i vladajući dužni kao zakonodavno tijelo rješavati. To po meni predstavlja poništavanje smisla državnosti za koju smo se eto ne tako davno krvlju izborili. To je ono što je napravio Andrej Plenković u ovom mandatu ove Vlade. To je problem funkcioniranja institucija i zato niti jedan problem kakav god on bio velik ili malen od plaća javnih službi bilo u zdravstvu, obrazovanju, u pravosuđu, pa do funkcioniranja svih drugih stvari ne može biti riješen dok se ne smijeni vlast i dok se potom ne provede reforma države u cjelini. Kažem teritorijalni preustroj, reforma izbornog zakonodavstva, a onda rješavanje pravosuđa i jačanje institucija. To je ono što Hrvatska nije imala u proteklih 30 godina. koje u praksi i provedbi rade točno ono što im Ustav i zakon kaže da trebaju raditi na način da štite svoj integritet, na način da čuvaju povjerenje građana u ono što te institucije rade i na kraju krajeva da služe svim državljanima neovisno o tome za koju i za čiju vlast ili vladu glasaju na izborima. Do tog puta nećemo doći tako lako, ali sva sreća do održavanja sljedećih parlamentarnih izbora vremena je sve manje i ja se stvarno nadam da je ovo zadnja vlast i zadnja vladavina HDZ-a. Jer u protivnom nade i spasa za ovih 200000 građana kojima smo posvetili ovu poslijepodnevnu raspravu naprosto nema, kao ni za brojne druge jer svi jedni o drugima na ovaj ili na onaj način ovisimo i samo je pitanje hoće li država napokon postati naša na način da je zajedno gradimo, na način da kada se i pojavi neki oporbeni prijedlog kažemo pa dobro, ovo rješenje je u redu ali gle ja imam jednu i još bolju ideju. Pa ugradite je onda u taj oporbeni prijedlog, onda bi mogla razmišljati o vama kao o nekoj političkoj stranci. Ovako vas naprosto smatram jednom grupacijom okupljenih kriminalaca i uzurpatorima na vlasti. Kolegice Orešković ne možete govoriti o saborskim zastupnicima i o stranci kao kriminalcima, prema tome dobivate opomenu. To vam je treća opomena pa nemate više riječi do kraja rasprave o ovoj temi. U ime predlagatelja sad će govoriti poštovani zastupnik Bojan Glavašević. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Ja želim govoriti o povijesnoj sramoti o kojoj često slušamo u zadnje vrijeme, povijesna sramota. Naš predsjednik Vlade voli govoriti, voli optuživati ljevicu za povijesnu sramotu zato što nismo glasali za njegov prijedlog sudjelovanja Hrvatske u EUMUM misiji. Glasali smo za jedan drugi prijedlog sudjelovanja u EUMUM misiji koji je bio u skladu sa Ustavom za razliku od njegovog. Povijesna sramota je u toj prilici postojala, ali ona je bila nešto drugo. Ona je bila činjenica da je jedan premijer imao dvotrećinsku većinu u Hrvatskom saboru za donošenje takve odluke i nije ju uspio skupiti. Da, od 130-tak nas koji smo bili za sudjelovanje Hrvatske u EUMUM misiji, premijer nije uspio skupiti dvotrećinsku većinu. To i je bila sramota, ali nije bila naša, bila je njegova. A i ovo je povijesna sramota kolegice i kolege. Povijesna je sramota da najdugovječniji predsjednik Vlade Republike Hrvatske nije unatoč tome što mu mi govorimo već jako dugo o stotinama tisuća ljudi koji su progonjeni od lihvara, lihvarskih agencija iako se one vole eufemično nazivati agencijama za naplatu potraživanja što zvuči mnogo čišće, a zapravo su najobičniji lihvari, siledžije koji maltretiraju ljude, koji ih zovu u nedoba, koji bezbroj puta koji maltretiraju familiju, koji ljudima uskraćuju u konačnici pravo na rad, otimaju im njihovo pravo na rad zato što dovedu do toga da ih poslodavci više neće zaposliti jer imaju dug, jer im na grbači sjede lihvari. U 8 godina ta Vlada najdugovječnijeg premijera nije zaštitila stotine tisuća ljudi kojima ovi sjede na grbači lihvari i siledžije. I onda kada dođe jedan prijedlog, znači mi smo vjerovali i predsjedniku Vlade i njegovim ministrima financija koji bi tu došli i kada bismo ih mi na aktualcima pitali o tome rekli su je, je, je. Bit će, bit će, donijet ćemo, evo do kraja ove godine ide radna skupina. Ne, evo do kraja iduće godine ide radna skupina, ide prijedlog zakona. Mi smo vjerovali. Ali znate šta, kad se izmijenilo nekoliko tih vaših ministara i svaki je govorio istu stvar evo dogodine, onda smo odlučili dati svoj prijedlog zakona. Pazite na takav način da sa minimalnom intervencijom pro futuro riješimo problem barem jednom dijelu ljudi, barem jednom dijelu ljudi, ali da se pokaže kakav je stav ove države. A stav ove države bi morao biti nitko ne može maltretirati i zlostavljati naše ljude, jer u nekim drugim zakonima to piše isto da ne možeš doći u lošiji položaj nakon prodaje duga. To piše u zakonima koji se ne provode zato je dovoljan jedan članak, jer jedan ovakav članak je isto tako signal, aha moramo možda poštivati i neke druge zakone. Možda moramo poštivati i neke druge zakone koje dosad nismo, a zašto ih nismo morali dosada poštivati tj. zašto i ti siledžije i takvi lihvari nisu poštivali, e to je pitanje, to je pitanje za onih kojih danas ovdje nema. Za predstavnika Vlade koji šuti danas, za predsjednika Vlade koji je poslao mišljenje kojime se ova mala izmjena zakona odbija. To je pitanje za cijeli Klub zastupnica i zastupnika HDZ-a, za sredinu ove sabornice kojih danas ovdje nema. Povijesna sramota. Ako je išta povijesna sramota onda je to činjenica da od onih koji imaju snagu i većinu i mogu mijenjati zakone i ako im ovaj naš nije dobar pa donesite svoj. 8 godina imate već da takav zakon donesete ako vam naš ne valja. Povijesna je sramota što samo vas dvojica i uvaženi potpredsjednik sabora sjedi ovdje iz vaše političke opcije. To je povijesna sramota, a stotine tisuća ljudi će vidjeti to. Ja sam siguran, ja sam siguran da biste vi ovo napravili da vam netko drugi nije rekao ne, ne danas ne sudjelujemo, danas šutimo i to je stav kluba. Marin (HDZ)** Ma zahvaljujem. Poštovani kolega Glavašević, razumijem i legitimno je predložiti zakon od strane oporbe i braniti ga, ali budimo tu vrlo jasni. Baratate sa brojkom 200 tisuća ljudi, 100 tisuća ljudi koji su danas u tom problemu koje agencije zivkaju i popodne i navečer, apsolutno neprimjereno, ali ovim prijedlogom zakona se ne rješava njihov problem i nemojte pokušavat poturit tu tezu da će ljudi koji su i danas i sutra pod tom presijom agencija da će njihov problem biti riješen ako se ovaj zakon usvoji na idućem glasanju kroz nekoliko dana. To jednostavno nije istina i molim vas nemojte to tako koristiti. I sami znate da brisanjem brišete onu odredbu, predlažete brisanje odredbe gdje se kaže da se dužnik ne smije dovesti u nepovoljniji položaj.

ne, ne, ono što sam ja rekao i ono što ovaj zakon čini je da, ono što sigurno se možemo složiti jer vi to niste demantirali je da rješava problem profuturo jel tako, a ako rješava barem dio problema pa zašto ga ne podržati jer treba još nekoliko stotina tisuća ljudi doći u ovo situaciju. Ne, ali samo malo ja isto mogu tako kao vi reći, aha poturate, pa zašto onda poturate na taj način, zašto ne zaustaviti problem, barem to. Evo se oko toga slažemo, pa zašto onda ne riješiti to barem za ubuduće. Koliko još stotina tisuća ljudi treba doći u taj problem da bismo ga odlučili riješiti. I da odgovorim na vaše pitanje, a zašto vi niste riješili problem? Zašto vaša Vlada, ova, prošla ili pretprošla nisu riješile ovaj problem? Zašto kada mi hoćemo spriječiti problem u budućnosti odgovor koji dobivamo, a zašto niste riješili ovo što smo mi napravili u zadnjih 8 godina. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će završno u ime Kluba zastupnika Možemo govoriti poštovana zastupnica Urša Raukar Gamulin. Izvolite. Zahvaljujem. mogli ste dati dopunu ovog prijedloga i rješavati problem i unatrag. Zašto to niste učinili? Zašto od direktive iz 11. mjeseca '21. koji sam vam sada lijepo čitala ovdje, a to je samo dio nije došao zakonski prijedlog koji će na temelju toga zaštititi te naše građane kojih ima sigurno nekoliko stotina tisuća, zašto niste? Zašto niste dali svoj prijedlog sve ove godine? Pučka pravobraniteljica na to upozorava '17., to je institucija čije, čije napomene bi se trebale slušati, pročitati barem. Zašto to niste učinili? Vlada je u svom obrazloženju odbijanja ovog prijedloga zakona navela da će oni to bolje i sveobuhvatnije riješiti. Dosada niste ništa, ali sada ćete sve bolje i sve obuhvatnije. 2,5 godine da sumiramo mi upozoravamo na ovo, pišemo amandmane, zaključke, prijedloge zakona, Vlada i većina u ovom saboru HDZ to sve odbija jer jednog lijepog dana vi ćete naravno to bolje i sveobuhvatnije riješiti. A navode da će riješiti tako da će se i potrošački krediti i dalje moći prodavati agencijama ali nešto malo uređenije i recimo pod nekim nadzorom. Ista Vlada koja nije u stanju izvršiti preko svoje uprave nadzor da ime se pokrade plin u INI u vrijednosti od milijardu kuna, tvrdi da će nadzirati agencije. Ta ista Vlada koja nije u stanju nazirati druga brojna kršenja prava građana na koje nas kontinuirano obavještavaju izvješća pravobraniteljstva i drugih neovisnih institucija. Ta ista Vlada čiji inspektorat nikada ne pronađe kršenje prava na isplatu plaće radnicima mada svi to znamo da se događa i mada to radnici prijavljuju. Ista Vlada koja nije godinama u stanju nadzirati tko i za koliko iznajmljuje stanove na tržištu nekretnina pa je 90% tržišta zapravo crno tržište. Ona ista Vlada koja nije bila u stanju sama sa svojim članovima dogovoriti se da primjerice ne uzimaju APN jer možda nije primjereno uz stan koji imaš tražiti kao ministar da ti država sufinancira još jedan. Isti onaj HDZ čiji su se članovi i sami koristili agencijama za naplatu potraživanja za prikrivanje transakcija. Eto, oni će sad napraviti sveobuhvatniji i bolji prijedlog. Samo što će se krediti građana i dalje moći prodavati agencijama, one će i dalje imati sulude profite. Ti profiti će se i dalje izvoziti izvan Hrvatske, a naši će građani i dalje biti u začaranom krugu siromaštva i nemogućnosti otplate duga jer će, evo, Vlada, naredni mjesec odbiti i naš drugi zahtjev, a to je da se otplate dugovanja, 50% rate ide na glavnicu, a ostatak na kamate, umjesto kao do sada na troškove i kamate pa da do glavnice možda nikad niti ne dođe. Odbit će Vlada i definiranje apsolutne zastare na potraživanja u ovrsi, tražit ćemo to za male dugove do 5 tisuća eura vrijednosti koji se nisu ni kroz ovrhu uspjeli 5 godina naplatiti. To ćete sve vi odbiti jer ćete jednoga dana nekada to sveobuhvatnije i bolje riješiti. I mi bi sad vama trebali vjerovati? Dragi moj kolega, ne teško nego nikako. Imate direktivu. Imate upozorenja pučke pravobraniteljice. Imate pritužbe stotina i stotina građana, sigurno ih dobivate kao i mi ostali po klubovima. Godinama šutite, okrećete glavu,

Hvala g. potpredsjedniče. Kažu da obično u životu stvari nisu crno, crne ili bijele. Kada govorimo o ovom Prijedlogu zakona i o ovom problemu, stvari su poprilično jasne, nema sive, stvari su crne ili bijele. Izjašnjavanje o ovom Zakonu i glasanje o njemu znači da ste ili na strani potrošača ili na strani profita. Trećeg nema. Činjenica je da u Hrvatskoj nekoliko stotina tisuća ljudi je upalo u dugove i to im je već velik problem. Činjenica je isto tako da se radi mahom o potrošačkim i o potrošačkim stambenim kreditima. To nisu krediti uzeti za luksuz, to su krediti uzeti za život. U nekom trenutku ti ljudi su se našli u situaciji da te kredite više ne mogu otplaćivati slijedom različitih okolnosti. Možda su ostali bez posla, možda su ostali s manjom plaćom, možda su se razboljeli, mi to ne možemo znati. Ali ono što znamo je da su u nekom trenutku ostali onemogućeni u izvršavanju svojih obaveza i da su te loše nenaplative kredite banke kod kojih su se zadužili to prodale agencijama za naplatu potraživanja koje ih pri tom ih banka nikada nije obavijestila da je taj dug prodan, oni ne znaju koliko su dužni i koliko će te kredite moći otplaćivati, oni naprosto bivaju maltretirani, zivkani od jutra do mraka, oni, njihovi jamci, njihovi susjedi od istih tih utjerivača dugova koji se ponašaju kao kamatari jer nerijetko ti krediti se isplaćuju, nikad ni ne dođu ti ljudi do glavnice, ne vide svjetlo na kraju tunela, do kraja života otplaćuju nešto i ono ne manje važno, vidjeli smo da se čak raspolaže i sa njihovim osobnim podacima koji nikada nisu smjeli biti predani, a kamoli prodani trećim stranama. I rješenje za ova problem je vrlo jednostavno. Zabrana preprodaje ili prodaje dugova svima onima koji nisu zakonski regulirani, odnosno koji nisu kreditne institucije, zabrana prodaje tih istih dugova bez suglasnosti dužnika i treće, rok od najranije 60 dana prije nego li se dug kani prodati, da taj čovjek, dužnik, mora dati svoju suglasnost kako banke, odnosno ne banke, nego banke i agencije opet u zajedničkim naporima ne bi našli nekakvu začkoljicu u zakonu pa uvjetovali zapravo tu mogućnost preprodaje duga kao uvjet za sklapanje ugovora o kreditu, odnosno kreditiranju. Vi to nećete. Vi do odbijate i vi ste se time jasno pozicionirali na stranu profita i onih koji zarađuju i brutalno se bogate na nesreći onih najjadnijih ljudi u društvu sa najnesretnijim sudbinama. I ja ne znam što je tu nama zapravo čudno, ja se čudim nama što smo išli pred vas sa ovakvim prijedlogom zakona očekujući da ćete stati na stranu građana i malog čovjeka jer vi ste Vlada koja je do sada štitila građane ove zemlje, napose one najugroženije, najsiromašnije, oni koji žive od svoga rada, pa zašto biste to učinili sada? Ali to će vam se sve, sve će vam se to vratiti kao bumerang i ja se nadam već na sljedećim izborima i kada govorite ovu priču, vi ovim zakonom ne rješavate ovo, ne rješavate ono, pa dajte vi recite, kako je moguće da u jednoj zemlji ove lihvarske agencije budu izvan zakona, iznad zakona koji kaže da se dužnik ne može ni u jednom trenutku staviti u nepovoljniji položaj od onoga u kojem je bio u trenutku kad je sklapao ugovor o kreditu. Gdje smo tu? Tko to kontrolira? Tko to regulira? Tko kažnjava takvo kršenje zakona? Nitko, ništa. E pa upravo iz tog razloga smo i predložili ovaj zakon da se uspostavi sustav kontrole jer ovo nije ničija zemlja i ničija država, ovo je u kojoj trebaju vladati zakoni, a Vlada bi trebala štititi građane ove zemlje, a ne velike lihvare i profitere. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će završno u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govoriti poštovani zastupnik Zvane Brumnić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. ću se u svojoj završnoj raspravi osvrnuti na neke stvari koje su ovdje izgovorene, ali ću prvo reć nešto što je s ove govornice kao sintagmu upotrijebio premijer, a to se kaže ono legitiman politički cilj. Mene strašno zanima ovo današnje ponašanje gdje tajnik ministarstva ispred Vlade ne brani stav Vlade ko je tu legitiman politički cilj? Ko je bio legitiman politički cilj u govoru u ime kluba HDZ-a 17 sekundi se držati ove teme, a sve ostalo govoriti, a u pravilu PR-ovske ne znam kako bi ih uopće nazvao jer ono što HDZ smatra svojim pobjedama su ustvari porazi politike upravljanja ovom zemljom. Kada kaže da je dao sedam milijardi pomoći ja sam s ove govornice već jedanput rekao je dao je sedam milijardi koje je dobio iz Europe i još je na to naplati doprinose pa je popunio malo proračun. Kada kaže da je dao pomoć, istina 800.000 ljudi je dobilo pomoć i premijer je tamo iz SNB-a izgovorio dajemo pomoć za ljude da bi preživjeli. Zamislite uspjeh upravljanja zemljom gdje 800.000 ljudi treba pomoć da bi preživjeli. To je ono legitiman politički cilj HDZ-a ostat na vlasti s ove govornice izgovarat ono čega bi se svatko sramio, doslovce sramio. A što se tiče samog prijedloga zakona ja sam izrekao s ove govornice podržat ću ga, podržat ću ga jer će spriječit nove nepravde, nove nepravde. Da li ih ima 3% od ukupnog broja kredita? I to je puno i to je puno jer kad kažete da je smanjen broj blokiranih, smanjen je broj blokiranih jer su otišli iz ove zemlje. Gospodo to je problem. A onda napravit će sveobuhvatan prijedlog. Što će stavit u taj sveobuhvatan prijedlog? Direktivu koja postoji već 10 godina? Kad pročitate ovu direktivu na koju se Vlada poziva koja ustvari govori o kreditnim institucijama i njihovoj prodaji kredita nekome, ima tamo zaštita potrošača. Ali znate kako? Tako da kaže da je to nešto što se podrazumijeva i za to postoji direktiva. Moje pitanje je, sad vidim da će kolega iz HDZ-a govorit, zašto se ne provodi? Zašto temeljem onih zakona koje imate ne štitite građane ove zemlje? Zašto dozvoljavate ovih 40 milijardi? 40 milijardi da je prešlo iz banaka u agencije za naplatu potraživanja gdje se nekretnina prodavala u trećinu njene vrijednosti. Gdje je tu zaštita građana onoga što zakon zove potrošače? To je ono čemu služi onaj koji upravlja da prvo provodi zakone koji ima, ako ih treba poboljšat da ih promijeni. Ovo što su kolege predložile ja mogu prihvatit, promijenit će za ubuduće nepravdu odnosno spriječit će za ubuduće nepravdu. Mi danas imamo činjenicu da imamo zakone odnosno direktive koje vi ne želite provodit, ne želite prihvatit niti ovo da spriječite unaprijed nastanak štete. Ja vas pozivam da još jedanput razmislite i obrazložite s ove govornice koji vam je to legitiman politički cilj ko što kaže vaš premijer.

Jako mi je drago nisam mislio govoriti sada, ali dogodilo se nešto što mislim da je odlično jer daje priliku kolegi Mandariću da se u svojoj završnoj očituje na račun toga. Naime, mediji ovu raspravu nisu uopće prenijeli, ali znate što su prenijeli? Reagiranje Hrvatske udruge agencija za naplatu potraživanja na ovu raspravu, to se prenijelo. A znate zašto se to dogodilo kolega? Zato što vi kao saborska većina i Vlada niste sudjelovali u raspravi. Evo krupni kapital na vakuum koji ste vi ostavili reagira i onda naravno mislim para vrti gdje burgija neće, vrlo jednostavno. Znači mediji će prihvatiti nekakvo reagiranje jer oni sjetite se oni su angažirali PR-ovce oni nisu angažirali tim pravnika kolega. A zašto se smijete? Što vam je točno smiješno u ovome što ja govorim? Jel vi zaista ne vidite koliko je ovo ozbiljan problem? Jel vi stvarno ne vidite kakvu grešku fatalnu i koja je povijesna sramota da je vaš klub odšutio ovu raspravu, osim 17 sekundi kolegice Perić i ovoga što ćete vi sad reć? Mislim ja se iskreno nadam ono stvarno od srca želim i nadam se da ćete barem u završnoj biti konkretniji, a ne ponavljati istu PR-ovsku litaniju koju imamo prilike slušati i koju smo slušali u 5 minuta kolegice Perić i njezine rasprave uvodne u ime kluba. Dakle činjenica da će mediji prenositi priopćenja onih o kojima danas govorimo, a raspravu praktički i nisu prenijeli ili, ili uopće nisu prenijeli, to je zato što je stvoren vakuum vašim izostankom, vašim izostankom iz ove rasprave, ne očito vašim osobno jer vi imate završno i očito ne izostankom kolegice Perić koja je imala uvodno i očito ne izostankom kolege Totgergelija koji je najhrabriji među vama, malobrojnima koji ste danas ovdje, imao odvažne dvije replike i jel bila povreda poslovnika, tri jel tako, bravo, junaštvo i čojstvo, to vam je to …/Govornik se ne razumije/…malo ste sudjelovali u raspravi, al svaka vam je bila kao u Njegoša. Mislim, ja ću spustiti registar svoje rasprave ove zato što, zato što je, užasno je gorak okus u ustima, užasno je gorak okus u ustima voditi ovu raspravu zapravo sa nama malobrojnima ovdje, gorak je okus u ustima gledati podsmjehe dok su vaši kolegice i kolege bili ovdje, a istovremeno nisu sudjelovali u ovoj raspravi nego dobacivali iz klupa jer ja vjerujem u politiku koja se vodi sa osobnim integritetom. Ja nemam problema s time da kažem svoje mišljenje i kad nije popularno jer su to moje riječi, to su moji stavovi i ja stojim iza njih, pa hoće me neko izabrati opet ili neće uz dužno poštovanje to je pravo onih koji biraju, moje pravo i obaveza je da budem dosljedan sebi i svojim vrijednostima, ali odšutjeti sasvim sigurno neću, sasvim sigurno neću i ne biste trebali ni vi, stotine tisuća ljudi imaju ovaj problem, trguju njihovim osobnim podacima, agencija im je spičila kaznu koja je mizerna zapravo u odnosu na novce koje oni vrte, mizerna, maltretiraju ljude, zovu ih, ljudi gube, gube mogućnost da zarađuju za život. Sve ove divne stvari o kojima je govorila kolegica Perić za njih ne znače ništa, za njih ne znače apsolutno ništa jer su im ovi sjeli na grbaču, lihvari, lihvari, lihvari, lihvari i čak i zakoni koji postoje, koji bi trebali štititi ove ljude se ne provode i iz ovakve rasprave je najveća stožerna stranka, domoljubna, izostala. To vam nije domoljublje, to se zove kukavičluk, to se zove politički kukavičluk. Jer ako vi vodite državu trenutno, a zadaća države je da štiti građane, u tome niste uspjeli ovaj puta i ako ćete predlagat neki zakon bolje vam je da nakon ovih par godina što niste uspjeli u tome to napravite čim prije. U ime Kluba zastupnika HDZ-a završno će govorit poštovani zastupnik Marin Mandarić, izvolite. **Mandarić, Marin (HDZ)** Zahvaljujem predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege zastupnici, poštovani državni tajniče, evo na kraju, pred kraj ajde ustvari rasprave, vidim da ima još i kolega Grbin prijavljen za završno, al možda bude još i koja rasprava, za nekako zaključit je da problem postoji, nitko ne dvoji imamo problem u državi sa funkcioniranjem Agencija za naplatu potraživanja i to niko ne dvoji, o tome smo nekoliko puta ovdje u saboru govorili, čini mi se i jesenas kad smo mijenjali Zakon o potrošačkom i o stambenom potrošačkom kreditiranju, tad je čini mi se povod bio zamjena kuna za euro, al je opet rasprava otišla u ovom smjeru i govorila smo o tome i ja sam sudjelovao u raspravi, isto sam rekao da problem postoji i imali smo od strane ministarstva, od predlagatelja stav da će ministarstvo ići u izmjenu, u izmjenu zakona kako bi regulirali cijelo to područje. Jedina razlika je između nas sa ove strane i vas sa ove strane što ovom mišljenju Vlade neki vjeruju, neki ne vjeruju, jasno da vi ne vjerujete Vladi i na onom, onom dopisu na kojem je potpis predsjednika Vlade jednostavno nemate povjerenja u Vladu, niste ni od početka imali, mi s ove strane imamo povjerenje, ako je napisano da će se, da se u 3. kvartalu ove godine planira prijedlog sveobuhvatnog zakona, opet ću ponovit, zaista i vjerujem u to da će to bit sveobuhvatan zakon, da će to tako zaista i biti i da ćemo do kraja ove godine, da ćemo najesen donijeti zakon koji će uvelike riješiti ove probleme, hoće li ih riješiti sve pitanje je, vidjet ćemo, vidjet ćemo kakav će biti zakon, kakav će bit u primjeni, al ja vjerujem u ono što u mišljenju Vlade i piše da će se predložiti zakon koji će dobar dio tih problema riješiti. Ne dvojim vam da je namjera, da vam je namjera ovim prijedlogom izmjena današnjim ispravna, namjera je okej, idemo nešto riješiti, ali mislim da nije, da nije dobar prijedlog, da je jednostavno izvedba loša, da je loš prijedlog. Zato što je preuzak, prejednostavan i jednostavno nije sagledao sve aspekte ove problematike. Ovo je de facto zabrana, de facto je zabrana otkupa potraživanja što je u suprotnosti i sa direktivom, a i ja sam duboko uvjeren da ne treba zabranjivati takve prakse nego da ih treba jasno regulirati, da budu jasne, da budu pravedne i pravične i prema onima koji su slabiji uvijek u tim ugovornim odnosima, a to su dužnici. Duboko sam uvjeren da ne treba zabranjivati, da treba postojati institut otkupa tražbina, ali jasno, jasno, jasno jasno zakonski iskontroliran. To sam rekao i jesenas i stojim pri tim riječima jer ne rješava se problem onih koje spominjete 100-200 tisuća ljudi koji su, čija su potraživanja već otkupljena, njihov problem se ne rješava ovim vašim današnjim prijedlogom, dosta vaših argumenata je išlo u tom smjeru, na ljude koji dan danas, koji danas možda u ovo kasno popodne, predvečer zove iz agencija, maltretira, uznemirava u vašim argumentacijama, danas dosta ste se njih doticali ali njihov problem se ne rješava ovim vašim prijedlogom. Ono što će Vlada Republike Hrvatske predložiti na e tim prijedlogom će se rješavati i njihov problem ne samo oni pro futuro čuli smo u buduće čija će eventualno potraživanja biti otkupljena, nego i oni koji su već otkupljena. Kad se bude regulirao rad tih agencija, pa kad se propiše da one moraju biti licencirane, pa kad se propiše na koji način točno će oni moći komunicirati sa svojim dužnicima, pa kad se propiše da neće biti pritiska na susjede, prijatelje, rodbinu, poslodavce, da će njihov rad nadzirati HNB, odnosno Financijski inspektorat kad se radi o otkupu tražbina koje nisu od banaka. To je tako. Vlada je jasno napisala u kojem smjeru otprilike će ići zakon, da će prije samog otkupa banke biti u obavezi ponuditi financijsko restrukturiranje dužnicima kako će morati se 30 dana prije samog otkupa izvijestiti dužnik o tome i nakon same realizacije otkupa opet se izvijestiti tko je novi vjerovnik. Evo sa ovog mjesta i koristim svoju dužnost saborskog zastupnika da dodatno potaknem Vladu da što prije izađe sa nacrtom zakona i na savjetovanju gdje ćemo se svi moći uključiti i da on bude što bolji i što sveobuhvatniji. Kolegica Raukar-Gamulin digla je povredu Poslovnika. U čem je povrijeđen Poslovnik? **Raukar-Gamulin, Urša (Možemo!)** 238. omalovažavanje saborskih zastupnika, vrijeđanje saborskih zastupnika na način da se ponavlja jedna teza koja sa toliko cinizma govori da će Vlada riješiti. Gdje je ta Vlada 7 godina? Gdje ste vi gospodo iz HDZ-a 7 godina? I da nije bilo ovog prijedloga ne biste ni to u jesen, živi bili pa doživjeli ni to ne bi dočekali. …/Upadica Reiner: Dobro to je …/… Okretali ste glavu od toga cijelo vrijeme i okrećete. Bojan (Nezavisni)** Povrijeđen je članak 238. Naime, nije točno da se išta zabranjuje. Zabranjuje se prodaja duga lihvarima, to se zabranjuje. Kreditne institucije su jasno navedene kao subjekt koji može otkupiti dug i dalje. Drugim riječima ili nek' prestanu sa svojim nepoštenim praksama i počnu se ponašati kao kreditne institucije ili nek' izađu iz te igre. Ali kreditne institucije i dalje mogu otkupljivati dugove po ovom našem prijedlogu. Dakle, nema zabrane, iako ja mislim da bi dugove privatnih građana trebalo zabraniti, I to je bila replika, pa moram vam dati opomenu, jer nije bila povreda Poslovnika, a sada će u ime predlagatelja govoriti poštovani zastupnik Peđa Grbin. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege, hvala vam na pažnji ali prije svega čestitke državnom tajniku. Izdržati ovoliko dugo praktički ne maknuti se sa mjesta i ne reći ništa za to treba posebna snaga volje. Ali šteta, osobno a i hrvatska javnost nismo dobili odgovor na jedno vrlo važno pitanje a to je tko sudjeluje u radnoj skupini za izradu ovih prijedloga zakona koje je Vlada navela u svojem očitovanju. No, to je odgovor kojeg nismo dobili, a sada odgovori koje ćete dobiti jer je red da predstavnik predlagatelja na kraju rasprave sumira odgovore na neka otvorena pitanja koja su se postavila, pa ću krenuti od zadnjeg. Ovo nije zabrana, ne ovo nije zabrana. Ovo je ograničenje i regulacija isključivo za potrošačke kredite. Tamo gdje se radi o odnosu između primjerice dvije pravne osobe to je drugo, to je pitanje trgovačkog prava. Potrošačko pravo sve više postaje grana prava sui generis gdje se shvaća da osoba bez potpore države, društva, Unije ne može se boriti protiv korporacija koje godišnje imaju promet veći od BDP-a Republike Hrvatske. Bez potpore društva i države potrošač u srazu, u srazu, službeno se oni zovu trgovci, ali nazovimo ih korporacije nema šanse. I zato ih moramo štititi na puno bolji način nego do sada. Zato je Europski parlament prije nekoliko dana i glasao primjerice o zabrani ugradnje kvarova. Nešto što je prije 20 godina bilo nezamislivo, nešto što je danas realnost da o tome mora odlučivati Europski parlament. Za divno čudo tamo su i zastupnici SDP-a i zastupnici HDZ-a i EPP-a glasali za zaštitu potrošača, jer znamo da postoji briselski lik i djelo i hrvatski lik i djelo. Ali to je stvar za jednu drugu priču. Nadalje retroaktivnost. Poštovani kolega, vi ste po struci elektrotehničar, ja sam pravnik, dopustite mi da o ovome znam zericu više. Ne možete retroaktivno promijeniti ugovorni odnos, to na ovaj način ne ide. To se može urediti doista i isključivo i jedino jednim zakonom koji bi bio sveobuhvatan, a kojeg Vlada dvije godine ne donosi. Dakle, to je pitanje regulacije i nametanja svih onih pravila koja postoje primjerice za banke i druge kreditne institucije agencijama za naplatu potraživanja. A gle čuda da se to dogodi to dogodi puno, puno, puno, puno manje bi to interesantan posao bio nego što je danas od adekvatnosti kapitala, pa do svih drugih mjera koje kreditne institucije moraju napraviti prema HNB-u to ovi koji su poslali priopćenje prije sat vremena ne moraju raditi. Oni se pozivaju na Ovršni zakon, pa bog te mazo, pa to sa regulacijom djelovanja agencija za naplatu potraživanja nema veze. Zakon o obveznim odnosima da ih regulira, pa nemoj me nasmijavat. To je što se tiče retroaktivnosti. Kažete članak odnosno stavak 5. da se mijenja, da mijenja se iz nekoliko razloga. Prvo, prvo i osnovno zaštita je bila potrebna na onaj način kako je bilo propisano dosadašnjim stavkom 5. jer se moglo prodavati bilo kome. Sada može samo kreditnim institucijama koje su pod nadzorom. To je prvo. Drugo, nema plus …/Govornik govori latinskim jezikom/… je jedno pravilo koje nama na faksu utuve na prvoj godini dok se moramo bakčati sa rimskim pravom pa ga zapamtimo dosada, jest da je prošlo neko vrijeme od tada, ali ostane, a to znači ne možeš dalje prenijeti više prava nego što imaš, ne možeš. Zato dio stvari koje piše u dosadašnjem stavku 5. nije nužan da bi se primjenjivao jer predstavlja temeljno načelo pravnog poretka u krajnjoj liniji uklesan je i Zakon o obveznim odnosima. Međutim, najvažnija stvar u tome nema trgovine dugom u potrošačkim odnosima ako potrošač nije dao suglasnost. Samo uz suglasnost koja može biti dana tek 60 dana prije dug može ići u prodaju. Nema suglasnosti, nema prodaje. Veće zaštite od toga biti ne može. I završit ću. Ovo je vrlo jednostavna materija ako ju želite shvatiti. Ne treba veliko pravno znanje za razumiti ovaj jedan članak, a sukus je slijedeći. Ljudi su žrtve. Želimo li toj praksi stati na kraj ili ne želimo, ako želimo ovo je prvi korak koji možemo napraviti kao što je uvaženi potpredsjednik Furio rekao, ispričavam se potpredsjednik Radin rekao negdje oko srijede kada će biti glasanje, ali to je prvi korak ima ih još. Jedan su izmjene Zakona o obveznim odnosima koji bi trebali dokinuti ovu praksu sa uračunavanjem, uračunavanjem plaćanja koja omogućava tzv. vječne dugove koje vi nikada nećete vratiti. Treće je donošenje zakona koji će implementirati direktivu iz 2021. i definitivno regulirati rad agencija za one dugove koji su već prodani i za one koji ne spadaju u potrošačke odnose jer bez obzira, bez obzira što je prodaja između dvije pravne osobe trgovačko pravo i ne tretira se na isti način kao potrošačko to ne znači da ozbiljna država i tamo može dopustiti da svatko radi baš ono što hoće. Hvala. Time zaključujem raspravu o ovoj točci, o njoj ćemo glasovati kad se steknu uvjeti. Mi ćemo nastaviti s radom sutra, četvrtak 18. svibnja i prva točka bit će Konačni prijedlog Zakona o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama, drugo čitanje, P.Z. broj 318. Želim vam laku noć.